Poštovane zastupnice i zastupnici sada ćemo započeti s postavljanjem pitanja Vladi odnosno pojedinom članu Vlade u skladu s odredbama Poslovnika Članak 132. do 139. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda. Samo da vas izvijestim, znači sjedit će predstavnici Vlade njih 10 ovdje i rotirat će se onda prema potrebama kako će im biti upućeno pitanje. Kolega Zekanović, vi ste se nešto javili prije početka, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani predsjedniče sabora, samo jedno tehničko pitanje. znam da je propisano u saboru da svi moramo nositi ove maskice i ja je uredno nosim, međutim svi mi imamo onaj famozni zastupnički imunitet ja od nedavno imam imunitet na korona virus. Je li ovo dakle modni detalj ili ga ja znači moram nositi i dalje samo zbog toga što je to propis takav? Dakle, ja ne mogu nikoga zaraziti niti mogu biti zaražen prema onome što i članovi Stožera civilne zaštite, a tu su neki članovi nazočni i što govore članovi znanstvenog savjeta Vlade, dakle ako je modni detalj i ako to bude u odluci ja ću rado nositi ovo kao modni detalj, a volio bi da se odluka promijeni da svi oni koji su prebolili odnosno imaju antitijela da ovo ne moraju nositi. Kolega Zekanović ja nisam epidemiolog …/Upadica: Ali evo imate tu kolege su stožeru pa priupitajte./… ajde molim vas ovako, prvo želim vam sretan povratak, drago mi je da ste ozdravili i drago mi je da ste ponovo s vama, ali molim vas da dok vrijede ovakva pravila pa ako ni iz čega drugoga iz solidarnosti nosite masku, evo nosim je i ja iako sam zaklonjen ovdje pleksiglasom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam lijepo. Idemo sada na postavljanje pitanja, prvi je na radu poštovani kolega Dario Zurovec koji će pitanje postaviti ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, kolegi, ministru Darku Horvatu. **Zurovec, Poštovani premijeru, poštovani ministre, poštovani predsjedniče, kolegice zastupnice i zastupnici moje pitanje je slijedeće. Iz kojih izvora i kojom dinamikom

Izvolite odgovor. Hvala vam poštovani zastupniče na pitanju. Koristim priliku i javno vam se zahvaliti na vašem doprinosu kroz amandmane u izradi samoga zakona i siguran sam da vi jako dobro znate da u Članku 5. su pobrojani izvori financiranja oni koji su danas trenutno dostupni ili oni na koje u ovo trenutku i Grad Zagreb i Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija uključivo i Vladu RH imaju određeni utjecaj. Mi ćemo u slijedećih 30-tak dana konstrukcijom prvog programa mjera definirati prioritete i ti će prioriteti biti sukladni izvorima financiranja jer siguran sam da ste upoznati sa činjenicom da svi oni proračunski korisnici po trenutno trenutno važećim zakonima imaju određenu fiskalnu odgovornost i ne mogu ugovarati i dogovarati bilo kakve radove, ako za njih nisu predviđena ili osigurana sredstva. Dakle, dinamika godišnja koja će biti razrađivana programima mjera koje će donositi Vlada RH uz prethodnu javnu raspravu, a koristim priliku pozvati vas da se na isti način aktivno uključite i u javnu raspravu prvog programa mjera koji će uskoro biti predstavljen hrvatskoj javnosti, dakle programima mjera definirat ćemo prioritete sukladno pronalasku izvora financiranja, a isto tako dobro znate da je jedan dio tih financijskih sredstava iz kojih crpimo odnosno plaćamo račune onih koji su se već danas samoinicijativno upustili u sanaciju potresom uništenih krovišta, dimnjaka, zabatnih zidova, liftova, a zakon daje priliku i stubišta, dakle 100-tinjak miliona kuna na pozicijama Vlade RH su osigurane i troše se, 41 milion kuna na pozicijama Fonda za zaštitu okoliša također. Koristim ponovo priliku da pozovem sve one koji su ili u ovom trenutku imaju na bilo koji način porušenu ili oštećenu nekretninu iskoriste predmetna sredstva jer ona su već danas na raspolaganju, a počeli smo koristiti i sredstva prve akontacije koja je stigla iz Fonda solidarnosti 89 milijuna EUR-a od ukupno 496 koji su nam u ovom trenutku na raspolaganju. Ja sam siguran da ćemo mi grantove, a već drugi tjedan dakle grantove europskim novcem, a već drugi tjedan imam i sastanak sa hrvatskim odnosno sa bankama koje posluju u RH kako bismo u dogovoru sa njima stvorili određene kreditne linije unutar kojih se hrvatska Vlada želi uključiti u subvenciju kamatnih stopa kako bismo svima koji su na bilo koji način imali određena oštećenja na svojoj nekretnini dali priliku da ta dinamika o kojoj ne samo vi, već govori cijela hrvatska javnost bude što brža, što kraća i što prije Zagreb bude ne onakav kakav je bio prije 22. ožujka, nego protupotresno stabilniji i siguran sam ljepši. Hvala lijepo. **Jandroković, na odgovoru, no moram priznati da puno ste rekli, nekoliko brojki ste rekli, al na koncu niste rekli ono što je tu najbitnije. U nekoliko navrata kad smo pričali uvijek ste naglašavali da što se tiče struke uvijek se trebaju precizirati rokovi, treba se precizirati novac, sve se treba precizirati. Ja mislim da ćemo se obojica složiti oko toga. Ajmo biti sad tu iskreni, znači da novaca baš i nema, budimo otvoreni, imamo nešto, ali to nešto nama realno nije dovoljno. Ovakva konverzacija može među nama dvojicom biti evo na kavi, mi možemo popričati o našim željama i ja želim da Zagreb bude još ljepši nego što je bio prije potresa, no kada se ulazi u bilo koji projekt vi trebate imati godišnji plan, vi trebate imati godišnji plan izvora financiranja, znači te financije moraju biti stabilne. Mogli bi recimo više slušati svi zajedno ministra financija koji bi još srezao naše rashode, ali opet s druge strane nitko ne želi rezati granu na kojoj sjedi. A ovo tu je jedna jedinstvena prilika kada imamo rekordan pad i praktički možemo srezati konačno financije i svu državnu potrošnju s kojom pa ne možemo baš reći da se može pohvaliti pred drugim zemljama, a i općenito pred hrvatskim narodom. Opet, neću vas osobno napadat, ne namjeravam tu raditi nekakve predstave koje vidim da su dosta česte, zahvaljujem vam na odgovoru, samo se nadam da će ubuduće svi odgovori, svih predstavnika Vlade uvijek biti precizniji nego što su ovi i da će se zaista svakom problemu pristupiti sistematično. Ta godina toliko imamo novaca, ta godina toliko predviđamo novaca, ta i ta godina toliko možda ne budemo možda imali novaca jer na ovaj način očekuje se vidjet ćemo i tako, ja ne znam koga takav odgovor može zadovoljiti. Evo hvala. Drugo pitanje će poštovani kolega Siniša Hajdaš Dončić uputiti predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Poštovani predsjedniče Vlade. Veće je prošlo nekih mjesec dana, dan više, dan manje kada je hrvatsku javnost ujedno i zgražala, a i zabavljala snimka koja je dospjela u medije, tajno snimljena vjerojatno između ministra zdravstva u vašoj Vladi i gospođe Zadravec koja se odnosila na natječaj za izbor ravnatelja jedne važne hrvatske bolnice, dakle Vinogradske. E sada mene zanima, to je moje pitanje, pošto se u tom telefonskom razgovoru više puta i dotična gospođa spominjala je vaše ime, pa da li će vrh HDZ-a dakle kao jedno hrvatsko ekstrakcijsko tijelo koje odlučuje o svemu, uskoro donijeti odluku tko će biti novi ravnatelj Vinogradske bolnice? Hvala lijepa. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Zastupniče Dončić, meni je drago da vi čitate i pratite medije, pratite tisak. Mi smo isto pratili vaše izjave u vrijeme izborne kampanje, vi ste bili briljantan analitičar, prorok koji je govorio da će vaša desetero ili jedanaestero člana koalicija osvojiti oko 68 mandata, fulali ste za otprilike 20 i nešto. Toliko o vašim procjenama i analitici. Što se tiče razgovora između ministra i liječnice u Vinogradskoj bolnici, ja nisam bio sudionik tog razgovora, to vam je pretpostavljam jasno. Što se tiče odabira ravnatelja, oni se biraju na natječajima, biraju ih upravna vijeća sukladno zakonu, sukladno kvalifikacijama i programima koje zainteresirani kandidati predstavljaju. Tako je inače, tako će biti i u drugim situacijama. A što se tiče vaše kreativnosti, ja nisam vidio da ste vi išli prijavljivati Povjerenstvu za sukob interesa primjerice predsjednika Milanovića oko ovog puta u Albaniju jer ste inače poznat kao suspendirani član predsjedništva SDP-a i notorni prijavitelj Povjerenstvu za sukob interesa, dakle to su kvalifikacije gospodina Hajdaša Dončića za brojne teme ovoga karaktera o kojem vi sada govorite.

Kada vam se postavi konkretno pitanje vi se vraćate u neku povijest, dakle nitko nije idealan u društvu, niko se nikome ne obraća osobno, ali ja ću onda ponovno ponoviti. Pošto je u Hrvatskoj jedan od najvećih problema klijentelizam i pošto svi znamo da … tijelo koje se zove vrh HDZ-a odlučuje o svemu o tome tko će biti ravnatelj jedne Osnovne škole u Zagvozdu, tko će biti član uprave ili savjetnik uprave Hrvatskih cesta i pošto nisam zadovoljan s vašim odgovorom jer taj odgovor ne postoji, ja vas molim još jednom da mi se pismeno očitujete o mojem pitanju. Puno vam hvala i želim vam jako puno uspjeha u takvom super upravljanju Hrvatskom i vašom političkom strankom. Treće pitanje poštovani Ivan Celjak uputit će ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade RH gospodine Andrej Plenkoviću, poštovana ministrice, poštovani ministre, poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Poštovani ministre Ćoriću. Zadnjih nekoliko tjedana razgovarao sam s radnicima Rafinerije Sisak, mojim prijateljima, poznanicima. U tijeku su pregovori između poslodavca i sindikata u kojima sindikati nastoje postići da se ne otkazuju ugovori o radu za 200-njak radnika Rafinerije Sisak već da se zadrži veći broj radnika, a da se manjem broju radnika otkažu ugovori o radu uz zadovoljavajuću otpremninu i to onim radnicima koji su blizu mirovine. Na koji način Vlada RH može utjecati na procese koji se odvijaju u INA-i s obzirom na najavljene otkaze u Rafineriji Sisak i s obzirom na najavljene investicije poput ustrojavanja logističkog centra izgradnje biorafinerije ili solarne elektrane? Hvala.

Vlada RH na poslovne odluke koje se donose na razini menadžmenta odnosno uprave INA-e d.d. ne može i ne želi utjecati. To nije u konačnici niti funkcija Vlade RH, INA d.d. je društvo koje kotira na Burzi i u tom kontekstu očekujemo od tog društva što opserviramo kroz naše članove u nadzornom odboru da se ponaša u duhu dobrog gospodara i donosi odluke koje su u interesu prije svega INA d.d. kao kompanije i njezinih vlasnika, dakle RH među ostalima. Što se tiče trenutnog stanja na razini Rafinerije Sisak, 2018.g. donesena je poslovna odluka o transformaciji poslovanja na razini sisačke rafinerije. Ta transformacija trebala bi ić u nekoliko smjerova. Jedan je proizvodnja bitumena i ova proizvodnja započet će u prvoj polovici 2021.g. s obzirom na ulaganja oko 60 milijuna kuna u to postrojenje. Drugi dio je logistički centar, ulaganje u ovaj dio je oko 150 milijuna kuna. Treći je solarna elektrana koja će se izgraditi i na taj način namiriti dobar dio potreba rafinerije odnosno postrojenja koje će tamo biti. I četvrti, iz perspektive Vlade RH i Energetskog sektora RH najvažniji je izgradnja biorafinerijskog postrojenja. Izražavam prije svega zadovoljstvo činjenicom da INA d.d. ide u tom smjeru s obzirom da je riječ o rafineriji druge generacije koja će zapravo omogućiti upravo preradu odnosno egzistenciju INA-e i njezinu konkurentnost na regionalnoj razini u slijedećih 30 do 40.g. s obzirom na trendove. Ovaj projekt je prije nekoliko tjedana bio predmet proučavanja Povjerenstva za odlučivanje o strateškim projektima, ušao je u proceduru, dakle INA d.d. podnijela je sve moguće dokumente u tom smjeru i mi očekujemo da se taj projekt u u nekoj narednoj fazi nakon što se ispoštuju sva, sve instance te procedure, proglasi i strateškim projektom. Što se tiče radnika rafinerije odnosno djelatnika, njihove, razgovor između menadžmenta, kompanije i sindikata o kojima sam upoznat, idu u nekoliko smjerova. Jedan dio radnika i dalje će ostati na poziciji Siska u okviru, dakle proizvodnje odnosno postrojenja koje nastavljaju s radom odnosno novih oblika poslovanja. Jednom dijelu radnika ponuđen je prelazak na poziciju Rijeka odnosno na rafinerijsko postrojenje u Rijeci u kojem je u ovom trenutku u tijeku najveće ulaganje u industrijsko postrojenje u RH od '90.-tih godina na ovamo, dakle riječ je o delayed coker postrojenju u vrijednosti 4 milijarde kuna. A za jedan dio radnika planira se i upravo ste to i naveli u svom pitanju i zbrinjavanje putem otpremnina, ono što svakako u upravi odnosno menadžment INA-e ističe je da ovaj socijalni dijalog kontinuirano traje i da te otpremnine su u pravilu oko 60% veće od prosječnih otpremnina u RH. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Poštovani ministre Ćoriću, hvala vam lijepa na odgovoru. Pozitivno je da se planiraju daljnja ulaganja u INA-u na području Siska i uz podršku Vlade RH, no moram no moram izraziti nezadovoljstvo svih Sišćanka, Sišćanki i Sišćana poslovnom politikom MOL-a koja se provodi od 2003.g. kada je MOL otkupio 25% + 1 dionicu i kada su MOL-u prepuštene pozicije članova uprava nadležnih za financije i nabavu jer jedan od prvih poslovnih poteza MOL-a bio je prekid suradnje sa sisačkim hrvatskim tvrtkama koje su proizvodile odjevne predmete za sve inine radnike. Isto tako vjerujem da nema niti jedne Sišćanke ili Sišćana koji se slaže s takvom poslovnom politikom MOL-a koja u konačnici i dovodi do otkazivanja Ugovora o radu radnicima rafinerije. Hvala vam lijepa. Sada će poštovana zastupnica Marijana Puljak postaviti pitanje predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče vlade, dopustite mi na početku samo da kažem da su građani na neki način već umorni od svađa i prepiranja, pogotovo na ovim aktualnim prijepodnevima, posebno nekih bahatosti i nepristojnosti na aktualnom satu, samo bi voljela reć da nećemo u tome sudjelovati, niti davati povoda za to već iskoristiti ovo vrijeme da damo neke prijedloge, tražimo mišljenje vas i vaših članova vlade o njima, želite li ih prihvatiti i kada ih mislite implementirati? evo prvog prijedloga i pitanja, svi ćemo se ovdje složiti kako su naši poduzetnici i njihovo poslovanje opterećeni velikim nametima, pogotovo parafiskalnim nametima kojih ima evo i slažemo se kako i te parafiskalne namete treba ukinuti ili drastično smanjiti, te smanjivanjem poreza i birokracije omogućiti našim poduzetnicima da dišu, da stvaraju nove vrijednosti, otvaraju nova radna mjesta i tako kreiraju bogatije društvo koje onda može biti i socijalnije i brinuti o najpotrebitijima. Iskoristit ću ovdje ovu priliku i dati vam prijedlog čijom bi realizacijom ova vlada pokazala dobru volju da želi krenuti u smjeru smanjivanja opterećenja našemu gospodarstvu,

Članstvo u tim komorama bi trebalo biti dobrovoljno, ako su članovi zadovoljni, vide da te organizacije zastupaju njihove interese, neće se nikoga morati prisiljavati silom zakona da bude njihov član. Dakle evo moje pitanje vama, namjerava li ova vlada ukinuti obavezno članstvo u HGK i HOK i obaveznu članarinu HTZ-u i kad to namjeravate napraviti? Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Puljak, evo ja zahvaljujem i vama i zastupniku Zurovcu koji zajedno imate 3 mjeseca staža u HS na lekcijama o tome kako bismo se mi ovdje trebali ponašat, što je to kodeks i način odgovaranja što je to demokracija, što je to dijalog, što je to debata, ja vam se zahvaljujem na tome, a i g. Zurovcu koji komentira plan, plan financijski za obnovu Grada Zagreba nakon potresa, a nije glasao za zakon kao ni vaš klub. A vi ste se, kolko se ja sjećam, transparentno našli tu na trgu i dogovorili da zastupnica koja je izabrana na listi za koju je g. Dončić mislio da će imat 68 mandata pređe transparentno baš kod vas dvije, a da g. Zurovec bude sad prvi koji obnavlja Zagreb, a protiv zakona je, ali to je dobro, to su prvi dani staža novih zastupnika u HS-u i dobro je da uz vaše lekcije nama i mi imamo priliku nešto reći o vašim debijima. Što se tiče rasterećenja, ja sam siguran da ste vi pratili koliko je rasterećenja je provedeno u našem 1. mandatu. Podsjetit ću još jednom, samo poreznih rasterećenja više od 9 milijardi kuna. Administrativnih rasterećenja, čini mi se, 2,7 milijardi kuna, akcijski planovi koji su išli za tim da smanjimo parafiskalna i neporezna davanja, ovdje je sada ministar Horvat na drugoj dužnosti, ali mislim da će biti oko milijardi i 115 milijuna kuna, ako se ja dobro sjećam sa naših zadnjih rasprava u svibnju. Dakle, politika naše Vlade su daljnja rasterećenja. Politika obveznih članarina u komorama, odnosno zajednici koju ste vi spomenuli je tema koja je godinama tu na dnevnom redu, postoje određeni krugovi zainteresirani da prihodi ovih komora ili zajednica valjda budu 0 pa pa da se financiraju ne znam točno iz čega, ne bi li možda neki drugi dobili prostor za djelovanje. Ja tako otprilike razabirem između redaka poruke ovoga što vi nama govorite. Ministar Ćorić, novi ministar gospodarstva je već na početku ovoga svoga mandata, koliko je meni poznato, obavio razgovore sa čelnicima dviju komora koje su u njegovoj nadležnosti, dakle, to su HGK i HOK uvjeren sam da će u dijalogu u realnim procjenama gledati na koji način, kako se može ili treba poboljšavati zakonski okvir koji regulira njihovo djelovanje, a dijalog intenzivan sa Hrvatskom turističkom zajednicom ima nova ministrica turizma i sporta. Ja ću još jednom podsjetiti, a vi dolazite iz Splita, da smo unatoč tmurnim predviđanjima od samo 30% turizma u odnosu na lanjsku rekordnu sezonu, mi prema dosadašnjim podacima, zahvaljujući i djelovanju HTZ-a, naravno i Vlade i Ministarstvu turizma i svih aktera u hrvatskom turizmu, sada na brojevima od otprilike oko 50% od najbolje rekordne sezone. Dakle, sve te organizacije, sve te komore, udruge, imaju neki svoj smisao, imaju neke svoje zadaće. Da li one mogu biti i racionalnije, da li troškovi mogu biti manji, mislim da mogu. Evo, trenutno je, koliko se meni čini, u okviru HGK u tijeku proces velike racionalizacije i troškova i smanjivanja broja ljudi, ali takve i slične organizacije imaju sve zemlje i sve one djeluju i daju doprinos hrvatskom gospodarstvu i turizmu. Hvala. **Jandroković, Dakle, evo, upravo ono što sam govorila, bit ćemo konstruktivni. Dobijemo ovako jedan emotivan odgovor. Tražim pisani odgovor na ovo pitanje, koje odgovor je trebao biti da ili ne. Iz ovako dugog odgovora mogu samo zaključiti dakle spremni ukinuti ove članarine. Ako usporedimo Hrvatsku sa sličnim zemljama, prevladava dobrovoljno komorsko članstvo, npr. u Estoniji, Norveškoj, Poljskoj, Bugarskoj, Sloveniji. Dapače, jedan od razloga zašto je u Sloveniji to uvedeno kao dobrovoljno je što obavezno članstvo u konfliktu s konvencijama Svjetske organizacije rada, koja preporuča isto, dobrovoljno udruživanje. Ako su, ne, uopće dovodim u pitanje razloge postojanja tih komora i njihov rad, ali ako su članovi zadovoljni njihovim radom, vrlo rado će u njima i dobrovoljno sudjelovati i plaćati članarinu. U doba krize poduzetnici se nisu okretali tim komorama već su osnivali nova udruženja, poput udruge Glasa poduzetnika, tamo dobrovoljno sudjeluju i dobrovoljno plaćaju članarinu. Ako se, ako HGK i Obrtnička komora misle da dobro rade svoj posao, čega se boje, zašto se boje dobrovoljnog članstva? Hvala. 5. pitanje, poštovana kolegica Dragana Jeckov uputit će Radovanu Fuchsu, ministru znanosti i obrazovanja. Izvolite. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Kao što znate, na istoku Hrvatske, postoje osnovne škole u kojima se cjelokupna nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, što je u skladu sa zakonom. Međutim, te škole nisu registrirane kao manjinske škole, što već nije u skladu sa zakonom. Problem registracije ovih škola te pitanje prijenosa osnivačkih prava nisu riješeni iako je od mirne reintegracije prošlo više od 20 godina. Naravno da pozdravljam činjenicu da su druge nacionalne manjine svoje škole bez problema uspjele registrirati kao manjinske, međutim, spomenut ću da se kao najčešće opravdanje za neregistriranje manjinskih škola srpske nacionalne manjine ističe činjenica da se kod drugih nacionalnih manjina radi o stečenim pravima, što u primjeru srpske zajednice navodno ne postoji, iako svi pozitivni propisi RH garantiraju ravnopravnost svih nacionalnih manjina. Moje pitanje za vas je što kanite poduzeti kako biste spomenute škole na istoku Hrvatske koje pohađaju pripadnici srpske zajednice, registrirali kao manjinske, jer podsjećam, zato postoje potrebni uvjeti koji su predviđeni pozitivnim zakonodavstvom u RH. Hvala lijepa poštovana zastupnice. Mislim da se radi o problemu one 3 škole koje se nalaze u Baranji, dakle gdje je postavljen zahtjev za prijenos osnivačkih prava sa regionalne uprave na lokalnu upravu i zaista, Zakonom o znanosti i obrazovanju za osnovne i srednje škole, čl. 96., mislim, predviđena je ta mogućnost da ukoliko se škola, koja izvodi nastavu na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a ta škola se osim toga nalazi i u području gdje je utvrđena ravnopravnost jezika, postoji mogućnost da lokalna vlast zatraži prijenos osnivačkih prava za regionalne na lokalnu. To je čini mi se učinjeno u ovom slučaju, međutim jednako tako tim istim zakonom Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH nema ingerenciju nad donošenjem takvih odluka nego je takva odluka o prijenosu prava jedino i isključivo u nadležnosti regionalne uprave i samouprave. Ministarstvo znanosti i obrazovanja preporučilo je županiji da razmotri zahtjev lokalne zajednice i jedino na osnovu njihove odluke ovo prenošenje vlasništva je moguće. Dragana (SDSS)** … samo da podsjetim da Općine Borovo, Negoslavci i Markušica su početkom 2015. sukladno odredbama Zakona odgoja i o obrazovanju podnijele zahtjev za prijenos osnivačkih prava sa Vukovarsko-srijemske županije, ali isto još nije učinjeno jer se odgovornost prebacuje između županije i ministarstva. Spomenut ću zaključak Odbora HS-a za ljudska prava iz 2016. kao i zapravo i dopis koje je uputilo vaše ministarstvo 2019. godine u kojem se navodi da se Zakon o odgoju i obrazovanju u tom čl. 96. primjenjuje na sve školske ustanove u kojima se nastava izvodi osim na hrvatskom jeziku i pismu, provodi i na jeziku i pismu nacionalne manjine i to ne samo na ove školske ustanove koje su zatražile nego i na drugog. Mi i dalje imamo neprovođenje zakona, ja vjerujem da ćete vi kao ministar svim svojim ovlaštenjima utjecati da se ove manjinske škole registriraju pod uvjetima koji su propisani zakonom jel nije u redu, nije ni ispravno postupati da sve nacionalne manjine imaju registrirane škole, osim kada je u pitanju Srpska nacionalna manjina, e tada se ne mogu registrirati škole kao manjinske. Hvala vam. Šesto pitanje poštovana kolegica Maja Grba Bujević, postavlja ministru zdravstva Viliju Berošu. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, premijeru, potpredsjednici i ministrice i ministri. Postavila bih pitanje prof. Viliju Berošu. Pandemija uzrokovana novim korona virusom zahtijevala je kao što i danas u konačnici zahtijeva složen odgovor, multidisciplinaran i stručan pristupa, a pred sve zdravstvene radnike kao i zdravstveni sustav najveće izazove brzog donošenja odluka sa ciljem spašavanja života ljudi i zdravlja. Pravodobnom reakcijom koju je zdravstveni sustav proizveo u pripremi, prevenciji, pripravnosti i odgovoru na ovu kriznu situaciju geografski malu RH stavili ste uz bok zbog svjetskih sila koje su imale adekvatan odgovor na ovu noćnu moru. U borbi protiv ove epidemije nije bilo propisanih smjernica, a nije bilo ni mogućih scenarija unaprijed definiranih s obzirom da nas je virus iz dana u dan sve više iznenađivao. Jedan od velikih izazova je bila potreba, a i danas je moguća da se zbrine veliki broj životno ugroženih ljudi čiji životi ovise o niti, stoga su ispod radara malo prošle izvrsna priča o primarnim intenzivističko-respiratornim centrima koji nisu imale puno zemalja. Stoga vas molim da malo pojasnite čemu služe ti centri, kako su oni uopće nastali i jesu li ti primarno intenzivističko-respiratornim centri ispunili svoju ulogu? **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovana gospođo saborska zastupnice. Potpunost ste u pravu. U udžbenicima nije pisalo kako odgovoriti na ovu ugrozu i moram reći da smo učili i prilagođavali se u hodu. Naime, razvojem epidemije još u Kini bili smo svjesni da se ista može prenijeti u Europu i vrlo rano je aktiviran krizni stožer Ministarstva zdravstva i počeli smo promišljati kako odgovoriti na tu ugrozu. U početku mislili smo da će biti dovoljno angažirate određene kapacitete pojedinih zdravstvenih ustanova, prilagoditi ih liječenju bolesnika COVID pozitivnih i isto tako respiratorno ugroženih i da će to biti način odgovora. Međutim, gledajući težinu kliničke slike, broj oboljelih i nažalost broj umrlih, poglavito u susjednoj Italiji uvidjeli smo dva osnovna elementa koja su krizna za adekvatan odgovor, a to je preopterećenost zdravstvenog sustava i rani ulaz virusa u bolnice znači u zdravstvene ustanove. Pokušavajući naći odgovor na ta dva velika izazova, formirali smo strategiju koja je naša originalna o potrebi formiranja primarnih intenzivističko-respiratornih centara za liječenje najtežih ali isto tako ukoliko bi broj oboljelih, a koji nisu životno ugroženi i nemaju težu kliničku sliku porastao pripremili smo i sekundarne centre. Vrlo rano smo uvidjeli da Klinika za infektivne bolesti koja je podnijela glavni teret i nosi ga i danas u borbi protiv COVID-19 epidemije nije dovoljna svojom veličinom ni brojem respiratora, imaju samo od 38 do 40 stoga smo planirali kako to napraviti. S obzirom na geografski oblik „Lijepe naše“ odlučili smo se da u svakom od velikih gradova regionalno osnujemo te primarne intenzivističko-respiratorne centre, tako su oni formirani u Splitu, Splitu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku naravno uz takav centar u Klinici za infektivne bolesti. Angažirali smo sve moguće kapacitete, izbrojali smo koliko u RH ima respiratora, koliko stacionarnih, koliko transportnih i pokušali smo se organizirati čim je bolje da bi odgovorili na eventualni porasta broja oboljelih, poglavito teško oboljelih. U Zagrebu smo se iz niz specifičnih okolnosti, o kojima sada neću govoriti jel je to više stručno stručno infrastrukturno pitanje odlučili smo se pretvoriti dio KBC Dubrava u primarno intenzivistički centar sa mogućnošću instalacije 250 respiratora s time da smo, i na tome iskazujem zahvalnost HV-u i još podigli ekspedicijski kamp kamp HV-a u blizini Dubrave i instalirali instalacije koje omogućuju primjenu kisika, ne respiratora, ali primjenu kisika što je vrlo važno u tim uvjetima. Dakle, to je bio naš odgovor, mislim da je bio adekvatan. Srećom nismo koristili te kapacitete, međutim mogu reći da je preko 1200 bolesnika bilo liječeno u primarno intenzivističko respiratornim centrima, preko 150 na respiratorima i 170 ih je nažalost egzitiralo i mislim da su ti centri u ovom trenutku opravdali svoju svrhu, ali isto tako moramo znati da je budućnost i jesen neizvjesna, prema tome držimo u pripremi čitavo vrijeme te kapacitete. Naravno oni su bili u trenutku, u lipnju kad su brojevi novo zaraženih bili manji, bili su smanjeni, zbog turizma smo određene kapacitete ipak u priobalju zadržali, ali smo u svakom trenutku spremni i sposobni ponovno aktivirati ako će doći do takve situacije. **Jandroković, Poštovani g. ministre, najljepše vam se zahvaljujem na odgovoru. liječniku te struke je itekako važan vaš odgovor zato što je to zapravo primjer najbolji na koji ste na jedno mjesto stavili sve znanje, struku, vještine, u konačnici i zaštitu opremu koja je u takvim centrima posebne vrste i na taj način ste zapravo proveli nadzor nad cijelim sustavom zbrinjavanja zaista kritično oboljelih ljudi. Brojevi liječenih ljudi u tim centrima itekako dovoljno govore, a i smrtnost nije velika za razliku od znatnog broja centara koji su odnosno zemalja koje su radili na drugačiji način. Stoga ja mislim da je bilo vrijedno spomenuti ovo na ovoj sjednici kako bi šira javnost dobila informaciju o tako jednom specifičnom načinu na koji je Hrvatska odgovorila na najteže pacijente i nadam se da ćemo te centre što manje koristiti u budućnosti, makar mi je drago da ste ih ostavili u funkciji u ovakvoj u kakvoj je danas. Hvala vam na vašem Predsjedniče, poštovani predsjedniče vlade, ministri. Ministrice Vučković, evo kriza sa covid-19 zorno je u stvari pokazala kako je strateški važno ulagati u domaću proizvodnju hrane jer je opskrba stanovništva hranom pitanje nacionalne sigurnosti. Naši građani odazvali su se radu, apelu hrvatskih poljoprivrednika i tijekom krize su kupovali domaće proizvode. No, sa fleksibilizacijom tržišta, otvaranjem granica, popustio je taj jedan prvotni entuzijazam za kupovinu domaćih proizvoda, a uvoz poljoprivrednih proizvoda ponovo je počeo biti kamen spoticanja hrvatskim poljoprivrednicima. Poljoprivrednici tvrde da sezonsko voće i povrće ulazi u Hrvatsku po dampinškim cijenama iz trećih zemalja, analize pokazuju da bi se slična situacija mogla dogoditi i u sektoru mesa zbog viškova koji su se pojavili na europskom tržištu. Zanima me hoće li se pojačati kontrola kvalitete voća i povrća koje dolazi ha hrvatsko tržište iz trećih zemalja jer znamo da je tamo dozvoljeno prskanje sa zaštitnim sredstvima koja nisu dozvoljena u EU, pa je takvo voće i povrće osim što je nelojalna konkurencija našim proizvođačima ujedno i štetno za potrošače? Također me zanima planira li ministarstvo uvesti propisivanje kvalitete proizvoda i na taj način doprinjeti smanjenju uvoza i boljem pozicioniranju hrvatskog domaćeg poljoprivrednog proizvoda na tržištu jer kad bi se primjerice propisalo da je svježe meso ono koje je iz klaonice do prodavaonice stiglo u roku od 48 sati vjerujem da više ne bi imali problem sa plasmanom domaćeg mesa na tržištu? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovana zastupnice, gđo. Marijana Petir, proizvodnja i potrošnja lokalno proizvedene hrane u fokusu je djelovanja Ministarstva poljoprivrede i cijele Vlade RH. Kao što ste Kao što ste i rekli, u jeku pandemije covid-19 doista je osnažena nacionalna svijest o potrebi povećane potrošnje domaćih proizvoda za koje nerijetko ističemo s pravom da su visoko kvalitetni i vrijedni. Međutim, u EU sukladno Ugovoru o funkcioniranju i sveukupnoj pravnoj stečevini, vrijedi i to treba jasno reći, sloboda kretanja ljudi, roba i kapitala. Mi ne možemo kršiti zakonodavstvo ni pravu stečevinu koju smo preuzeli, a sva hrana u EU koja se troši mora zadovoljavati uredbe koje reguliraju tržišne standarde, sljedivosti i sigurnost hrane. Mi ne možemo reći bez dokaza i argumenata koje provode nadležna tijela da je neka hrana manje ili više kvalitetnija od druge. No isto tako možemo analizom rizika pojačano kontrolirati i itekako možemo reći da je hrana koja je prešla puno manje kilometara na svom putu do potrošača, od polja do stola, sigurno prilično izgledno bolja i kvalitetnija i to često ističemo. uvođenju, o uvođenju dodatne regulative u pogledu kvalitete i zahtjeva, no provjerom odnosne europske regulative došli smo do zaključka da bi ona vrijedila samo za hrvatske proizvođače i mogla bi im barem u kratkom roku uzrokovati prilično značajne dodatne troškove i manju konkurentnost u međunarodnom okviru. Ono što je put koje ističe ovo Ministarstvo poljoprivrede i hrvatska vlada jest pod 1. smanjenje, povećanje cjenovne konkurentnosti, povećanje produktivnosti jer ona nije dovoljna i rada i uloženih drugih resursa, zemlje i uvjetnih grla i svega ostalog, promocija naše kvalitete, isticanje onoga što pouzdano znamo, primjerice da je 96% hrvatskog mlijeka najviše prve klase, da je od 100% povučenih proizvoda zbog nedostatne kvalitete i zdravstvene sigurnosti, preko 80% onih koji dolaze izvan Hrvatske i to ističemo. Možemo uvesti nacionalnu oznaku kvalitete i to hoćemo i pravilnik nam je nedavno identificirala Europska komisija to će biti hrvatska dokazana kvaliteta i poticati ulaganja u tehnologije, inovacije i povećanje proizvodnih kapaciteta. Izvolite očitovanje. koje su tijekom ove krize odobrene poljoprivrednicima, ribarima i drvno prerađivačkoj industriji u iznosu od 350 milijuna kuna za osiguranje likvidnosti i za zadržavanje zaposlenosti. Naravno da pozdravljam najavu da će se dodatno osnažiti Zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse. Zato što je nepoštena trgovačka praksa rak rana hrvatske poljoprivrede. Uvođenjem, to je moj stav, mislim da je to jako važno još jednom ponoviti, uvođenjem snažnih kontrola i propisivanjem kvalitete proizvoda na što mi imamo pravo kao država članica možemo stvarno smanjiti uvoz i osigurati bolji plasman hrvatskog poljoprivrednog proizvoda na tržištu što je naš interes. Slažem se da je jednako važno osnažiti domaću proizvodnju hrane i postići samodostatnost u ključnim sektorima. Najava kako će se propisati obaveza svih javnih naručitelja da za svoje kuhinje nabavljaju hranu sa hrvatskih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je ključna jer ona ne znači samo osiguranje stabilnosti tržišta za domaći proizvod nego šalje i jasnu da treba kupovati hrvatsko jer hrvatsko je najbolje. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici i poštovani građani RH koji nas pratite putem ekrana. Hrvatska vojska je najveći ponos suverene i suvremene RH i u Klubu MOST-a smatramo da hrvatsko nebo moraju štiti najmoderniji vojni avioni. Gospodine predsjedniče Vlade s jedne strane smo na stol dobili ponudu SAD-a koja je naš dugogodišnji saveznik i prijatelj, a s druge strane ponudu Francuske. Diskutabilna je vremenska bliskost između ponude Francuske što se tiče aviona i Briselske financijske pomoći Hrvatskoj. Da li ste možda dali uvjetovani prihvat kupovine francuskih aviona kako bismo dobili financijsku pomoć od EU? I drugo pitanje, u vidu financijske pomoći koju smo dobili iz EU spominjali ste iznos od preko 22,5 milijarde EUR-a i na tom potencijalnom, naglašavam potencijalnom uspjehu vam i danas želimo čestitati jer pitanje da li ćemo sve te novce povući. Međutim, u vidu novog suverenizma kojeg vi propagirate možete li hrvatskoj javnosti izjasniti se kao predsjednik hrvatske Vlade zašto postignuće bez presedana odbijate radije izraziti kao 170 milijardi hrvatskih kuna, nije li to suverenizam bez presedana? **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovani zastupniče Troskot. Moram priznati da sam fasciniran sa devitantima danas. Dakle, da vas sad citiram vi u Klubu MOST-a smatrate da smo mi dobili 22,5 milijarde EUR-a na Europskom vijeću uvjetovano jer sam ja što, pristao predsjedniku Macronu da ćemo mi kupiti Rafal. Jeste vi to sada rekli? ja vas dobro razumijem? Dakle, ja sam oduvijek smatrao da je MOST jedna kavarska demokracija, jedno ogovaranje koje se zbiva po kafićima, cestama, trgovima, ne znam gdje, ali ovoliku neozbiljnost, ovoliku neozbiljnost ovakav čemer i jad od teze to stvarno nisam očekivao. Vi ste meni zadnji put kad smo bili ovdje, pričali smo o Europskom vijeću, vi ste imali ekspoze o EUR-u. Doći će EUR-o na dnevni red. Danas ste pokazali da taj beskraj laži, spekulacija, nevjerojatnih teza, izmišljanja, takvu kreativnost koju vi posjedujete u MOST-u ja ne znam jeste li vi član ili ne, to nigdje nema, to zaista nigdje nema, a i vi ste došli iz ove aktivističke skupine. Dakle, to je prvo, dakle to je jedna nebuloza. Nikakve veze nema natječaj za višenamjenski borbeni avion s pregovorima koje ja u ime hrvatske Vlade vodim na Europskom vijeću, o čemu, o višegodišnjem financijskom okviru koji se kao što znate počeo raspravljati nakon komunikacije komisije u svibnju 2018. godine, 2018. Nakon toga kriza Covida, ne samo WFO za nas nikad povoljniji, veći nego ovaj prethodni, nego i drugi instrument EU iduće generacije. Ovo što vi govorite potencijalno, slušajte malo što govori ministrica Tramišak, u našem mandatu 101% ugovoren od višegodišnjeg financijskog okvira od 2014. – 2020., više od 40% isplaćenog ukupno plus, minus dobit za naš proračun, ministre Marić 28 milijardi kuna više iz Europskih fondova u hrvatski proračun nego naše uplate. Što se tiče konverzije EUR-o u kunu pa možda niste vi baš čitali sve što mi govorimo. Rekli smo 165 milijardi kuna, ako bude 170 to će biti sjajno, dapače, odlično. Dakle, ja vas molim radi higijene u javnosti nemojte izlaziti sa ovakvim tezama, one su krive, netočne, vas kao novog zastupnika dekredibiliziraju u startu. A što se tiče aviona, 4 su ponude koliko je meni poznato, 4, ne 2. nemamo s jedne strane američku, a s druge strane francusku, imamo tu i švedsku ponudi i izraelsku ponudu. Mogle su i još neke države dati ponudi pa nisu. Dakle te jeftine, lažne trikove, aluzije na nekakve dogovore, na nekakve dilove u nekakvim mračnim kuloarima o tome da mi iz proračuna dobijamo 22,5 milijarde eura da bi ili 165 ili 170 milijardi kuna da bismo mi onda zbog nevjerojatne vremenske bliskosti kupili Rafal. Pa to ne može nitko drugi izmisliti nego kreativci u Mostu, niko, niko. To je jedinstveno nešto. Evo ja vam čestitam na toj kreativnosti, siguran sam da ćete za nju dobivati dalje potporu jednako kreativnih kao i vi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Troskot oprostite, prije nego što uzmete riječ samo se javio kolega Zekanović za povredu Poslovnika. Poštovani predsjedniče Sabora. Naravno čl. 238. kolega Troskot je stvarno pristojno postavljao pitanje bez ikakvog komentara na lik i djelo Andreja Plenkovića, on je koristio riječi nebuloze, laži, obmane i mislim da ste itekako prekršili čl. 238. Poslovnika, smatram da ga trebate opomenuti. Radi se o stavku da svojim ponašanjem dakle da omalovažava i vrijeđa zastupnike i to je stvarno bez presedana. Kolega Zekanović ajde prepustite meni da reagiram ako smatram da je to potrebno. Kolega Troskot ima sada dvije minute pravo isto tako iznijeti svoj stav, očitovanje pa ćemo vidjeti što će reći. Izvolite. Hvala vam. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade. Nažalost po vašoj reakciji smo opet vidjeli da smo opet pogodili u žicu koja vas je zaboljela. Ono što vam kao mladi saborski zastupnik želim reći da je vrlo ne inspirativno imati predsjednika Vlade koji je nesposoban mladoj osobi odgovoriti na adekvatan način na pitanja koja su stvarno od interesa i nas saborskih zastupnika, ali i građana koji nas prate putem ekrana. Pitanje prvo vam je bilo postavljeno iz razloga što vi imate problem sa transparentnošću jer vi niste povjerenstvu predali račune iz Finske još, a noćenje u Finskoj se sigurno ne može usporediti sa kupnjom borbenih aviona i nama je u velikom interesu pratiti tako veliku transakciju od nekoliko milijardi eura, kuna, dolara koje će hrvatski građani platiti za obranu hrvatskoga neba. Vezano za drugo pitanje gospodine Plenkoviću, ne znam jeste li svjesni činjenice da vas je drugi put upozorio prof. Stiglitz sa Sveučilišta u Columbiji koji je rekao da hrvatska ekonomija tako krhka nije spremna za ulazak u Eurozonu u ovome trenutku, to ne znači da u nekoj daljnjoj budućnosti nećemo biti spremni. A zašto vam to govorim gospodine Plenkoviću? Pod broj jedan, iz razloga što nemamo održivu proizvodnost rada, pod broj dva odnosno imamo otklon i divergenciju od prosjeka eurozone odnosno Njemačke. Drugi kriterij je troškovi proizvodnje također imamo otklon od eurozone i Njemačke i treće imamo strukturnu asimetričnost ekonomije u odnosu na Eurozonu i Njemačku iz razloga što su Eurozona uglavnom usmjereni prema proizvodnji, a Hrvatska prema uslugama. I pitanje vam je bilo postavljeno iz razloga što krivim ekonomskim politikama i provođenjem krive monetarne politike danas će ljudi u budućnosti izgubiti poslove jer ćemo jedinu ekonomsku politiku tada imati otpuštanje radnika i za te radnike ćete već danas preuzeti odgovornost. Hvala lijepa. Sada je na redu zastupnik Pero Ćosić, on svoje pitanje postavlja Olegu Butkoviću ministru mora, prometa i infrastrukture. Izvolite. **Ćosić, Pero (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovane ministrice, ministri. Svoje pitanje kao što ste čuli ministru ministru mora, prometa i infrastrukture gospodinu Olegu Butkoviću. Poštovani ministre, znamo da su se brojne gospodarske grane zbog posljedica uzrokovanih COVID-19 našli u zaista jednoj nezavidnoj poslovnoj situaciji, no no pohvalno je što je Vlada pravovremeno reagirala i pomoćima gospodarstvo očuvala mnoga radna mjesta. I kako je vidljivo u posljedicama pandemije su stradali sektori turizma i prijevoza, a pošto se prijevoz nalazi u vašem resornom ministarstvu pa možete li mi reći koje je sve mjere vaše ministarstvo poduzelo kako bi se pomoglo građanima, ali i poduzetnicima u tom prometnom sektoru kako bi se olakšala ta nastala situacija. Pa evo posebno me zanima situacija s kojom se suočavaju poduzetnici koji se bave povremenim prijevozom putnika. Naime, osluškujući njihove inicijative možemo čuti da je njihovo poslovanje zaista ugroženo zbog jednog drastičnog pravila poslovanja koje se kreće od 95 do 98%. oni jesu dobili ove potpore za očuvanje radnih mjesta, ali po njima to nije dovoljno i opstanak njihovih poduzeća je ugrožen, a posebice zbog kako oni kažu zbog kratkoga trajanja moratorija i kamata koje im obračunavaju lizing kuće. Pa evo prema nekim podacima taj sektor zapošljava 20.000, ima 15.000 vozila i 30% tih vozila kako kažu je na lizingu. I evo poštovani ministre zanima me što je sve poduzeto i koje se daljnje mjere poduzimaju kako bi se očuvala i ova važna grana hrvatskog gospodarstva? **Jandroković,

ova situacija u kojoj smo se našli uzrokovana naravno pandemijom korona virusa najviše pogodila sve segmente društva, ali u prvom redu turizam i promet i u tom smislu smo kao ministarstvo paralelno nakon što je Vlada donijela čitav niz mjera zbog očuvanja radnih mjera i likvidnosti hrvatskog gospodarstva i hrvatskih poduzetnika i mi donijeli neke mjere koje su naravno bile dobrodošle, a išle su u pravu da naravno spasimo hrvatsko gospodarstvo, da ga održimo i da olakšamo i održavanje onoga što nam je bilo bitno, a to je dobre turističke sezone. Tako smo u tom smislu donijeli nekoliko odluka, jedna je odgoda sezonskog povećanja cijene karata na trajektima, druga je da nije bilo povećanja, 10%-tnog povećanja na cestarina na autocestama, i naravno, 3. da smo uveli dodatne popuste za 3. i 4. kategoriju vozila na hrvatskim autocestama, kako bi naravno, i tom dijelu kamionskog prometa pomogli da može bolje funkcionirati. donijete su i mjere što se tiče naravno i održavanja tranzitnih koridora, to je sve rađeno u suglasnosti sa EU komisijom i zemljama, naravno u okruženju i članicama EU, a isto tako, za vrijeme pandemije je željeznički teretni promet bio u povećaju, tako da u tom dijelu nije bilo nikakvih problema. Ono što je ključno, da smo pripremili jedan dokument, to je program državnih potpora koji je namijenjen sektoru prometa, i Vlada RH je donijela odluku krajem lipnja, to je ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava 600 milijuna kuna koji se provode preko 2, preko provode preko 2, preko HBOR-a i HAMAG Bicra i u tom dijelu je HBOR već pokrenuo proceduru i dodijelio određena sredstva ljudima koji su zadovoljavali kriterije, a s druge strane, naravno, tvrtkama koje su zadovoljavale kriterije, a s druge strane, HAMAG Bicro će to učiniti kroz nekoliko dana, budući da još potpisuju ugovore sa poslovnim bankama. Što se tiče povremenog prijevoza, ta kategorija je sigurno imala najveći udarac, budući da se povremeni prijevoz putnika u Hrvatskoj najviše oslanja na turističku sezonu, transfer putnika, izlete, itd. Budući da toga nije bilo, ja sam nekoliko puta primio predstavnike povremenog prijevoza putnika zajedno sa Ministarstvom turizma, budući da se mi u tom dijelu i preklapamo, neću reći u ingerenciji, ali u u djelatnosti zapravo čime se oni bave, i u tom smislu, naravno da i mjere Vlade RH koje su i sada donijete i produljile su se do 31.12.2020. g. itekako pomogle i znam da im je to zaista bilo neophodno, a s druge strane, ovih 600 milijuna kuna koje idu preko HBOR-a i ovog konkretno, točno HAMAG Bicro, jer oni su za te manje tvrtke, a to će isključivo koristiti u povremenom prijevozu, mislim da će im biti zaista nešto što će im pomoći da održe svoje poslovanje. Ono što je ostalo problematično kod povremenog prijevoza, to su moratoriji na kamate, mi nismo nadležni za taj dio ni Vlada RH niti ministarstvo, ali smo, naravno, apelirali na leasing kuće da prihvate taj jedan prijedlog i neke od leasing kuća su prihvatile moratorij i mislim da je to dobra odluka, ali evo, ovom prigodom, još jednom apeliram i na druge da se

Hvala vam lijepo poštovani ministre na vašem detaljnom odgovoru iz koga je ovo definitivno vidljivo da je i vaše ministarstvo i Vlada RH donijela određene mjere, reagirala odgovorno i pravovremeno i tako da je evo sa svojim reakcijama reakcijama očuvala gospodarstvo u ovako teškim uvjetima, ali evo, ova 2020. g. pored svih ovih mjera, sigurno će ostati upamćena kao godina sa jednom smanjenom smanjenom gospodarskom aktivnosti. Evo, jučer iz medija smo imali, mogli pročitati kako je Jadrolinija i Hrvatske ceste, kako je prihod im pao, na razini 70% godišnjeg prošlogodišnjeg prihoda, dok zračne luke su imale jako velik pad i ostvarile su samo 20% godišnjeg prošlogodišnjeg prihoda. Ovaj prihod od 70% sigurno je po meni održiv za jedno kratko vrijeme, ali ovaj prihod od 20% je neodrživ i tim tvrtkama treba dosta pomoći, tim, pomoći ovim mjerama. Te mjere su većinom, većim dijelom, dobrim dijelom uzrokovane pandemijom koronavirusa i evo ja podržavam sve ove mjere koje se, koje je Vlada uvela i vaše ministarstvo da se nastavi daljnja pomoć za očuvanje radnih mjesta do kraja godine sa 4 tisuće kuna za svakog uposlenog kod ovih poduzeća i tvrtki koje imaju dosta smanjenje prihode, znači ispod 60% prošlogodišnjih prihoda. Pozdravljam također, i ove tzv. „Covid kredite“ koji će, evo, možda omogućiti ovim najviše pogođenima da prežive ovo vrijeme i evo, ja bih vas zamolio možda još za dodatne napore da obavite razgovore sa kreditnim institucijama, leasing kućama, kako bi se i ovim najugroženijima pomoglo jer dugoročno jedni ni drugi neće dobro proći ako ovo duže potraje, znači trebalo bi promijeniti neke, revidirate te kreditne odnose. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada bih molio zastupnika Vladimira Bileka da svoje pitanje uputi ministrici Nataši Tramišak, ministrici regionalnog razvoja i fondova EU, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče Hrvatske Vlade, potpredsjednici, poštovana ministrice, ministri, uvaženi kolege i kolegice. Pa kao što ste rekli, ja bih svoje pitanje danas postavio ministrici regionalnog razvoja i fondova EU, gđi. Nataši Tramišak. Znamo da je, a i vidimo iz izvješća da stvarno u proteklom mandatu je povećana apsorpcija sredstava EU fondova. Naravno, dio toga .../Govornik se ne razumije./... država kao takva, dio toga jedinice lokalne i regionalne samouprave. Naravno, problem je malo sa fiskalnim kapacitetom tih jedinica lokalne i regionalne samouprave, pogotovo uslijed ove pandemije i nepunjenja proračuna u onim željenim ili planiranim načinima moje pitanje prema vama je, da li će se i ove, odnosno i iduće godine biti raspisani javni pozivi za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini za 2020. odnosno za 2021. g., kako bismo i sve one kandidirane projekte koji su odobreni, mogli i provesti i izraditi sve ono ostalo što smo planirali. Hvala. **Jandroković, Hvala poštovani i poštovani zastupnici i zastupnice. Poštovani zastupniče Bilek, zahvaljujem se na postavljenom pitanju. Vezano uz fond za sufinanciranje provedbe europskih strukturnih investicijskih projekata, za jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave. U cilju povećanja apsorpcije sredstava upravo u ovom programskom razdoblju iz europskih strukturnih investicijskih fondova, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU od 2015. godine. provodi putem javnih poziva Fond za sufinanciranje provedbe projekata. Do sada je bilo otvoreno 5 javnih poziva, gotovo 950 milijuna kuna je uloženo sredstava u sufinanciranje upravo tih projekata. Ono što se nažalost dogodilo početkom ove godine, a to je da je uslijed pandemije korona virusa bilo potrebno izvršiti rebalans državnog proračuna te su se sredstva za većinu investicijskih projekata na razini Ministarstva regionalnog razvoja Slijedom toga tako se dogodilo i sa Fondom za sufinanciranje provedbe europskih projekata. Ono što je važno za spomenuti je da smo i dalje u razgovoru i dogovorima sa Ministarstvom financija kako bismo pronašli model za dugotrajne i trajnije rješenje kojim se ne bi dodatno opterećivalo državni proračun, a pronašao model kako bi jedinice lokalne i regionalne samouprave, njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici imali određen dodatni iznos sufinanciranja projekata kako bi mogli realnije, pravilnije i sami projicirati i

omogućilo je upravo zamah kandidiranja projektima jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Tu su mnogi projekti koje je podržala Vlada, recimo ne znam kroz mjere 741 i kroz ruralni razvoj i regionalni razvoj gdje su izgradnja vrtića, poput onog u Jelisavcu, u Josipovcu u Držanovcu, gdje je izgradnja nerazvrstanih cesta, cesta koje vode kroz naselja gdje ljudi nisu imali ni asfalta, ni uređene bankine ni ništa drugo i upravo zato je bitno da takav fond i da takvi natječaji se nastave i dalje kako bismo mogli provesti te projekte do kraja i kako bi općine mogli završiti i financiranje tih projekata i izvođenje, da ne bi na kraju još bili penalizirani i evo pa nadam se da ćemo uspjeti i u budućem razdoblju dobivati takva sufinanciranja kako bismo što veću apsorpciju projekata mogli i operativno izvesti. Hvala lijepo. Pitanje broj 11. poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec postavlja ga predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Posavec Krivec, Ivana (SDP)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege ja ću svoje pitanje uputiti predsjedniku Vlade RH gospodinu Andreju Plenkoviću. Poštovani predsjedniče Vlade RH jeste li vi razgovarali sa vašim ministrom Tomislavom Ćorićem, ministrom koji u vašoj Vladi drži dva iznimno važna resora o tome kako se u njegovom kabinetu dogovarala posebna, slobodno ću reći i povlaštena cijena za vjetroelektrane investitora Milenka Bašića. Prije nekoliko dana naime u tišini Vlada je razriješila pomoćnika ministra Ćorića gospodina Validžića jer je zahvaćen istragom USKOK-a. Vi često u medijima ponavljate da institucije trebaju istraživati sve one koji su zahvaćeni ovom istragom. No, mene posebno zanima, a vjerujem da to zanima i hrvatsku javnost. Smatrate li vi da je moguće da ministar nije znao što mu radi pomoćnik? I znate li vi da je isti taj ministar ili možda bolje reći je li to isti ministar Ćorić koji je potpisao studiju koja je išla na ruku investitoru Bašiću? Ukratko pitam vas jeste li kao predsjednik hrvatske Vlade poduzeli sve da se rasvijetli ono što se radilo u kabinetu vašeg ministra? Hoćete li i vi dalje djelovati nezainteresirano i čuditi se svaki puta kada USKOK iskopa nešto novo o nekom od vaših ljudi iz vaše Vlade? Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Posavec Krivec, kolegice iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Što se tiče borbe protiv korupcije, najbolja borba protiv korupcije, jedina prava i ispravna, kad DORH, USKOK, PNUSKOK u policija rade svoj posao u potpunosti, samostalno, nepristrano i profesionalno i da njihov rad donosi rezultate, a to je da se u zakonom predviđenom procesu ukoliko ima za to sumnji i ako se to pred sudom dokaže kazni onoga tko se bavi korupcijom. To je jedino načelo koje mene i kao predsjednika Vlade i kao političara i kao pravnika u ovoj temi vodi. I upravo je to dokaz ovaj slučaj kojeg ste vi spomenuli da u vremenu naše Vlade i DORH i USKOK i policija svoj posao rade u potpunosti samostalno neovisno koje su osobe i koji dužnosnici predmet njihovog interesa. I tako će biti i dalje. Što se tiče, vi ste kazali, u tišini smijenjen, ne smijenjen je na sjednici Vlade, pod točkom kadrovska pitanja, objavljeno za sat vremena nakon sjednice Vlade. Nema nikakvog drugog tihog proceduralnog konteksta da bi netko bio smijenjen sa tog mjesta. Što se tiče ministra Ćorića i Ministarstva zaštite okoliša i energetike u toj fazi, ja želim da ova tema, ova tema CEMP-a se rasvijetli ne u ovoj završnoj fazi, ovo je faza kraja priče, ja očekujem da se ona razmota, klupko, od 2003. od kad je projekt krenuo, od 2003. kad je projekt krenuo, pa i 2010., pa i 2013., ajmo staviti na stol pa da mi vidimo što je sve u toj temi bilo bitno, tko je i kakve odluke i zašto donosio u kontekstu ovoga projekta CEMP-a i vjetroelektrana. To je ono što mene zanima. Što se tiče ministra Ćorića, on se više puta očitovao o ovoj temi, više puta, mi smo razgovarali, koliko ja razumijem on ništa apsolutno sa ovim nije imao, a što će od ovoga procesa biti to će se dokazati u postupku koji tek treba slijediti, ali podsjećam odmotajmo klupko skroz pa vidimo tko je tu sve, kako i što činio na tu temu. Bilo je tu ljudi i iz vaše stranke, saborskih zastupnica nekada vaših, članica vaše vlade koji su bili dosta glasni medijski o ovoj temi, prisjetite se malo toga, bilo bi dobro da se i toga prisjetimo. Hvala vam. Izvolite očitovanje. vrlo konkretno postavljeno pitanje je jasno da u ovoj vladi postoji određena doza nervoze. Nije to ni čudo zato što se ovdje radi o pitanju funkcioniranja jednog cijelog ministarstva, o sumnjama na vrlo rasprostranjenu koruptivnu mrežu. Dakle, predsjedniče, USKOK vam je otkrio jednu kariku, pa drugu kariku u tom koruptivnom lancu i očigledno je da se taj koruptivni lanac protezao kroz nekoliko ministarstava. Naravno, pitanje je i koliko godina se protezao kroz sva ta ministarstva i koliko je dobro u tim ministarstvima zaživio. Vi imate jedan fini odgovor za sve nas i za hrvatske građane, to je odgovor koji smo mogli očekivati, a on glasi „neka hrvatske institucije rade svoj posao“. Ja ću vas samo podsjetiti i vas i hrvatsku javnost da je riječ ovdje o osobama, svim osobama koje su bile pod istragom, sve su to osobe bile članovi vaše vlade, ne samo da su bili članovi vaše vlade, oni su bili i članovi vaše stranke. Stoga, ne bez razloga to pitanje postavljam vama jer biste vi za mene kao zastupnicu u HS trebali biti primjer i oličenje kako treba funkcionirati hrvatska vlada i vi biste trebali biti osoba koja bi trebala raspetljati sve te koruptivne priče. Stoga, mene zanima jeste li vi kao predsjednik hrvatske vlade učinili sve da se ta koruptivna priča raspetlja? Ministar Tomislav Ćorić sam kaže da je njegov put najviše vezan uz vas, uz vas osobno. Pa ako ste toliko bliski kao što to kaže ministar Ćorić, važno je znati i što ste sve vi znali i što poduzimate da i ova vlada ne gradi takvu jednu koruptivnu mrežu kakvu je, sudeći po istrazi USKOK-a, Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na pitanje br. 12. poštovani kolega Hrvoje Zekanović isto tako postavlja ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Poštovani predsjedniče vlade, ja sam vam prije točno godinu dana postavio jedno pitanje, pa ću ga, evo ga opet postaviti jer nisam prošli put dobio odgovor, a imali ste godinu dana da malo razmislite o odgovoru. Prvo je bilo pitanje vezano uz generala Milivoja Petkovića, niste se mogli sjetiti tog generala Milivoja Petkovića, kasnije sam vam ja objasnio tko je, danas ga opet spominjem jer danas je 16. rujna, evo general Medved to pretpostavljam itekako dobro zna, dan kad je napadnut i obranjen Šibenik '91.g., a general Milivoj Petković koji čami u Hagu on je bio ratni zapovjednik i čovjek koji je zaslužan za obranu Šibenika. Znam pouzdano da ga niste kontaktirali nikako za vrijeme svog mandata, a niti u ovoj zadnjoj godini. Ja vas pozivam, evo ne samo pitanje nego i sugestija jedna, čak i zamolba, evo danas ga nazovite, ima čak i video vezu, možete s njim komunicirat, nazovite ga, bit će mu iznimno drago da taj jedan heroj Domovinskog rata koji čami u Hagu dobije poziv od predsjednika Vlade RH, pa možete zamoliti i prijatelja Milanovića da mu se i on eventualno javi. Drugo pitanje je vezano uz ovaj ovdje modni detalj koji mi nosimo, koji mi je, za koji g. Jandroković rekao da ga nosimo iz solidarnosti. Vaš znanstveni savjetnik u vladi g. Lauc je rekao da to nema smisla. Ako ćemo biti solidarni ajmo onda svi koji su jutros popili tablete za tlak ajmo ih svi popiti. Dakle, dogovorite se, opet ta nedosljednost stožera. Evo tu je i ministar Beroš. Ljudi koji će se sutra cijepiti, neko će se htjeti cijepiti, hoće li on morat nositi maskicu zato što je to rekao, vi ste to rekli ili g. Jandroković ili Beroš ili to ima nekakvog smisla? Također je tu i kolega Malenica koji je također to prebolio. I na posljetku jedno kratko pitanje iako bi ih imao 100, kad mislite zaštititi život od njegovog početka odnosno od začeća? **Jandroković, Hvala lijepa zastupniče Zekanović. Meni je drago da ste se vi oporavili od korone. U jednom trenutku bili su neki odjeci da je, kako je ono bilo „pivom korona protiv korone“ i na kraju teška bolest, jel tako bilo? Niste dobro čuli. Dobro, znate vi dobro o čemu ja govorim. Meni je drago da ste vi dobro i da imate antitijela i da ste otporni, to će nam svima biti drago. Što se tiče pitanja šestorke, dakle i naša vlada kao i sve druge Vlade RH su aktivno radile kroz niz aspekata, pravnih aspekata, stručnjaka, potpore, komunikacije, kako bi dali određene potpore u tom procesu. Ja pretpostavljam da vi to znate. Tom temom se u hrvatskoj vladi logično i ispravno bave ministri pravosuđa. Porazgovarajte malo sa ministrom Bošnjakovićem, pa ćete čuti detalje o aktivnosti. Što se tiče ove druge teme o vašim predstavama glede maske, ne maske itd., sva ta pitanja proceduralna, pa i najave, ocijene zakonitosti i ustavnosti rada u HS, ja prepuštam HS, nisam vam ja adresa za to. Dobro? Hvala vam lijepo. Hrvoje (HRAST)** Poštovani predsjedniče vlade, opet mi niste odgovorili na moja pitanja, generala Petkovića niste ni spomenuli košto sam nešto ste promrmljali na početku, nisam vas stvarno razumio, evo tu kolege spominju da ste spominjali nekakvo ne znam pivo, ja sad ne znam. I gledajte, ljudi se razbole tu i tamo i vi ste svojevremeno '90.-tih godina bili bolesni, pa ste ozdravili, meni je drago da ste ozdravili, ali ja se nikad ne bi naslađivao, znači vašoj bolesti, na kako se vi zapravo nekako između redaka naslađujete, kako se sprdate zapravo s tim, znači teško je biti bolestan i vi ste bili bolesni pa eto Bogu hvala danas ste zdravi, imamo zdravog predsjednika Vlade. Niste mi odgovorili pitanje o zaštiti života, niste mi odgovorili. Zašto niste? Ne znam zašto niste? Sumnjam nažalost da ćete i danas napraviti taj korak i nazvati generala … Petkovića, pa evo možda general Medved to napravi. Evo ja vas generale pozivam da svog kolegu koji čami u zatvoru čami u zatvoru već puno godina, a on je kao i vi zaslužan da je danas Andrej Plenković predsjednik Vlade jer je omogućio slobodu hrvatskom narodu, bilo bi stvarno fino da ga se sjetite. Što se tiče maskica, nisu to performansi predsjedniče Vlade nego vi imate jednu funkciju koja je najodgovornija u državi i onda ja vama kao najodgovornijem čovjeku tražim od vas vaš stav o tome. A vaš znanstveni savjetnik tu ima jasan stav, pa valjda kada ga plaćate valjda i slušate njegove savjete. Gospodin Lauc je jasno rekao da on ima antitijela jer ih ima, imam ih i ja, ima ih i ministar Malenica i da on ne treba nositi više maskicu jer ne može biti zaražen niti koga može zaraziti. Zašto vi plaćate Lauca ako ga ne slušate? Ja ne znam sada, jel ga vi plaćate? Znanstveni savjetnik Vlade navodno, valjda ga plaćate. Ok, možda volontira čovjek nije bitno, super još bolje, eto hvala vam na tom što volontira. Idemo na pitanje broj 13, poštovana kolegica Danica Baričević postavit ćete pitanje ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Nataši Tramišak. Izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani premijeru, štovane ministrice i ministri, poštovane kolegice i kolege sve vas skupa pozdravljam. ministrice, donošenjem Zakona o otocima nakon 20 godina stvorena je osnova za bolju kvalitetu života na otocima kroz demografsku revitalizaciju, kroz bolju prometnu povezanost, povezanost, kroz kvalitetnije gospodarstvo. Ministrice, kažite mi koliko je sredstava u mandatu Vlade Andreja Plenkovića uloženo u hrvatske otoke i jesu li otoci predviđeni sad u ovom novom višegodišnjem financijskom okviru? Hvala. Nataša (HDZ)** Poštovana zastupnice Baričević. Dakle, kao što ste istakli Zakon o otocima, stvoren je regulatorni okvir kao jedan od bitnih preduvjeta za daljnji razvoj otoka. Ono što je važno ovdje za istaknuti da je u prethodnom mandatu Vlade premijera Plenkovića iz nacionalnih sredstava dakle iz državnog proračuna uloženo gotovo 450 milijuna kuna kroz različite programe koji se provode na otocima, što u kapitalna ulaganja, poticanja otočnog gospodarstva, hrvatski otočki proizvod, ali i ono što je dodatno važno za spomenuti subvencioniranje cijene zdravstveno ispravne vode. Tu jedno od krucijalno važnih pitanja za same otočane i otočno stanovništvo gdje se je već donijela odluka Vlade u prethodnom mandatu za povećanje subvencionirane količine vode sa 45 kubika na 85 kubika u cijeloj godini bez ograničenja potrošnje. Jedna od vrlo važnih stavki koje su sami otočani isticali kao vrlo bitno za poboljšati u odnosu u odnosu na sve ono stanje koje su imali prije. Dakle, spomenuli ste i važnost novog programiranja odnosno novog višegodišnjeg financijskog okvira EU od 2021.-2027. godine. Ovom prilikom ću istaknuti da je pri kraju izrada Nacionalne razvojne strategije koja je usko vezana uz novo programiranje. Jedan od ključnih prioriteta i područja intervencije su upravo hrvatski otoci, završava se i registar otoka sa 1244 otoka, otočića i hridi koji su klasificirani sukladno zakonu. Ono što je tu dodatno važno za istaknuti da ćemo upravo zajedno sa regionalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima gdje su svrstani otočni koordinatori početi izradu plana razvoja otoka zajedno sa planom razvoja županija. Svi projekti i programi koje je potrebno rješavati na području otoka ovdje spominjem uz ovo što smo istakli istakli pitanje rješavanja zdravstveno ispravne pitke vode za stanovnike, prometne povezanosti i sve one razvojne projekte koji su nužni i potrebni, programirat ćemo tako u novom programskom razdoblju 2021.-2027. u okviru NUTS 2 regije Jadranska Hrvatska. Tako da očekujemo jedan bottom up pristup znači intenzivnu suradnju upravo sa otocima sa gradovima, općinama i sa županijama koje obuhvaćaju teritorijalnu nadležnost nad otocima. Dodatno, htjela bih istaknuti da je u ovom proteklom razdoblju od 2014.-2020. godine u okviru sredstava iz fondova EU uloženo 5,5 milijardi kuna u razvoj otoka. Hvala. **Jandroković, život i rad 140.000 otočnih stanovnika zaista obiluje mnogim specifičnostima u odnosu života na kopnu pa također velike su razlike u životnim prilikama za one koji žive na velikim velikim ili većim otocima u odnosu na one manje ili udaljenije od kopna. Zaista ministrice skrb o otocima nosi niz specifičnosti, veseli me i za svaku pohvalu su sva ova sredstva i ulaganja Vlade u mandatu Andreja Plenkovića. Veseli me da će vam prioriteti biti u budućem financijskom okviru otoci i oni su zaista sad postali već prostor ugodnog i sigurnog življenja za domaće otočno stanovništvo, svakako su atraktivni kao turistička i sigurno pozitivan prihod RH. Evo kao otočanka veseli me da sutra u višegodišnjem financijskom okviru će biti zaista prilike i za obrtnike i poduzetnike da ostvare svoje cjelogodišnje poslovanje na otocima jer uvijek kažem da su otoci neobrađeno zlato u koje valja u njega ulagati na dobrobiti svih otočana. uvjerena sam da će Vlada RH na čelu sa našim otočaninom, Hvaraninom Andrejom Plenkovićem i dalje se zalagati, posebice za održivi razvoj otoka u svjetlu otočne samoodrživosti, samodostatnosti u svjetlu budućnosti pametnih otoka koji je koncept razvoja EU za otoke. I svakako veseli me i u svijetlu, evo čiste energije, čistog i zdravog okoliša za život nas otočana. Hvala lijepa. Pitanje broj 14. poštovana zastupnica Mirela Ahmetović postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite.

suradnja Milana Bandića i HDZ-a traje od 2016. godine kada je Milan Bandić ponudio 2 ruke u saboru za saborsku većinu, a vi ste ih svesrdno prihvatili. Međutim, HDZ je doduše uvijek vješto podržavao Bandića, da iza leđa, iza očiju javnosti, međutim isto tako vi ste odgovorni za tu suradnju i to taj partnersko koruptivni odnos jer ste odnosno HDZ je upravo pod vašim vodstvom taj odnos i ozakonio u zagrebačkoj skupštini. I taj je odnos odnosno dogovor vrlo jednostavan i razumljiv, Bandić može pustošiti zagrebački proračun, a vi imate saborsku većinu. Danas odjednom zagrebački HDZ otvara oči i kaže da Bandić vodi Zagreb u ponor, a i vaša ruka je pogurala naš najveći grad upravo u ponor i od toga ne možete pobjeći. Stoga vas predsjedniče Vlade pitam, znači li izostanak podrške HDZ-a izvještaju o izvršenju proračuna Grada Zagreba da gradonačelnik Milan Bandić više nema vašu političku zaštitu i možemo uskoro i mi ovdje i hrvatski građani očekivati konačno njegov odlazak u Remetinec ili on može računati na vašu političku zaštitu do kraja ovog mandata? Hvala lijepo. **Jandroković, Poštovana zastupnice Ahmetović na trenutak sam zatvorio oči i mislio da je gospodin Maras i dalje u saboru. Ja ne znam čime izazvani vi koji dolazite sa otoka Krka evo i kolegica Baričević je otočanka, vi imate most, ali Krk je otok, otvarate temu, dolazite iz VIII. Izborne jedinice koja ima veze niti sa I. izbornom jedinicom, ima veze sa Gradskom skupštinom Grada Zagreba. Dakle, moj standardni ljubazni odgovor vašim prethodnicima ovdje u saboru, koji su koristili Hrvatski sabor i ovu sabornicu za teme gradske skupštine da se obratite vašim kolegama članicama i članovima SDP-a u gradskoj skupštini i da gradske teme podižu tamo gdje je za njih mjesto. Vaše aluzije, aluzije o tome da netko uživa političku zaštitu, pa će onda njemu se nešto ne dogoditi ili će se dogoditi u biti razotkriva kao što smo ovih dana u jednom širem procesu razotkrivanja, razotkrivanja to je vrlo važna riječ u ovom kontekstu ovih nekoliko dana, kako vi na to gledate. Znači da je to neki vaš kolega s kojim vi glasate o nekom proračunu onda bi ga vi valjda štitili. Prema tome, ja vam predlažem da mi drugi put razgovaramo o LNG-u, da govorimo o plutajućoj jedinici za prihvat, skladištenje, uplinjavanje, da govorimo o tome da će brod koji trenutno putuje prema Hrvatskoj biti u funkciji od 1. prosinca, da su znatno smanjeni troškovi sa izvornih 380 na 233 milijuna EUR-a, da ćemo na taj način osigurati energetsku neovisnost, diversificirati opskrbu plinom, da će Hrvatska na taj način ojačati svoju, svoj položaj na energetskoj karti Europe. To su teme koje sam ja iskreno očekivao da će vas zanimati, a ne da se ničim izazvani bavite gradskom skupštinom, temama glavnoga grada. Kada dođu izbori, a izbori će biti za sve jedinice lokalne i područne samouprave to će biti u svibnju ove godine, tada će HDZ imati svoje kandidate kao što ih uvijek ima za sve ključne dužnosti, sve gradove osobito velike gradove i za Grad Zagreb i za sve županije i uvjeren sam da ćemo na tragu ovih fantastičnih procjena o rezultatima parlamentarnih izbora vašega kolege i kandidata na izborima za predsjedništvo SDP-a koji je maloprije postavljao pitanje ostvariti opet malo bolji rezultat nego što vi to projicirate u svojim analizama, a one su bile oko 68 zastupnika 5. srpnja pa je to bilo jedva povrh 40 i to sa 10-tak partnera. Evo, ja vam se zahvaljujem, a ove teme neka raspravljaju u gradskoj skupštini. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije odgovora samo sekundu, kolegica Glasovac je podigla povredu Poslovnika. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, propustili ste upozoriti gospodina premijera da je oskvrnuo Članak 14. Poslovnika Hrvatskog sabora koji daje pravo saborskom zastupniku u ovom slučaju zastupnici da pita premijera što god želi u Hrvatskom saboru, on je tu gost i on mora pristojno odgovarati, a ne docirati zastupnici što bi ona njega trebala pitati, a što ne bi smjela pitati. Od javnog je interesa

Ovdje nije bilo povrede Poslovnika. Predsjednik Vlade može odgovoriti na način na koji on smatra da je dobar, ispravan. O tome će naravno suditi onda hrvatski građani jel im se svidio taj odgovor ili nije, ali ovdje nema povrede Poslovnika. Kada bi tako restriktivno tumačio ovaj Poslovnik onda bih opomene morao davati gotovo stalno. Izvolite kolegice Ahmetović, očitovanje. Poštovani predsjedniče Vlade o LNG-u smo mogli razgovarati kada se o njemu radilo, ali vi ste to odbijali, vi niste odgovorili niti na jedan moj dopis, a onda ste pred kamerama lagali da vršite komunikaciju sa jedinicom lokalne samouprave konkretno općinom Omišalj. Nikad niste stupili u kontakt sa mnom, nikad jer vas nije briga za stanovnike općine Omišlja. A vaši nadmeni odgovori i ponašanje govore sve o vama i to vam netko u lice mora reći. Izgubili ste moralni kompas i neće to zauvijek trajati. Ničija nije gorila do zore pa neće ni vaša. Jednom ćete morati stat pred hrvatske građane i odgovarati za sve koruptivne radnje koje se dešavaju i pod vašim patronatom. Ono što vam moram priznati, neodoljivo me podsjećate na ratnog profitera Ivu Sanadera, pazite da ne završite kao on. Što biste sad kolegice Glasovac, učinili na mome mjestu? Vjerojatno biste vi meni rekli da dadem opomenu kolegici Ahmetović ali kao što sam i onda rekao i sad stojim iza toga, svatko od nas ovdje odgovara za ono što kaže, što izgovori, koliko god to neugodno pa i lažno ponekad bilo. Idemo sada dalje, sada je na redu poštovani kolega Josip Šarić koji će pitanje postaviti Ivanu Malenici, ministru pravosuđa i uprave, izvolite. **Šarić, Josip (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjednike hrvatske Vlade, potpredsjedniče i ministri, pitanje za ministra Malenicu. Poštovani g. ministre Malenica, već duže vrijeme u našem javnom prostoru se vodi rasprava o reformi lokalne samouprave. S različitih strana stižu različite ideje, prijedlozi, razmišljanja, neki predlažu ukidanje županija, značajno smanjenje općina, radikalne prijedloge u smislu ograničavanja mandata župana, općinskih načelnika i gradonačelnika, Vlada je u programu jasno naznačila da će podići učinkovitost državne i lokalne odnosno javne samouprave i regionalne uprave, jedna od predviđenih mjera u postizanju tog cilja je značajno smanjenje broja lokalnih dužnosnika i omogućavanje funkcionalnog povezivanja općina. Poštovani ministre, možete li nam reći što ste dosada učinili kako bi se na idućim izborima birao manji broj lokalnih dužnosnika, koje promjene predlažete i kada bismo mogli očekivati te prijedloge zakona u Hrvatskom saboru? Hvala.

Dobro ste istaknuli da je u programu Vlade za ovo mandatno razdoblje kao jedan od prioriteta stavljeno dakle osnažena državnost a kao jedan od ciljeva, potporna, učinkovita i transparentna država. U tom smislu mi u Ministarstvu pravosuđa i uprave pripremili smo izmjene triju zakona koje se odnose upravo na ostvarivanje tih ciljeva. Dakle, Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o gradu Zagrebu i Zakona o lokalnim izborima. Dakle, ta izmjena zakona ide u smjeru da se smanji broj lokalnih dužnosnika. Na izborima 2017. g. ukupno smo birali 1321 lokalnog dužnosnika, od te brojke, 745 je zamjenika. Ovim izmjenama zakona smanjit će se broj zamjenika za 645. Također, uvažavajući važnost predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave, smanjio bi se i broj članova predstavničkih tijela kojih otprilike sad ima oko 8200 na oko 6600, dakle za otprilike 20%. Cilj je dakle kroz smanjenje broja lokalnih dužnosnika ali i smanjenje broja lokalnih članova predstavničkih tijela, dodatno fiskalno ojačati jedinice lokalne samouprave. Nekakav naš okvir izračun je da se radi o brojci oko 100 milijuna kuna koje bi dakle ojačale fiskalne kapacitete jedinica lokalne samouprave. Što se tiče ukidanja općina, dakle radi se, odnosno jedinica lokalne samouprave, dakle radi se o temi koja je uvijek aktualna u javnom prostoru, u političke prostoru. Vi koji dolazite iz jedne jedinice lokalne samouprave, ne samo vi nego brojni ovdje zastupnici, shvaćate važnost jedinice lokalne samouprave i koliko je zapravo od ukupne brojke jedinica lokalne samouprave i regionalne 576 kojih imamo u RH, puno važnija dakle kvaliteta usluga koje se pružaju, standard tih usluga i zadovoljstvo građana u tim jedinicama lokalne samouprave. Kada bi to usporedili sa nekim državama koje su slične veličine kao Hrvatska poput Slovačke gdje daleko ima više jedinica lokalne samouprave, idemo u tom smjeru da se ojača kvaliteta usluga, da se poveća standard ljudi koji žive u tim jedinicama lokalne samouprave u tom smislu, dakle idemo prema funkcionalnom povezivanju jedinica lokalne samouprave. smatraju da se nikad neće dogoditi, dakle već se događa, mi smo i ovaj tjedan imali sastanak u Ministarstvu financija na tu temu, imamo slijedeći tjedan i sastanaka sam Udrugom gradova, već su 3 općine iskazale interes za funkcionalno povezivanje tako da vjerujem da će to funkcionalno povezivanje dovesti do određenih rezultata, da će zapravo građani više brinuti o tome kakva je kvaliteta usluga a ne o tome da li postoji 576 ili 428 jedinica lokalne samouprave. Dakle kroz ostvarenje programa Vlade, mislim da ćemo doći do toga dakle da građani budu zadovoljni i kroz projekt optimizacije jedinica lokalne samouprave gdje ćemo na jednom mjestu imati podatke o svim jedinicama lokalne samouprave koje će nam dakle biti podloga u to funkcionalno povezivanje i povećanje učinkovitosti u radu jedinica lokalne samouprave. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Josip Šarić, izvolite. **Šarić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem se ministre Malenica, mislim da je ovo dobar put, funkcionalno povezivanje općina. Naime, ja sam gradonačelnik u 7. mandatu, malo neobično za hrvatske prilike, pa dopuštam si zapravo reći da dosta razumijem lokalnu samoupravu, upravo ovu nižu, ja bi to tako rekao i rekao bi da upravo kao što ste i vi ovdje prokomentirali da Hrvatska nema preveliki broj općina, gradova i županija ako se uspoređujemo sa drugim europskim zemljama, ja bi rekao da imamo dobro pogođenu lokalnu samoupravu koju smo napravili još 1993. g., to treba reći, za vrijeme Predsjednika Franje Tuđmana i HDZ-a, tada je ustrojen ovaj model lokalne samouprave. Rezultati takvog ustroja su puno funkcionalnija, puno izgrađena, puno kvalitetnija lokalna samouprava, puno bolji uvjeti života u svim našim sredinama, od najmanjeg sela do najvećega grada. Još jedan važan detalj u razvoju lokalne samouprave događa se upravo vladom Andreja Plenkovića i ovom reformom koja trenutno se provodi, a posebno se želim osvrnuti na funkcionalnu i financijsku decentralizaciju uvođenjem tzv. Fonda za izravnavanje, ovdje je i ministar Zdravko Marić i čestitam na tome. Naime, tom činjenicom uvođenja Fonda za izravnavanje sve JLS, sve male općine, manji gradovi, one sredine koje nisu mogle financirati svoj normalan život, razvoj projekata, razvoj komunalne infrastrukture, došle su sada u poziciju da konačno se ravnomjerno razvijamo kao i drugi dijelovi RH. Pa evo smatram to za potrebitim reć kada budemo promišljali u

Poštovani potpredsjedniče sabora, predsjedniče vlade, ministrice i ministre, kolegice i kolege zastupnici. Kao što je reklo, pitanje je upućeno potpredsjedniku vlade i ministru financija g. Zdravku Mariću. Poznato, Hrvatska je 10. srpnja 2020.g. ušla u Europski tečajni mehanizam tzv. ERM 2, to je na neki način predvorje, znači ulaska u EUR-o. U njemu se moramo zadržati najmanje 2.g. a nedavno izraženoj konferenciji „Zlatni Ključ“, konferenciji hrvatskih izvoznika, govorilo se o svim prednostima uvođenja EUR-a, od nestanka tzv. valutnog rizika, mjenjačkih troškova preko olakšavanja sklapanja poslova hrvatskih poduzetnika ili do poslovanja inozemnih tvrtki u našoj zemlji do učinkovitijeg privlačenja investicija, pada kamatnih stopa ne samo za gospodarstvo nego i za građane. No pred Hrvatskom je tzv. mnogi mjere konvergencijskih ekonomskih kriterija koje treba ispuniti kako bi se ušlo u europsku zonu, od stabilnosti tečaja, cijena, niskih inflacija, ograničenja kamatnih stopa i nekih drugih uvjeta. S obzirom na situaciju povezanu sa korona krizom, koliko je Hrvatska na početku ove izazovne jeseni nastavlja ispunjavati te i na koji način te kriterije? I kao jedno potpitanje, nakon provođenja ovog tzv. grejs perioda li će u mandatu ove vlade ući u europsku zonu? Hvala vam lijepo? **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog potpredsjednika vlade i ministra financija Zdravka Marića, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi zastupniče hvala vam lijepo na pitanju i na komentaru. Kao što ste i sami rekli, taj kolokvijalni termin predvorje, dakle jednog dugotrajnog procesa uvođenja EUR-a, namjerno govorim i spominjem riječ „proces“ jer to zaista je nešto što kao ni u dosadašnjoj fazi nisu se stvari događale preko noći, tako ni ono što slijedi ispred nas. Ja ću se samo kratko vratiti unatrag i elaborirati i potvrditi ove riječi koje govorim. Dakle, dobro ste i ispravno ste potvrdili kada je formalno Hrvatska ušla u devizni tečajni mehanizam 2. Godinu dana prije toga Vlada RH i HNB su supotpisali jedno pismo o našoj namjeri ulaska u devizni tečajni mehanizam, a isto tako da bismo uopće došli u situaciju da možemo takvo jedno pismo poslati da ono bude uopće razmatrano, trebalo je napraviti i određene iskorake, prije svega na području fiskalne politike i samog proračuna. Znate i sami da je dulji niz godina, prije, do 2016.g. Hrvatska imala poprilično visoke proračunske manjkove, rapidno rastući javni dug i to sigurno nisu bile okolnosti u kojima se zemlja može obratiti europskim institucijama sa tako jednom namjerom. Mi smo odgovorno pristupili tom poslu, stabilizirali javne financije i između ostaloga ispunili uvjete da možemo krenuti u te daljnje korake. Korona nas nije u tome ponukala odnosno nije nas na neki način odvratila, potvrdili smo kredibilitet i općenito vjerodostojnost i svega ono što smo činili jer i u takvim teškim izazovnim okolnostima ispunili sve ono što smo u samom pismu na na neki način se obvezali i sada imamo ispred sebe jedno razdoblje koje kao što ste i sami dobro u pitanju i u komentaru potvrdili, sa sobom podrazumijeva i ispunjavanje tih tzv. konvergencijskih kriterija. Što se tiče vremenskog okvira, minimalno 2.g., iskustva dosadašnja zemalja koje su uvodile EUR-o, od Slovenije 2,5.g. do Litve čak 10,5.g. Dakle, ponavljam još jedanput, ništa se neće dogoditi preko noći, dakle ispred nas je jako puno još posla. Stabilnost cijena, stabilnost tečaja, stabilnost kamatnih stopa, sve su to stvari koje naši građani itekako jako dobro znaju i prevoditi te konvergencijske kriterije na jezik svakog od naših građana mislim da je, neću reći, nepotrebno, ali njima sasvim dovoljno i mogu to razumjeti. U isto vrijeme stabilnost javnih financija se upravo potvrdila i pokazala u proteklim godinama, što zapravo znači kada nemate uravnotežene javne financije i kada imate ispod investicijski kreditni rejting i sve ono što je vezano uz to i po pitanju kamata, ali i po pitanju nekakve vaše reputacije i uvjeta poslovanja i svega onoga što zapravo vi kao zemlja nudite bilo domaćim bilo inozemnim investitorima. Što se tiče naših planova, već u proračunu za iduću godinu unatoč tome što je još uvijek na snazi odredba o privremenoj suspenziji fiskalnih pravila jer su okolnosti takve kakve jesu, mi ćemo u prijedlogu proračuna koji će biti u saborskim klupama u idućim tjednima odnosno mjesecima, sigurno predložiti proračun koji će biti kredibilan, vjerodostojan, koji će odgovoriti na ove izazove koji su i dalje prevladavajući jer cjepiva još uvijek nemamo, još uvijek je jako puno neizvjesnosti u svim promišljanjima i razmišljanjima, ali isto tako proračun koji će sa te strane biti dovoljno jak i snažan da može takve stvari održati, ali isto tako da pošalje jednu jasnu poruku da Hrvatska planira ispunjavati te konvergencijske kriterije, ne samo zbog samog EUR-a i procesa uvođenja EUR-a nego zato što smatra da je potrebno da Hrvatska ima jaku i kredibilnu fiskalnu politiku. U svakom slučaju odgovor na vaše zadnje pitanje koje je vrlo kratko, ja vjerujem da tijekom našeg mandata Hrvatska može uvesti EUR-o.

će u znatnoj mjeri na neki način ojačati i oživjeti i osnažiti naše gospodarstvo što će vjerojatno za konačnici imati i za cilj pad kamatnih stopa što je dosta bitno u ovim svim turbulentnim vremenima koja su se dešavale, pogotovo za hrvatske građane. Kada se na to nadoda i ova situacija sa, posebno sa velikim dijelom Hrvatske koji se nalaze u Zagrebu, znači trebamo omogućiti, paziti i privoditi jako veliku brigu o tzv. javnim financijama kako bi kamatne stope i kreditnim institucijama na neki način omogućili da omogući i građanima, a i gospodarstvu, financiranje. Mislim da smo na dobrom tragu, mislim da su sve ove mjere koje ste sami rekli jako dobro idu. Drago mi je čuti da se se ne razumije./... u pogledu što se tiče korona krize, mislim da će to sve biti u konačnici na dobrobit svih naših hrvatskih građana. Hvala vam lijepo.

pitanje pošto ste bili jučer u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ne znam da li su vas upoznati da ljudi u Dalmatinskoj zagori nisu sigurni od ilegalnih migranata koji u posljednje vrijeme postaju sve agresivniji, doslovno ugrožavaju ljudi, otimaju ljude, kradu njihovu imovinu, uništavaju njihova vozila. Ne znam da li ćete iskoristiti i zaštititi te ljude, kako se vi pozivate, sigurna Hrvatska, ljudi su dolje nesigurni, ne osjećaju se sigurno, da li ćete u skladu sa zakonom donesenim o granici 2016. uputiti vojsku, hrvatsku, ponosnu, na hrvatsku hrvatsku granicu i napokon ispoštivati taj alat, taj zakon i ispoštivati Ustav prema građanima Dalmacije i Dalmatinske zagore, a tako i cijele naše granice jer policija radi svoj posao, ali nema dovoljno materijalno-tehničkih uvjeta. Još kad vidimo da su Slovenci uputili vojsku na granicu prema Hrvatskoj, kad znamo da je 60 tisuća ilegalnih migranata sad na granici, znamo da će eskalirati problem u Grčkoj, znači sve će doći, u biti u Hrvatsku. Da li ćete osigurati sigurnost građanima Dalmatinske zagore? Također, bih vas pitao, jučer ste govorili o projektima za Dalmaciju. Prije 2 godine ste imali sjednicu Vlade za 2 milijarde kuna. 0, ništa se nije ostvarilo, obećajete 22 milijarde sada iz potencijalnih europskih sredstava. Recite mi, što je s tim projektima. I još jedno pitanje na kraju za vas. Korona kriza je razotkrila puno toga, loših politika, vi ste izjavili da ste identificirali minere Nacionalnoga stožera. Možete li kazati nama, saborskim zastupnicima, koji su, koji biraju Vladu, tko su mineri Nacionalnog stožera civilne zaštite? Hvala. Hvala vam lijepa zastupniče Bulj. Ja ne znam kako to vi kao suverenist i branitelj kune, sad najedanput o 22 milijarde eura. Ja sam mislio da je kolega rekao da treba govoriti 165 do 170 milijardi kuna, to bi bilo ispravno. Je li točno? Da bi bili konzistentni. Što se tiče migracija, dakle, ja ću vam još jednom ponoviti našu politiku. Naša politika je da hrvatske granice čuva hrvatska policija. Više od 6 tisuća hrvatskih policajaca danonoćno čuva hrvatsku granicu, koja je duga, koja je komplicirana za čuvati je u pojedinim dijelovima jer nema prirodnih granica poput rijeka i određeni migracijski pritisak postoji. Upravo zbog toga svo ovo vrijeme od 2015., '16. pa do sada na ovoj istočno-mediteranskoj ili tzv. zapadnobalkanskoj ruti hrvatska policija se pokazala kao ona institucija koja djeluje na tragu zaštite hrvatskih interesa, na zaštiti hrvatske granice i ne dopušta nezakonite migracije. I za to im ja, u ime cijele Vlade, još jednom zahvaljujem. Istinska obrana od mogućeg novog migrantskog vala treba se formirati na granici između Grčke i Turske. Između eventualno Bugarske i Turske. Ja sam osobno tamo bio kao što se sjećate, početkom ožujka i za razliku od ranije, lijeve grčke vlade, vlada na čijem je čelu naš stranački kolega, kolega Mitsotakis, dakle, vlada Europske pučke stranke, čuva čvrsto grčko-tursku granicu. Čvrsto je čuva i ne dopušta šetnju kroz grčki teritorij prema zemljama jugoistoka Europe i dalje prema zapadnoj Europi, odnosno članicama EU. U ovom trenutku mi ne vidimo za sada niti jedan opravdani razlog za angažiranje Hrvatske vojske. Ako ikada neke hipotetske okolnosti budu takve da zadaće koje trenutno radi hrvatska policija budu takvog obima da ih one zbog broja broja ljudi i materijalnih sredstava i tehnološke opreme koju koristimo samostalno ne budu mogli obavljati, mi možemo razmotriti i druge opcije. Sada to trenutno nije slučaj. Dapače, na razini Ministarstva unutarnjih poslova, na razini policije, mi komuniciramo sa nama susjednim zemljama o pitanju migracija, vodimo računa o toj temi na razini EU i nastojimo zaštititi naše granice, naše građane i njihovu imovinu i na tom tragu ćemo i nastaviti. Što se tiče Splitsko-dalmatinske županije, da, ja sam bio jučer u Splitu, razgovarao sam i sa županom i sa gradonačelnikom, razgovarali smo o brojnim projektima, pa smo se isto tako prisjetili da je upravo odlukama ove Vlade radnicima zaposlenim u privatnom sektoru u Splitsko-dalmatinskoj županiji isplaćeno za očuvanje radnih mjesta 600 milijuna kuna. 600 milijuna kuna od ove hrvatske Vlade za očuvanje radnih mjesta u evo recimo to tako našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji zastupniče Bulj. Što se tiče projekata, brojni projekti, a ministar Butković, ne znam je li tu, je idući tjedan u Splitu gdje će razgovarati o nizu infrastrukturnih projekata koji su prije svega vezani za njegov resor i nastavlja se provedba zaključaka, odluka Vlade. Hvala vam.

bili ste imali u svom govoru previše balkanizma i kardeljizma. Nadam se da će to izaći iz ove sabornice, da je to prošlo vrijeme. A što se tiče samih migranata, prije nekoliko dana u slovenskim medijima je rekao kancelar Kurz austrijski je da je politika otvorenih vrata bila greška i da će se sve učiniti da ilegalni migranti više ne ulaze. U HS-u niste dozvolili raspravu o Marakeškom kompaktu i ovo je dio toga plana, sve države ni oko nas susjedne nisu prihvatile Marakeški kompakt. Premijeru 60.000 migranata je trenutno na granici tisuću kilometara, gdje naša policija uza sav trud to ne može kontrolirati. Ljudima su ugroženi životi, životi i njihova imovina. Doslovno ljude otimaju sa pištoljem i nedavno starca kod Aržana od 77 godina su kroz šumu vodali. Ljudi su u strahu, to nije vaša agenda sigurna Hrvatska, ljudi su doli nesigurni. I onako ono malo ljudi kojima se izobećavalo puste projekte koji su otišli, ostalo ih je vrlo malo, ne osjećaju se sigurni za sebe. Što se tiče projekata premijeru, 2 milijarde kuna prije tri godine je obećano, do sada ništa, nula ova Vlada, ništa. Brza cesta spoj Sinja na autoput, navodnjavanje Sinjskog polja, navodnjavanje Imotskog polja, spoj Knina, tunel koji se obećaje kroz Kozjak, kroz Ravče-Drvenik 10 puta otvaran, Dračevac vojarna, znači samo obećanja. A to što ste vi dali Dalmaciji, Dalmacija puno, puno više u turističkoj sezoni. Ništa vi niste dali Dalmaciji, jedino uzimate Dalmaciji i zbog toga ljudi odlaze. Hvala. Idemo dalje, kolega Damir Habijan postavlja pitanje Darku Horvatu ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice, ministri, kolegice i kolege. Kao što ste rekli svoje pitanje upućujem ministru Horvatu. Evo upravo danas objavljen je novi javni poziv građanima za subvencioniranje stambenih kredita što se do sada pokazalo kao odlična demografska mjera, ako uzmemo pogotovo u obzir da je u periodu od 2017. godine više od 13.000 mladih obitelji koristilo istu mjeru. Ako pogledamo izvješće o provedbi navedene mjere gotovo 8000 obitelji riješilo je svoje stambeno pitanje kupnjom stana, preko 3.500 kupnjom kuća, a 1.300 mladih obitelji je izgradilo kuću. u vidu sve navedeno, vro jednostavno pitanje, da li planirate u narednim godinama nastaviti sa ovim hvale vrijednim projektom? Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala vam poštovani saborski zastupniče i na pitanju i na činjenici da je netko uopće primijetio da je danas objavljen predmetni javni poziv. radi rješavanja stambenog pitanja, prvenstveno mladih obitelji, hrvatska je Vlada 2017. godine donijela Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, zakon koji ima svrhu poticati demografsku obnovu hrvatskog društva, urbanu regeneraciju naselja te smanjenja broja mladih obitelji koji iseljavaju iz RH. 2017., 2018. i 2019. u rujnu, a 2020. godine i u ožujku, a i danas dakle u rujnu raspisani su predmetni natječaji i već od 28. ovog mjeseca mlade obitelji koje za to imaju interes moći će podnositi svoju dokumentaciju i aplicirati za takvu subvenciju. Subvencija za stambeni kredit traje pet godina, povećava se za po dvije za svako novorođeno dijete i subvencije se kreću od 30 do 51% ovisno o indeksu razvijenosti pojedine općine ili grada na kojima će se graditi ili kupovati predmetna nekretnina. Odluku o odobrenju subvencioniranja kredita donosilo je do sada, a i dalje donositi će APN ili Agencija za promet nekretnina. U ovoj godini 2020. nastavilo se sa subvencijama, dakle prvi natječaj bio je otvoren od 30. ožujka do 30. travnja, zaprimljeno je 3.681 zahtjev i sa uključivo današnjim danom došlo je do sklapanja 3.014 ugovora o subvencioniranju stambenih kredita. Do današnjeg dana više od 13.000 obitelji na ovakav je način riješilo stambeno pitanje, a unutar tih 13.000 obitelji u tom periodu rođeno je više od 1.750 Od rujna 2017. do rujna 2020. Vlada RH iz proračunskih je sredstava za ovu poticajnu mjeru isplatila nešto više od 243 milijuna kuna, 2017. nešto više od 2.4 milijuna, 2018. nešto više od 41 milijun, 2019. nešto više od 73 milijuna i do sada ove 2020. nešto više od 126 milijuna što kumulativno iznosi više od 243 milijuna kuna isplaćenih u obliku ovakve subvencije. Mi smo u pregovorima u pripremi ovog natječaja pozvali sve banke da se uključe u ovaj program, odzvalo se njih 14. Ponudili su bolju kamatnu stopu nego je ona bila prisutna u bilo kojem od dosadašnjih natječaja. Dakle, kamatna stopa unutar banaka kreće se od 2,12 do 3,5%. Danas je javni poziv objavljen. Izrada dokumentacije je već u punoj fazi, mi smo ispitivanjem, preliminarnim ispitivanjem uopće interesa za predmetni natječaj došli do mišljenja da će i u ovom natječaju biti prijava nešto više od 3.000 oni će se početi zaprimati od 28. rujna. Sredstva za isplatu te subvencije bankama …/Upadica: Hvala vam./… do kraja ove godine je osigurana u državnom proračunu. **Jandroković, ministru na odgovoru i nadam se da će i ova rasprava odnosno ove informacije koje ste danas ovdje iznijeli i uvjete dakle sigurno zainteresirati dodatno sve ove mlade obitelji koje se misle javiti na predmetni javni poziv i mislim da se svi možemo složiti da je stambeno zbrinjavanje zasigurno jedan od uvjeta, sami ste to spomenuli, zapravo ostanka mladih obitelji upravo u našoj državi odnosno RH. Hvala lijepo. 19. pitanje poštovani kolega Marin Lerotić postavit će predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Lerotić, Marin (IDS)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi premijeru oko 1.600 radnika i 500 OPG-ova direktno je vezano uz tvornicu u Kanfanaru, BAT-ovu tvornicu u Kanfanaru i nažalost sve češće slušamo o mogućem preseljenju proizvodnih pogona zbog nepovoljnih poslovnih uvjeta. je tvornica odnosno BAT čini gotovo 5-tinu inozemnih ulaganja u Hrvatsku onda je svima jasno da bi odlazak tvornice bio veliki udarac za hrvatsko gospodarstvo i hrvatski proračun. Vi ste u lipnju posjetili tvornicu međutim evo do danas nema konkretnih odgovora na pitanje što se zbiva i hoće li proizvodnja u Kanfanaru ostati, a radnici i njihove obitelji odgovore čekaju. Evo, molim vas ovim putem da konkretno i jasno odgovorite što činite po pitanju ostanka proizvodnje u Kanfanaru. Hvala. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Lerotić. Što se tiče angažmana naše Vlade vi za vi ove teme, ali i brojnih drugih tema koje su vezane za za Istarsku županiju mislim da smo to pokazali u proteklom mandatu, a to ćemo pokazati i u ovom mandatu da nam je Istra važna, da nam je važno istarsko gospodarstvo, da nam je važna istarska infrastruktura, jednako tako da nam je važno i dovršavanje istarskog ipsilona, da nam je posebno važna Opće bolnica u Puli, da su nam važne investicije u turizam, da nam važan ključni signal za oporavak i rad Uljanika u okviru novoga društva temeljem odluka naše Vlade, jednako tako nam je važna daljnja aktivnost tvornice British American Tobacco u Kanfanaru. Točno je, ja sam posjetio BAT u lipnju, u lipnju, razgovarao sam sa čelnim ljudima te kompanije, oni su kao što znate u Hrvatskoj nakon što su kupili tu tvornicu od prethodnog vlasnika prije nekoliko godina. Kada su je kupovali, ja nisam bio prodavatelj, niste ni vi. Koliko ja razumijem sporazum između tadašnjega prodavatelja i aktualnoga vlasnika a tadašnjeg kupca je bio da će oni ostati u Hrvatskoj minimalno još 5 godina, a ako odu ranije da će plaćati određene penale, tako sam ja razumio da su okolnosti. Dakle, vrlo je važno da javnost ima punu informaciju i da shvati taj kontekst jer to se iz vašeg pitanja nije moglo razumjeti. Nama je kao Vladi itekako bitno da zadržimo radna mjesta, da zadržimo strane ulagače, jednako tako nam je bitno da održimo i poveznicu između proizvođača duhana primjerice u Virovitičko-podravskoj županiji tu mi je ministrica bivša Bedeković iz te županije koja jako dobro zna što to znači za proizvođače duhana jednako tako i za radnike koji su u Kanfanaru. Ministar Marić vodi razgovore sa predstavnicima BAT-a i ćemo uvjeren sam iznaći rješenje koje je u skladu i sa općom politikom Vlade, a isto tako i sa određenim temama koje su na dnevni red stavili predstavnici ove kompanije. Prema tome, Vlada je angažirana, razgovori traju, mi ćemo siguran sam doći do kvalitetnog okvira koji će i radnike zadržati i omogućiti da ova kompanija i dalje bude prisutna na našem tržištu i to sa proizvodnjom, a ne samo sa proizvodima i da bude i dalje izvozno orijentirana kao što danas već jest. Prema tome, Vlada će za BAT pronaći rješenje.

nastavak proizvodnje u Kanfanaru održao. Ono što nam je isto tako bitno da Hrvatska pojednostavi proces poslovanja u Hrvatskoj svim poduzetnicima, ne samo tvornici duhana u Kanfanaru i na taj način da čim više pokušavamo poticati izravna inozemna ulaganja. Što se tiče bolnice i istarskog ipsilona kojeg često govorite kada su u pitanju investicije vaše Vlade u Istarsku županiju, vi znate i sami da Istarska županija po pitanju uplate u državni proračun je već 30 godina u suficitu odnosno puno više uplaćuje nego što joj se vraća te investicije mi pozdravljamo, međutim nisu dovoljne kako bismo mi u IDS-u, ali prvenstveno građanke i građani Istre bili zadovoljni, te stoga očekujemo i daljnji, daljnje ulaganje na područje Istarske županije. Hvala. 20. pitanje poštovani kolega Milan Vrkljan, ponovo ide predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Vrkljan, Milan (DP)** Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani premijeru prošli mandat hrvatska Vlada je završila prije 2 mj., iza sebe je ostavila 10 milijardi duga u hrvatskom zdravstvu. U ova 2 mj. nove Vlade na kojoj ste na čelu, dug hrvatskog zdravstva je samo u 5 najvećih hrvatskih bolnica, u KBC-ima, narastao za 300 milijuna kuna novog duga. Ja neću pitat ministra Marića da li on misli da je opravdano što prije mj. i pol dana ubacio 500 milijuna kuna u taj sustav, rezultati nisu nikakvi i neću pitati ministra Beroša zašto se to događa jer ako se sjećate, notorna doktorica Zadravec je našem ministru u onoj snimci uporno ponavljala zbog čega štiti ljude koje su devastirali financijski i stručno naše bolnice konkretno njenu, a on joj pomirljivim glasom odgovara ali „Dijana, znaš da ja o tome ne odlučujem“ i radi toga ja neću pitati ministra jednog ni drugog nego vas, što ćete napraviti u zdravstvu da se svakih par mjeseci ne ubacuje po par stotina milijuna kuna nego da se sustav uredi, oduzme iz ruku ljudi koji su ga stručno, financijski i na svaki drugi način devastirali i da to ne bude

Pa to je onda lako. Onda je to sad, imamo ovdje gđu. Ahmetović koja neviđenim formulacijama do sada govori o tome kako će nekome gorjeti svijeća i do kada, aludira na završavanje u nekom smislu koji bi trebalo biti optužba valjda za korupciju a vi sada umjesto da pitate tu temu koju ste izdvojili, financiranje zdravstva kolegu Beroša koji dolazi iz iste te bolnice kao i vi, Sestara milosrdnica, dižete temu prema meni impliciraju valjda da ja odlučujem o bolnicama. Ne odlučujem. O hrvatskom zdravstvenom sustavu odlučujemo svi zajedno, odlučujemo svjesni problema koje on ima, svjesni problema o rastućim troškovima hrvatskoga zdravstva, svjesni problema potrebe za racionalizacijom, svjesni problema za boljim organiziranjem nabave lijekova a osobito skupih lijekova. Koliko se meni čini a bilo je mnogo onih ovdje koji su inzistirali na tome da se proširi lista lijekova koji su posebno skupi, mi danas čini mi se trošimo, Zdravko oko milijardu i 700 milijuna kuna na posebno skupe lijekove i taj trend se nastavlja, dakle troškova je uvijek više a ne vidim da iz sustava dolaze inicijative za racionalizaciju. Što se tiče reforme zdravstva, to je ključna zadaća u ovom mandatu ministra Beroša i on će se tome posvetiti 100% uz sve aktivnosti koje se tiču na dosadašnji uspješni rad suzbijanja COVID-a 19 u RH. Prema tome, ja vas pozivam i kao liječnika i čovjeka koji se razumije u ovu temu da u razgovorima sa ministrom i da kroz nadležni odbor date inicijative koje će pridonijeti smanjivanju duga prije svega u hrvatskom zdravstvu, racionalizaciji troškova, boljem povezivanju bolnica i smanjivanju troškova nabave jer to je koliko se meni čini, koliko sam upućen, okvir na temelju kojeg moramo i dalje učiniti sve da zdravstvene usluge budu dostupne našim građanima a troškovi koji su sa druge strane budu održivi a posebno u novom kontekstu naših fiskalnih okolnosti. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Poštovani g. premijeru, ja sam duboko uvjeren da kolega Beroš kojeg znam 30 g., ako bude imao slobodne ruke i bude mogao vući i kadrovske i financijske poteze kakve on osobno smatra da su ispravni, da će on pokrenuti zdravstvo i izvuć ga iz ove kaljuže. Morate znat da 60 000 zaposlenika u zdravstvenom sustavu je slušalo ovaj vaš odgovor koji nije bio adekvatan. Ja vas podsjećam da je RH zemlja sa najviše amputacija potkoljenica bolesnika koji imaju dijabetes u EU-u. Ja vas podsjećam da je HZZO jedina osiguravajuća jedina osiguravajuća kuća u EU-u koja ne prati ishod liječenja. Da je HZZO jedina kuća u EU-u koja ne prati ishod nekog lijeka koji je stavljen na tržište. to nije posljedica, to nije posljedica sustava nego posljedica nerada i neznanja i nesposobnosti ljudi koji vode ovaj sustav. Ja vas lijepo pozivam da ministra Beroša pustite da radi svoj posao, rekao sam da ga 30 g. znam iz Vinogradske bolnice i znam da je kompetentan uredit zdravstveni sustav kako treba. Hvala. Kolega Vrkljan, samo vas molim da govorite s maskom kao i svi drugi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje, sada je na redu poštovana kolegica Ermina Lekaj Prljaskaj koja postavlja pitanje Tomislavu Čoriću, ministru gospodarstva i održivog razvoja, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovane ministrice i ministri. Kao što je poznato u RH i to uglavnom u Primorju, radi nekoliko tisuća obrtnika sezonaca. Oni u svom sezonskom obrtu uglavnom ugostiteljstvu i turizmu rade do 9 mj. kao samozaposlene osobe, a kroz cijelo to vrijeme su aktivni osiguranici i obveznici plaćanja mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. Zahvaljujući i dobrim dijelom i angažmanu Hrvatske obrtničke komore sezonski obrti su uključeni u potpore za očuvanje radnih mjesta od mjeseca travnja, pa nadalje. Time je omogućena isplata novčane pomoći za otprilike 7 i pol tisuća obrtnika, što je ujedno i doprinjelo očuvanju radnih mjesta. Poštovani ministre, moje zastupničko pitanje odnosni se na daljnju sudbinu obrtnika sezonaca, te vas molim da mi odgovorite koje mjere Ministarstvo gospodarstva i određenog razvoja planira poduzet dalje i dal to radi u koordinaciji s drugim institucijama ili samostalno? Hvala lijepa. **Jandroković, Poštovana zastupnice Lekaj Prljaskaj, hvala vam na vašem pitanju. za pomoć gospodarstvu one se kontinuirano provode u koordinaciji svih ekonomskih resora Vlade RH, u ovom konkretnom slučaju Ministarstva gospodarstva s jedne strane i naravno Ministarstva rada s druge strane. Sezonci obrtnici odnosno obrtnici sezonci kao i druge skupine poduzetnika u RH obuhvaćeni su mjerama za očuvanje radnih mjesta koje podrazumijevaju kao što znate, subvencioniranje dijela plaće, u njihovom slučaju do 2.000 kuna s jedne strane i s druge strane mjerama za očuvanje radnih mjesta kroz povećanje likvidnosti gospodarskih subjekata, u konkretnom slučaju obrtnika. Što se tiče ovih kreditnih linija, one su dostupne kod HAMAG-BICRA. Te kreditne linije kao takve podrazumijevaju kredite odnosno kreditne aranžmane u vrijednosti od 1.000 do 25.000 EUR-a koje zapravo upravo omogućuju namirenje likvidnosti i opstanak u ovim nezgodnim vremenima, posebice u kontekstu činjenice da se referirate na sezonce koji se nalaze u primorskom dijelu Hrvatske, dakle u pravilu rade u, tijekom turističke sezone u turističkoj djelatnosti odnosno ugostiteljstvu. Za obrtnike koji su prije krize imali kreditne linije odnosno koristili kreditne linije, početkom krize aranžiran je moratorij do kraja ove godine. Ono što ćemo učiniti u Ministarstvu gospodarstva u narednom razdoblju zapravo je produljenje mjera kao što znate i ta odluka je donesena na razini vlade prije nekoliko tjedana. S jedne strane mjere za očuvanje radnih mjesta i subvencioniranje plaća, a s druge strane isto tako intenzivnije kreditiranje gospodarskih subjekata, pa i obrtnika. HAMAG-u je prije nekoliko tjedana na to ime doznačeno dodatnih milijardu kuna upravo za covid-19 kredite. U tom smjeru ćemo ići i iza Nove Godine, naravno u narednoj fazi. Dakle, logika je vrlo jednostavna i s tim ću završiti, s jedne strane radimo na tome da se očuvaju radna mjesta kroz sufinanciranje plaća, a s druge strane radimo na tome da svi trgovački subjekti koji za to imaju potrebu dođu do likvidnosti kroz kreditne linije, u ovom slučaju HAMAG-BICRO-a, u slučajevima većih kompanija naravno HBOR-a. Hvala vam lijepa.

Ujedno nadam se da ove mjere koje su poduzete u cilju prevladavanja trenutne krize istovremeno su i jedina garancija za uspješni oporavak i razvoj našeg gospodarstva. Još jednom vam se zahvaljujem. Sada je na redu poštovani kolega Ivan Penava koji svoje pitanje upućuje predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. **Penava, Ivan (DP)** Hvala vam lijepo, poštovani predsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Vlade RH i ministri. Građani istočne Hrvatske, Slavonci, Srijemci, Baranjci, nemaju uvjete za život kao drugi građani RH, uvjete za život dostojne čovjeka. Naime, rijetki o tome pišu, nažalost nitko se na razini države ne bavi, ali građani istočne Hrvatske već izvjesno vrijeme zapravo imaju odnosno žive u režimu policijskog sata jer naprosto ne mogu boraviti na otvorenom kao svi normalni ljudi jer je to naprosto u tim krajevima nemoguće u vremenskom periodu između 19 i 22 sata. Nemoguće je obavljati ustaljene obične radnje, šetati gradom, boraviti u prirodi, biti u vlastitom dvorištu, raditi u vrtu. To je za naše građane luksuz koji si nažalost ne mogu priuštiti. Razlog za to su komarci. Po rezultatima provedenog monitoringa CDC-klopkama na području VSŽ uhvaćeno je u Babinoj Gredi 202, u Vukovaru 356, Boboti, Boboti, selu u općini Trpinja 412 komaraca, dok se sve iznad 150 smatra neprihvatljivim. Podaci s područja Osječko-baranjske županije govore o brojkama preko 10 000 uhvaćenih jedinki komaraca u iste klopke. Mjerenom metodom čovjeka spiratora, što znači u periodu od 15 minuta gdje je čovjek zapravo mamac u gradu Vukovaru zabilježeno je 277 slijetanja i uboda u 15 minuta. Ovakvi …/Upadica: Kolega Penava, vrijeme je isteklo/…al

Hvala kolega Penava. Izvolite. Mikrofon isključite. Hvala vam lijepa zastupniče Penava na ovom pitanju. Naravno da smo upoznati sa problemom komaraca i na istoku Slavonije, ali i u drugim županijama. Mi smo i prošle godine donosili određene odluke na razini Vlade, dodavali dodatna financijska sredstva koja su omogućila da se spriječi tako veliki broj komaraca u pojedinim gradovima i županijama. Vama je poznato da je to tema koja je u nadležnosti i gradova i županija ukoliko država sa svojim mjerama, sa svoje razine može i treba pomoći. Mi smo naravno to spremni učiniti da naši građani lakše podnesu te nalete od 19 do 22 sata. Hvala vam. Ivan (DP)** Hvala lijepo na odgovoru. Dakle, žalosti jedna činjenica i prije je postojala jedna tvrtka, zvala se je Privredna avijacija na području Slavonije odnosno konkretno Osijeka, brojala je u svom sastavu 22 aviona. Nažalost u Slavoniji ovih dana i ovih godina postoji jedan jedini pilot, 64 godine ima koji je ovlašten odnosno licenciran za letenje jel se to nažalost nikome ne isplati. Ono što svjedočimo u Slavoniji, zatvaranju tvrtki da se ne isplati šećerana, da se ne isplati mljekara, da se ne isplati najveća Tvornica biodizela u Vukovaru, međutim nažalost kada ne možemo i kada nam se isplati proizvoditi mlijeko jasno da i ovakve tvrtke ne mogu postojati. Ovakve stvari jasno da su po zakonu i sukladno zakonu u ingerencijama jedinica lokalne samouprave, ali ja moram reći da mi kao najzaostaliji dio RH samo na primjeru Grada Vukovara izdvajamo oko milijun i 300 tisuća kuna na kontinuirano tijekom cijele godine tretiranje što larvicidno, što adulticidno ličinki odnosno jedinki komaraca. Naprosto ukoliko ne dođe pomoć sa razine države i ovom problemu se ne pristupi sveobuhvatno on neće biti nikad riješen jel je taj problem točkasto rješavati svaka jedinica za sebe, poglavito kada se uzme u obzir da živimo u pograničnom dijelu gdje je potrebna i da govorimo o području čak pet županija gdje je potreban jedan sveobuhvatan pristup. I u tom smjeru ću ovaj vaš odgovor smatrati zadovoljavajućim očekujući potporu u smislu zakona koji ćemo izraditi. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje. Sada je na redu zastupnica Vesna Nađ pitanje upućuje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite.

Poštovane ministrice i ministri, kolegice i kolege. Imam pitanje za predsjednika Vlade RH. Poštovani predsjedniče Vlade RH imajući imajući u vidu aferu oko državnih stručnih ispita i bivše državne tajnice Josipe Rimac što ste poduzeli da dužnosnike u Vladi RH ubuduće onemogućite u trgovanju utjecajem i zlouporabi

dio penalne politike je i prevencija, odvraćanje. Ja vjerujem da mnogi koji bi možda pomislili tako nešto napraviti u budućnosti to više neće Izvolite odgovor. **Nađ, Vesna (SDP)** Hvala lijepa na odgovoru. Nesporno je da imamo Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. i akcijski plan U Akcijskom planu za 2019.-2020. u Strategiji suzbijanja korupcije predviđeno je u 4. kvartalu ove godine i da bude izrađen i javno prezentiran online antikorupcijski priručnik za državne dužnosnike o suzbijanju korupcije, o sprečavanju sukoba interesa, o transparentnosti i javnim nabavama i financijskoj odgovornosti. Očito je da postoji veliki problem s političkom korupcijom odnosno velikom korupcijom, krupnom korupcijom među visokim državnim dužnosnicima koji svoju političku moć koriste u svrhu izigravanja pravnog sustava, a kako bi stekli još veću političku moć. Možemo donositi antikorupcijske strategije i akcijske planove, ali ako imenujete na dužnosnike pozicije ljude koji nemaju etički integritet, ako je organizaciona kultura u Vladi po sistemu ja tebi, ti meni, a građanima neka Bog pomogne, badava nam sve strategije, akcijski planovi i zakoni kao prevencija korupciji. Sve je zapravo u timu koji ste izabrali i očito nedostatku mehanizma kontrole. Kako vam se moglo desiti da u Savjet za sprečavanje korupcije koje je Vlada osnovala 2017. imenujete Josipu Rimac? Kada mačku pustite među miševe, ona se s njima neće samo igrati. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Pitanje broj 24 poštovani kolega Ante Deur postavit će ga potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, predsjedniče Sabora, poštovani ministri, kolege zastupnici. Poštovani ministre, s obzirom na potrebu veteranskih centara kako napreduje taj projekt i koliko ste vi zadovoljni?

Vama je poznato da naša Vlada cjelovito sustavno i odgovorno pristupa rješavanju svih onih programskih područja i pitanja vezanih za odnos prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata i dakako da je jedna od mjera izgradnja veteranskih centara koje smo svo vrijeme pratili, usmjeravali i sad smo u procesu njihove izgradnje. Dakle, u tim veteranskim centrima pružat će se stručna pomoć vezana za psiho-socijalno osnaživanje i tjelesnu rehabilitaciju, savjetodavna pomoć, podrška pri zapošljavanju, uključivanje u zadržavanje poduzetništva i rad udruga. Nakon što smo regulirali sve administrativne procese a vezane za izrađene idejne i glavne izvedbene projekte, ishodili građevinske dozvole, proveli postupka javne nabave, započeli smo proces rekonstrukcije izgradnje građevina za uspostavu veteranskih centara na lokacijama Daruvar, Petrinja, Šibenik i Sinj. Ukupna vrijednost je 328 milijuna kuna a što posebno izdvajam da je 85% od ukupnih financija odnosno 280 milijuna bit će sufinancirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. I ovdje naglašavam važnost članstva Hrvatske u EU i ulaganje sredstava u cilju stvaranja preduvjeta za kvalitetniji život hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU potpisali smo 17. prosinca 2019. godine. U svibnju prošle godine sa svim ovim gradovima u kojima će se graditi odnosno u kojima se grade veteranski centri, potpisali smo sporazume kojima se utvrđuju naši međusobni odnosi. Radovi su započeli u Daruvaru 8. lipnja 2020., u Sinju 10. lipnja, u Šibeniku 17. srpnja i u Petrinji 22. srpnja 2020. g., krajnji rok za izgradnju sva 4 veteranska centra je 18 mj. od početka radova. U tijeku je priprema dokumentacije za nabavu za opremanje sva 4 veteranska centra postupak javne nabave bit će pokrenut u četvrtom kvartalu ove godine. Programi koji će se provoditi unutar veteranskih centara svakako će obuhvatiti odnosno u njega će biti implementirani svi oni detalji i svi oni prijedlozi u suradnji sa lokalnim dionicama koji participiraju u mjerama koje Ministarstvo hrvatskih branitelja pruža prema hrvatskim hrvatskim braniteljima. Dakle ovo je jedan od programa koje je Ministarstvo hrvatskih branitelja uz punu potporu cijele Vlade i predsjednika Vlade prati i za koji smo uvjereni da će biti realiziran u predviđenom vremenskom roku.

hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji ali prije svega i ovo je dobro da ste naglasili da je sva 4 ova centra, sigurno ovih 18 mj. jedan dobar rok i koji se pokazao kao i centar u Lipiku da je to odlično i da su to hrvatski branitelji jako dobro prihvatili prije svega i zdravlje i za cjelokupnu situaciji. Hvala još jednom vama i hrvatskoj Vladi. Idemo sada na 25. pitanje, zastupnica Sabina Glasovac postavlja ga predsjedniku Vlade A. Plenkoviću, izvolite.

predsjedniče hrvatske Vlade. Vjerujem da ste i sami ovih dana imali prilike pratiti u medijima kako je stanoviti g. Vuksan dugogodišnji član HDZ-a koji je 22 g. obnašao dužnost načelnika općine Podbablje danas obnaša dužnost ravnatelja škole u Zagvozdu, zaposlio u računovodstvo svoje škole, svoju kćer, slučajno ili ne, također članicu mladeži HDZ-a no u prosvjeti nije zaposlena samo njegova kćer nego i njegova nevjesta i njegova nećakinja no vratimo se na kćer. Kraj drugih kandidatkinja i kandidata s iskustvom u računovodstvenim poslovima, ravnatelj je izabrao svoju kćer je je kako reče u jednom urnebesnom ali i bizarnom mini intervjuu u jednoj tiskovini, ona jadna nezaposlena, godinama je radila u osiguranju, trgovinama, trafikama i bez stalnih prihoda je, požalio se jednako kao i njezin suprug, njegov zet koji radi na baušteli. Tom prilikom ovaj ravnatelj uveo je i novi pojam urodoslovlje i kreirao novu definiciju uže i šire obitelji, naime, kaže da u tom zapošljavanju i sumnju na nepotizam nema ni riječi jer mu je ona eto više nije kćer jer se udala i otišla. G. premijeru, vidite li vi u ovom slučaju potencijalni nepotizam, zlouporabu položaju i ovlasti i sistemsku grešku u sustavu ili je vama ovo normalno? Ukoliko vam ovo nije normalno, moje pitanje vama je što ćete učiniti u ovom mandatu kako biste uredili sustav zapošljavanja u školama i na taj način i ovom prilikom dali neku utješnu riječ oštećenima u ovom postupku dobivanja posla ali i brojim drugima na javnim natječajima? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa zastupnice Glasovac. Vidio sam samo naslove tog slučaja, ne znam detalje, u svakom slučaju ne djeluje mi baš normalno ni uobičajeno, vjerujem da će oni koji to trebaju provjeriti, provjeriti i donositi odgovarajuće odluke i zaključke, vjerujte da nije jednostavno s pozicije Vlade ili pak ministra znanosti i obrazovanja imati uvid u sve detalje natječaja u nekakvim gradovima ili općinama a posebice u obrazovnim institucijama. Neka vidi sve što je bilo u tom slučaju, pa nek se donesu odluke, ja s tim nemam nikakav problem, dapače. **Jandroković, Ustvari poprilično je jednostavno, sukno i škare su u vašim rukama. Meni je žao što ste protekle 4.g. propustili recimo uvesti, što ste propustili odnosno izbacili iz zakona obvezu licenciranja ravnatelja koja bi dovela do profesionalizacije njihovog poziva, ali i smanjila utjecaj politike na kadroviranje u školama. Jednako tako prethodne 4.g. u zakon ste uveli jednu novu normu, a to je tzv. testiranje prilikom zapošljavanja u škole koje nažalost u praksi mnogima služi samo kao smokvin list ili ozakonjavanje već namještenih unaprijed dogovorenih natječaja jer zapravo oni kandidati odnosno onaj kandidat ili kandidatkinja koji će biti biran vrlo često unaprijed dobije, dobije pitanja. Gospodine premijeru, sve su to stvari koje ste propustili napraviti prethodne 4.g., no nije kasno jer ste povjerenje birača dobili nedavno na izborima. I žalosti me što vi u ovome ne vidite priliku da pošaljete vrlo jasnu poruku, borit ću se protiv nepotizma, zlouporaba položaja i ovlasti u hrvatskim školama. Ali mene to nažalost ne čudi od vas jer vi to niste u stanju boriti se protiv tih pojava niti u vašoj vladi iz koje je u prethodnom mandatu otišlo čak 10 od 15 ministara zbog ozbiljnih sumnji u korupciju. Žao mi je što tako zapravo elegantno migoljite iz stvari koje se itekako tiču vaše odgovornosti i ne želite preuzeti, preuzeti odgovornost. Nešto je trulo u državi Danskoj, a na vama je da tu trulu jabuku maknete jer bi mogla zaraziti cijelu, cijelu košaru, al vi to jednostavno ne želite, samo je to pitanje želite li ili ne želite, borba protiv korupcije ili zaštita koruptivnih radnji trgovine utjecajem i položajem? 26. pitanje poštovani kolega Dario Hrebak uputit će Olegu Butkoviću, ministru mora, prometa i infrastrukture, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS, poštovani predsjedniče hrvatske vlade, ministrice i ministri, kolegice i kolege zastupnici, poštovani i uvaženi ministre Butković. Od 2009.g. Bjelovarčani, stanovnici Bjelovarsko-bilogorske županije očekuju konačno da brza cesta dođe do Bjelovara. Nažalost, do 2016.g. vrlo malo toga se po tom pitanju radilo, ali evo moram biti s te strane zadovoljan zahvaljujući dobroj suradnji i grada Bjelovara nadležnog vašeg ministarstva, zahvaljujući i podršci vlade, od 2016.g. uveliko se dosta stvari napravilo po tom pitanju i od otvaranja, dakle brze ceste do Farkaševca, evo trenutačno su radovi na 5 kilometara nastavka od Farkaševca do mjesto Breza koja je predgrađe grada Bjelovara, al ostalo je još 12 kilometara, 12 kilometara koji stanovnici grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije žarko iščekuju, željno iščekuju da konačno brza cesta i tih 12 kilometara stigne do grada Bjelovara. Moje pitanje glasi, kada možemo očekivati raspisivanje natječaja, kakav je status tih preostalih 12 kilometara, vidimo svakodnevno, prolazimo do Zagreba, putujući vidimo kako se ovaj dio do Breze nastavlja i dobrim intenzitetom radi, ali evo naši sugrađani me pitaju kada ćemo, možemo očekivati raspisivanje natječaja za preostalih 12 kilometara ceste do grada Bjelovara? Hvala. Izvolite odgovor. izgradnja ceste, državne ceste D12 koja koja ide zapravo od čvora Vrbovec prema Bjelovaru, pa Virovitici i završava na graničnom prijelazu Terezino polje, to je dionica ukupne vrijednosti negdje oko, ukupne duljine oko 87 kilometara i u 2017.g. je otvorena dionica do Farkaševca nakon toga smo krenuli u, prema dalje, prema Bjelovaru i prvih 5 kilometara je nakon raspisanog natječaja i ugovorenih radova u tijeku, radovi su u tijeku, a kompletna tehnička dokumentacija se priprema do kraja 2020.g., znači do kraja ove godine. Mi ćemo negdje s početkom 2021. raspisati javni natječaj za preostalih 12 kilometara. Inače, što se tiče same vrijednosti, ovo što se sada radi, ovih 5 kilometara je negdje oko 110 milijuna kuna bez PDV-a, a onaj ostatak, onih 12 kilometara će biti negdje oko 300 milijuna kuna, to već sada znamo. Znači početkom 2021.g. će se raspisati natječaj i naravno što prije ugovoriti, to je sad ovisno i o žalbenim postocima itd. Cijela dionica ove ceste, budući da to vjerojatno zanima i daljnje ili Viroviticu najviše u tom dijelu, mi smo za jednu kratku dionicu od Virovitice do Spišić Bukovice raspisali također natječaj za izvođenje, cijeli projekt u cijelosti koji je ukupne vrijednosti oko milijardu i 800 milijuna kuna, negdje oko 240 milijuna EUR-a je, sve je pripremljeno od studija utjecaja na okoliš koja je napravljena od sve dokumentacija koja će se, koja je potrebna da bi se taj projekt kandidirao prema, cijeli projekt prema Virovitici odnosno Terezinom polju prema Fondovima EU za slijedeće operativno razdoblje, tako da s čitavim projektom idemo dalje, posebno naglašavamo Bjelovar, ali i treba spomenuti i Viroviticu koja je jako bitna da se spoji u ovom mandatu. Hvala vam lijepo. **Jandroković, vam lijepa na odgovoru, zadovoljan sam znajući da zadnje 4.g. ono što smo radili da je sve bilo onako kako smo se i dogovorili, kako su i naši sugrađani u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i očekivali. Podsjećam da se navedena cesta nalazi i u programu Vlade RH za slijedeće 4-godišnje razdoblje i evo zadovoljan sam sa ovim odgovorom. Vjerujem da će doista tako i biti jer sve ovo što smo napravili u zadnje 4.g. daje za naslutiti da će tako biti i u budućnosti i da će se stanovnici grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije, al ono što nas posebno veseli i stanovnici Virovitičko-podravske županije veseliti daljnjem nastavku gradnje brze ceste prema Bjelovaru i Virovitici. Hvala. Sada će kolega Josip Borić uputiti svoje pitanje poštovanoj ministrici Nikolini Brnjac, ministrici turizma i sporta. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi predsjedniče HS-a. Uvaženi predsjedniče Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću svoje pitanje postaviti ministrici turizma i sporta gospođi Nikolini Brnjac. Poštovana ministrice, 2020. godina je specifična godina života u našoj domovini, ali i u čitavom svijetu obilježena pandemijom uzrokovanja koronavirusom. U izboru otvoriti se i imati turističku sezonu ili ne u takvoj godini, vlada Andreja Plenkovića odlučila je imati turističku sezonu usprkos svim rizicima, svim mogućim rizicima koje ona nosi i usprkos onima koji su bili protiv pa i političkim opcijama koje se čak ni ovdje u Saboru ne libe izgovoriti da je imati turističku sezonu bila velika, velika greška, kao što je to izgovorila jedna kolegica iz SDP-a. nisam mogao vjerovati da je stav SDP-a da nismo trebali imati turističku sezonu. Međutim, mi ostvarujemo turističku sezonu i ono što moramo reći da smo možda i među najboljima od svih zemalja EU i dobro je da ona još uvijek traje. Ja dolazim sa otoka Raba koji na današnji dan bilježi još uvije preko 2.000 prijavljenih turista i mogu vam reći ili prenijeti i zadovoljstvo ugostiteljskih radnika, turističkih djelatnika, malih iznajmljivača sa ovakvom turističkom sezonom u odnosu na očekivanja koja smo imali prije negoli što je ona počela. Moje pitanje vama uvažena ministrice, unatoč COVID krizi, a s obzirom da smo uči u 9. mjesec možete li nam reći nešto više o dosadašnjem tijeku turističke godine i mjerama kojima će se očuvati turistički sektor u budućnosti? Hvala. **Jandroković, Hvala poštovani predsjedniče. Hvala poštovani saborski zastupniče na ovom pitanju. Dakle, iako su projekcije same pokazivale da će biti pad turističkog prometa do 70% ostvarili smo dobre turističke rezultate, osobito se to pokazalo i u srpnju i kroz kolovoz. Mi smo u srpnju imali 53% dolazaka i 61% noćenja, kroz kolovoz povećalo se na 54% i u dolascima i noćenjima na 64%. kada pogledamo to kumulativno mi smo otprilike na 53% u odnosu na prošlu godinu, što stvarno možemo reći da su dobri turistički rezultati. Dakle, najuspješniji dan ove sezone bio je 11. kolovoza sa preko 10.000 10.000 turista koje je posjetilo RH, a to su turisti sa emitivnih tržišta najviše iz Njemačke, zatim Slovenije, Poljska, Češka, Mađarska i Italija. Što se tiče većine kapaciteta tijekom i srpnja i kolovoza možemo stvarno reći da su bili zadovoljavajuće popunjeni. Kada pogledamo kroz OPG-ove i kada pogledamo kroz kuće za odmor one su dosegle tijekom ljetnih mjeseci čak i 80% prošlogodišnjih kapaciteta. Naravno tu je i sama nautika odnosno marina sa oko 70% prometa u odnosu na prošlu godinu, čarteri sa 60%, a također vrlo dobre rezultate bilježe i hoteli kao i kampovi sa nekih 50% prošlogodišnjih noćenja u odnosu kada pogledamo na mjesec kolovoz. Smatramo da je ovakva sezona bila izuzetno dobra upravo iz više razloga, prvenstveno jer smo se na vrijeme primijenili sve epidemiološke mjere i na taj način osigurali RH kao sigurnu destinaciju kako za strane turiste tako i za domaće goste koji su to itekako prepoznali. Isto tako Vlada je donijela mjere za očuvanje radnih mjesta samo dan nakon potresa 3.250 kuna kroz dva mjeseca ožujak, zatim za travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz od 4.000 kuna, a i dalje smo nastavili kao što ste vidjeli sa mjerama potpore onima najugroženijima, a to je upravo u turističkom sektoru. Isto tako kroz digitalni alat Enter Croatia turistima se olakšao ulazak u RH i sami djelatnici koji su bili u turističkom sektoru su svojim radom, svojim pridržavanjem i epidemioloških mjera pokazali da su gosti kako domaći tako i strani sigurni unutar RH. Ja sam evo mogu reći u svakodnevnom kontaktu i u razgovorima sa djelatnicima turističkog sektora koji su s oduševljenjem prihvatili ove naše mjere i nastavak mjera. Zašto? Jel im je to i važno za pripremu, za sam nastavak odnosno i za pripremu iduće turističke sezone. Hvala lijepo.

pomognemo i dalje turistički sektor jer 50 milijuna noćenja koji su dosegnuti su dobar ajmo reći jedan, dobar ulog ili zalog ili čak i predah, ajmo to tako nazvati, svima onima koji su bili u strahovima kako ćemo dočekati sljedeću turističku sezonu. Oni i dalje očekuju pomoć ove Vlade i nadam se da ćemo zaista učiniti sve što možemo da se turistički sektor sačuva u maksimalno mogućem obliku jer zasigurno je da možemo s obzirom na ova iskustva koja imamo iz ove godine u sljedećoj godini reći da očekujemo još puno bolju sezonu nego što je ova bila u 2020. godini. Još jednom vam hvala na tome što podržavate turistički sektor i sve djelatnike u turizmu, a gospodi koja su protiv toga da smo trebali imati turističku sezonu neka dobro razmisle da li je to dobar put i politika koju treba slijediti. 28 pitanje MIšel Jakšić postavlja ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću. Izvolite. Poštovani predsjedniče HS-a, kolegice i kolege zastupnici. Naravno poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, ministrice ministri. Moje pitanje će biti za ministra prometa gospodina Olega Butkovića i u samom početku moram reći da nogometnim rječnikom zahvaljujem kolegi Hrebaku na podignutoj lopti. Ono što je povijesno zapisano unazad 15, 20 godina je da kad se priča o povezivanju brzom cestom sa Zagrebom i ostatkom Hrvatske, našeg dijela Hrvatske, uvijek se pričalo o podravsko-bilogorskom U protekle 4 godine prema Bjelovaru je bilo određenih investicija, prema Koprivnici investicija nije bilo niti jedan metar, isto tako nadam se da omaškom se dionica prema Koprivnici nije našla u službenom programu Vlade koji smo usvajali prije malo više od mjesec dana. Stoga moje pitanje za ministra Butkovića je, kojim tempom i sa kojim hodogramom možemo očekivati nastavak radova na dionici od Križevaca prema Vojakovačkom Kloštru i isto tako, kojim tempom i kojim hodogramom možemo očekivati nastavak radova prema gradu Koprivnici. Oleg (HDZ)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Poštovani zastupniče. Hvala vam na vašem pitanju, ali budući da sam negdje na početku mandata u prošlom sazivu, tamo gdje 2017. g. bio u Koprivnici pa sam se susreo i sa vama i sa županom, ne bih rekao i ne bih se složio sa vama da ništa nije rađeno u prošlom mandatu. Mi moramo biti svi toga svjesni, a to se odnosi i na pitanje g. Bulja, mi jesmo imali sjednicu Vlade 4.5.2018. u Splitu i tada toga dana za sve velike infrastrukturne projekte u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a to se odnosi i na županiju Koprivničko-križevačku i na druge županije i na sve velike infrastrukturne projekte, nije moguće u 2 godine ili 3 krenuti od 0, napraviti sve projekte, izraditi sve studije i početi graditi odnosno izgraditi neki veliki infrastrukturni projekt. To nije moguće u Hrvatskoj, nije moguće u nekim drugim modernijim i boljim zemljama kojima Hrvatska stremi. E da se vratim sada na vaše konkretno pitanje. Što se tiče ceste, državne ceste 10, koja ide od Svete Helene prema Dubravi, prema Gradecu, Križevcima, Koprivnici i završava na graničnom prijelazu u Goli. Cesta je došla do Križevaca, ona je otvorena negdje krajem 2016. g. i mi smo odmah krenuli u projektiranje i izradu svih dokumentacija, trebalo je uskladiti i naravno i prostorne planove na vašem području, što vi to dobro znate, a to nije bio slučaj. I mi smo raspisali natječaj i ugovorili radove za prvu dionicu Križevci-Kloštar Vojakovečki ukupne duljine 7,5 km, izabran je izvoditelj i vrlo brzo će krenuti radovi na toj dionici. Ukupna vrijednost tih radova je 270 milijuna kuna bez PDV-a i to Hrvatske ceste počinju graditi. Ostatak dionice prema Koprivnici, mi smo početkom ovog mjeseca potpisali odnosno Hrvatske ceste su potpisali ugovor za izradu studije utjecaja na okoliš i svih idejnih projekata sa lokacijskom dozvolom ukupne vrijednosti 4 milijuna kuna, znači napadamo i tu dionicu, projektno i studijski i čim bude to izrađeno, raspisat će se natječaj da se završi cesta do Koprivnice, a onaj ostatak prema graničnom prijelazu Gola, to još uvijek nije definirano jer moramo sa kolegama iz Mađarske odnosno Republikom Mađarskom dogovoriti spojnu točku, tako da, to je u nekoj proceduri i to je, evo, neka dinamika. Znači kloštar, dionica Križevci-Kloštar Vojakovečki počinje sa radovima, izabran je izvoditelj, a nastavlja se izrada dokumentacije prema Koprivnici. Isto tako, moram spomenuti da se u Koprivničko-križevačkoj županiji danas gradi najveći infrastrukturni projekt željeznički u Hrvatskoj. To je nastavak dionice Križevci-Koprivnica-mađarska granica koji se financira iz instrumenta za povezivanje Europe. To je 350 milijuna eura, tako da, jako smo puno prisutni i naravno, vodimo računa, ne samo o Koprivničko-križevačkoj županiji nego ravnomjernom razvoju čitave Hrvatske, naravno i tako ćemo nastaviti i dalje. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Malo ste izokrenuli moje pitanje, ne d'o Bog da bi rekao da ništa niste radili. Radilo se podosta na papirologiji, iako moramo reći da je tužno i ružno, ali to je nešto što se priča puno više nego vi i ja imamo godina, da mi nakon 30, 40 godina rasprave o toj cesti smo opet na papirologiji, ali, što imaš, s tim klimaš. Ja sam rekao da u 4 godine nije napravljen niti jedan metar prema Vojakovačkom Kloštru i Koprivnici, što je točno. Pozdravljam ovo što ste rekli i sigurno je da na prvoj lopati, s obzirom koliko je do sada bilo obećanja, izraziti zadovoljstvo ovime i ono što tu moram samo naglasiti je da je to jedno ispravljanje povijesne nepravde jer prvi veliki međunarodni koridor koji je išao kroz RH 1873. je upravo pruga na kojoj se sad provodi taj europski projekt, a u budućem nekakvom risanju koridora cestovnih koji su se vršili u RH, upravo taj koridor prema Koprivnici je obično bio iz nekog razloga zaobiđen. Isto tako, moram naglasiti da je to zaslužilo i gospodarstvo Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije jer oduvijek više uplaćujemo u državni proračun nego što nam se do sada i do europskih projekata iz njega vraćalo jer i ova kriza koju smo sada imali, uslijed korone, je pokazala koliko je važno gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije u RH jer, samo da vas podsjetim, jedna od prvih tvrtku koja je uplatila svoju stvorenu dobit u Koprivnici i na tržištima kojima posluje je bila upravo .../Govornik se ne razumije./... tako da pozdravljam ovu inicijativu, ali zbog godina obećavanja i prolongiranja, na prvoj lopati ću i izraziti svoje zadovoljstvo. Hvala vam. Sada će poštovani kolega Mario Kapulica uputiti pitanje Davoru Božinoviću, potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova. Izvolite. **Kapulica, Mario (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani g. predsjedniče Vlade, poštovani ministri, kolegice i kolege zastupnici. Ilegalne migracije, a o tome je riječ, zato je pitanje i upravljeno prema ministru unutarnjih poslova su uvijek u suprotnosti sa zakonima država. I podrijetla i tranzita i odredišta u koje se želi ući, a ponekad i uspijeva, bez ispunjavanja uvjeta ulaska, boravišta ili rada u tim zemljama. Sve su to teme s kojima se u zakonodavnom smislu bavi i ovaj Sabor i na proteklim sjednicama. Međutim, od svih gradacija ilegalnih migracija, a postoji ih nekoliko, najopasnije su one organizirane iza kojih stoje organizirane kriminalne skupine, a sustav koji stoji nasuprot tim najopasnijim ilegalnim migracijama su u prvom redu granična policija i carina koje su na prvoj crti obrane hrvatskih granica a čija sposobnost i učinkovitost se često što dobronamjerno što manje dobronamjerno i nedobronamjerno, dovodi u pitanje. I u ovom Saboru smo čuli razne ocjene na tu temu i tog sustava, uglavnom u kontekstu traženja izazivanja izlaska hrvatske vojske na naše granice, sve do toga da je našu granicu lakše prijeći kao ilegalni migrant nego hrvatski državljanin. Kako je pitanje povjerenja u državu i njezine institucije važno, za svaku državu i njezino funkcioniranje, pitam vas, koliko je naš sustav otporan prema organiziranim ilegalnim migracijama? Jeste li do sada detektirali ikakvu suradnju pojedinaca iz RH s onima koji stoje iza organiziranih .../Govornik

ilegalnih migracija koje je jedan od najvećih i kontinuiranih sigurnosnih izazova za RH a zbog okolnosti prije svega izazvanih korona krizom, o tome se malo manje razgovara iako taj izazov ne daje manji nego kad statistički promatramo brojke onih ljudi koji žele ilegalno ući u Hrvatsku a hrvatska policija im zapriječi ulazak je recimo samo ove godine više od 16 000. to samo govori u prilog onome odnosno kontra onoga i onih koji govore da je granica porazna. Također otvorili ste vrlo važno pitanje organiziranih skupina jer ti ljudi ne bi došli na hrvatsku granicu, ne bi došli ni puno prije hrvatske granice da im netko u tome ne pomaže. Razan je spektar, raznolik spektar onih koji im pomažu ali u ovim završnim fazama, to je uglavnom organizirani kriminal, mi smo ove godine do u prvih 8 mj. hrvatska policija podnijela 406 kaznenih prijava za 374 osobe koje su sudjelovale u organiziranju ilegalnog ulaska ulaska i prelaska preko teritorija RH. Do sad je hrvatska policija više od 2000 takvih osoba uhitila, dakle organizatora, od njih je 30% su hrvatski državljani, dakle 2/3 nisu. Ja samo ugrubo mogu reći da su pripadnici tih ili počinitelji tih djela preciznije rečeno, dolaze iz 31 zemlje, uglavnom europske ali najviše iz susjedstva. Dakle, kad govorimo o izazovu te vrste, hrvatska policija se unazad par godina organizirala kroz operativne skupine u kojoj su angažirani i mobilni timovi i svi rodovi policije kako bi pa u konačnici vidite i po medijskim izvješćima, ne prođe dan, dva da nema nekakva informacija o skupini ilegalnih migranata, njihovih pomagača koji su uhićeni. I to je izazov sa kojim ćemo se nažalost nositi još dugo jer problem na našem području je što oni nekontrolirano ulaze pogotovo u BiH, dakle istočna granica BiH-a granica BiH-a praktički nije problem za njih, vidimo da se politička situacija u BiH-u zbog toga komplicira jer se događa ono na što smo ukazivali, pogotovo u unsko-sanskom kantonu, da će to bit veliki problem za BiH. Mi ćemo nastaviti štitit hrvatske granice u skladu sa našim, u skladu sa europskim zakonodavstvom međutim i davat svoj doprinos stvaranju zajedničke europske politike po tome a to ne ide baš lako kao što znate i sami s obzirom na velike razlike prema pitanju migracija koje postoje

svi smo mi svjesni da rastu sigurnosni rizici po mnogima pitanjima, pa i po pitanju ilegalnih migracija i da je potrebno uz sustav i u ljude u tom sustavu ulagati kako bi oni mogli adekvatno odgovoriti na te izazove međutim nije dovoljno samo ulagati, jedan sustav ne može optimalno funkcionirati ako ne postoji povjerenje i potpora građana i javnosti u ono što ono radi i način kako štiti hrvatsku državu i njene interese i upravo je to bio smisao postavljanja mog pitanja, ja sam zahvalan ministru na ovom odgovoru, odgovoru koji građanima šalje poruku da su incidenti incidenti, da postoje organizirane kriminalne skupine koje ugrožavaju hrvatsku granicu ali da je sustav detektirao i take ljude i one koji s hrvatske strane u tom sudjeluju, da vrlo učinkovito o tome vodi računa i mislim da je to osnova na kojoj trebamo graditi povjerenje građana u institucije a to je dvostrani proces koji se sa ovakvim načinom rada postiže i mislim da to trebamo podržati. Hvala vam lijepo. Pitanje broj 30, poštovana kolegica Sandra Benčić uputit će ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Čoriću, izvolite. ulogu u aferi pogodovanja investitoru u vjetroelektranu Krš Pađene. Ključni događaj koji upućuje na mogućnost pogodovanja investitoru je vaše ukidanje rješenja vašeg prethodnika ministra Dobrovića iz 2017. godina kojim se investitoru naložila obaveza provedbe glavne ocjene prihvatljivosti izmijenjenog projekta za ekološku mrežu. Ukidanjem tog rješenja vi ste izravno omogućili da se investitor te obveze oslobodi te da do kraja 2017. godine realizira potrebni dio investicije i time zadrži status povlaštenog proizvođača električne energije i to po tarifi iz 2013. godine koja je točno 118 puta veća od tarife koja bi vrijedila da mu da mu se taj status ukinuo. S obzirom da ste time zapravo omogućili investitoru da zaradi ekstra milijardu i 200 miliona kuna u narednih 14 godina, pitam vas da li ste prethodno donošenja navedenog rješenja imali sastanak ili sastanke bilo u živo, bilo telekomunikacijom sa predstavnicima investitora ili samim investitorima, što je bio sadržaj te komunikacije i da li su vas izravno ili neizravno tražili ukidanje rješenja? Isto tako vas pitam da li ste oko tog pitanja istog imali komunikaciju sa Josipom Rimac u to vrijeme i sa svojim pomoćnikom Validžićem te što je bio sadržaj te komunikacije? Hvala vam. **Jandroković, Poštovana zastupnice Benčić, prije svega zahvaljujem na vašem pitanju, dakle rješenje koje je doneseno 31. srpnja 2017. godine doista je značilo poništenje rješenja gospodina Dobrovića izdanog u 3. mjesecu te iste godine. Tim rješenjem nismo omogućili investitoru da zadrži status povlaštenog proizvođača budući je da do tog rješenja nije došlo investitor temeljem statusa koji dobio kako ste i sami rekli 30. odnosno 31. prosinca 2013. godine zapravo već imao status povlaštenog proizvođača s ugovorenom cijenom električne energije od 71 lipu. Drugi odnosno treći dio vašeg pitanja je bio da li sam imao komunikaciju sa investitorom, da imali smo u nekoliko navrata, budući investitor u nekoliko navrata bio u ministarstvu ja sam to javno i rekao sa svojim odvjetnicima. Točni termini tih sastanaka vjerojatno su poznati službama u ministarstvu, dakle govorimo mislim o 2 termina. Na tim sastancima investitor nas je prije svega upoznao sa pravnim radnjama koje će učiniti temeljem rješenja gospodina Dobrovića, a te pravne radnje su također poznate budući sam ih iskazao u nekima od javnih nastupa. Naime, dana 27.4., 29.3. CEMP je podnio prijedlog za obnovu postupka, dana 27.4. podnio je, dopisom je obavijestio Državno odvjetništvo RH, naime mi smo kontinuirano bili u komunikaciji sa državnim odvjetništvom prije donošenja ovog rješenja, to vam je vjerojatno isto poznato, naime i o tome sam obavijestio obavijestio hrvatsku javnost. Dakle, u kontekstu ovog što ste rekli, da postojala je komunikacija u nekoliko navrata s investitorom i njegovim odvjetnicima. Što se tiče trećeg dijela vašeg pitanja, dakle gospodin Validžić, pomoćnik ministra kao državni dužnosnik u to vrijeme nije sudjelovao u donošenju ovog rješenja s obzirom na činjenicu da su pitanja koja su se izmijenjenim rješenjem rješavala bila okolišne prirode. I konačni nisam nikada imao priliku sa gospođom Josipom Rimac razgovarati na ovu temu. Hvala vam lijepo. Sandra (Možemo!)** Hvala. Dakle, iz vašeg odgovora proizlazi, nažalost niste to ranije odgovorili novinarima da jeste imali sastanke sa investitorom prethodno donošenju rješenja kojim se ukida rješenje kojim se nalaže obveza provedbe glavne ocjene. S obzirom da je taj sastanak bio sa odvjetnicima pretpostavljam da se ovdje radi da ste podlegli pritisku gdje vam se vjerojatno prijetilo investicijskim tužbama, međutim moram napomenuti dakle da je vaše postupanje ukidanja takvog rješenja koštalo hrvatske građane milijardu i 200 miliona kuna u narednih 14 godina. Moram napomenuti i to da bez obzira na kasnije odluke Upravnog suda, zato što ćemo više platiti struju, ako vam to nije jasno, ne, tarifa im je drugačija. Nadalje, isto tako Upravni sud bez obzira na njegove odluke kojim je potvrdio zakonitost vašeg rješenja nije uzeo u obzir procjenu utjecaja takvog rješenja na provedbu direktive o …/nerazumljivo/… iz tog razloga se nanijeli još dodatnu štetu RH jer smo ove godine u svibnju dobili od Europske komisije službenu opomenu kojom se traži da se provede studija utjecaja na okoliš vjetroelektrane Krš Pađene pod prijetnjom isto tako tužbe Europskom sudu. Dakle, ovdje se radi o višestrukoj šteti financijskoj i pravnoj za RH. Ja smatram da to traži najviši stupanj odgovornosti od vas kao ministra. Sad je na redu poštovani kolega Peđa Grbin, postavlja pitanje predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi gospodine Plenkoviću. Nažalost sve što možemo vidjeti u zadnjih nekoliko mjeseci pokazuje da izlazak iz ekonomske krize izazvane pandemijom bolesti Covid neće biti u obliku onog slova V kao što smo se nadali, kao što smo priželjkivali, već će izlazak iz ekonomske krize biti malo dugotrajniji i teži. Bit će teži za državu, biti će teži za hrvatsko gospodarstvo, biti će u konačnici teži za hrvatske građane. U slijedećih nekoliko tjedana, pogotovo kada budemo donosili proračun za 2021. godinu o tome ćemo razgovarati i nadam se od vas čuti koje će mjere Vlada RH poduzeti da taj izlazak iz krize bude brži, a šteta za državu i gospodarstvo manja. Međutim, ono što ne može čekati raspravu o proračunu što vas želim pitati sada i nadam se da ću dobiti jasan i konkretan odgovor na to, je položaj i pomoć hrvatskim građanima. Pretpostavljam da znate da su banke prestale samoinicijativno dobrovoljno nuditi moratorij na kredite. Zato vas pitam hoće li vlada napokon predložiti zakon kojim će taj moratorij na kredite za banke postati obvezan i hoćemo li na taj način pomoći našim građanima koji su primjerice izgubili posao ili ostali bez očekivanog sezonskog zaposlenja? Ali istovremeno pitam vas s obzirom da za točno mjesec dana istječe moratorij na ovrhe, hoćete li nešto poduzeti i po tom pitanju? Hoćete li moratorij produžiti i kojim mjerama ćemo pomoći građanima da ih ovaj očekivani …/Upadica: Hvala/…tsunami ovrha ne dokrajči? Hvala vam. **Jandroković, Hvala lijepa g. Grbin na vašem pitanju. Što se tiče ekonomske situacije, ja mislim da trebamo realno pogledati na ono što se zbiva u svijetu, ono što se zbiva u Europi, ono što se zbiva u Hrvatskoj. Dakle, mi smo 31.8. imali više zaposlenih nego što je to bio slučaj prije epidemije covid-19, više, ne onoliko koliko bi bilo normalno da je turistička sezona bila još jedna rekordna jer sam siguran da bi bila takva da nije bilo ove globalne pandemije, ali smo imali više. Zahvaljujući mjerama ove vlade i to brzim mjerama, ja sam rekao neki dan ko daje brzo dvostruko daje, a vi to jako dobro znate što to znači, mi smo dali 6,3 milijarde kuna, kome, hrvatskim radnicima, poslodavcima za radnike. Donijeli smo odluku prije nekoliko dana, ja sam je na vladi, na vladi najavio kroz HZZ i njegovo upravno vijeće da nastavimo s mjerom od 4.000 kuna još 4 mjeseca za posebno ugrožene djelatnosti. Zašto ovo govorim? Govorim zato što smo cjelovitošću naših mjera koja su se sastojala, sad ću bit sasvim precizan, od brige za zdravlje, znači borbu protiv epidemije covid-19 koju su mnogi nastojali dovesti u pitanje, dakle bila je uspješna i još uvijek je uspješna, od skrbi da osiguramo hrvatskom zdravstvenom i socijalnom sustavu i svima drugima dovoljno zaštitne opreme koja je isto bila tema na početku epidemije, i to smo osigurali, dakle nije osigurao neko nevidljiv nego je osigurala vlada i treće, dali smo konkretnu financijsku ekonomsku potporu ne samo onima koji su u državnim i javnim službama, dakle sve plaće, sve mirovine, sve je došlo na vrijeme i nitko nije imao uskratu primanja nego smo razumjeli posebnu situaciju privatnog sektora i omogućili im bilo sredstva za plaće, bilo kreditiranje za premoštavanje ove krize. Zašto to govorim? To govorim jer su to činjenice. I protivim se tezama onih koji nam kreiraju paniku, paniku u ekonomskom i financijskom smislu, kada je vlada pravodobno poduzela mjere da ne dođe do većeg gubitka radnih mjesta i do rasta nezaposlenosti, to je izrazito bitno. A vi ste pravnik i mi smo cijelo ovo vrijeme govorili neovisno o tome što smo našli rješenje kako da odgodimo ovrhe, kazali da se obaveze koje građani preuzimaju, koje pravne osobe preuzimaju, moraju ispunjavati. Dakle, ne može biti nekih otpisa privatno ili preuzetih obveza beskrajno, to jednostavno nije realno. Trebaju se plaćati i računi, trebaju se plaćati i krediti. Ne može država baš sve reći eto velika je globalna kriza i sad više niko ništa ne može plaćati. Mi smo poduzeli aktivnosti, nema ovdje sad ministra Marića jer se rotiramo zbog ovih epidemioloških okvira i prema bankama i ministar Malenica razgovara i sa javnim bilježnicima kako bismo olakšali situaciju za sve one koji se nalaze u zahtjevnijem ili težem položaju nego da su okolnosti normalne. Ali još jednom ponavljam, ne možemo, pa u konačnici to ne bi ni bilo pravedno da zaboravljamo na obaveze koje ljudi privatno preuzimaju, to nije realno. U krizi dati novac za plaću da, zaboraviti sve privatne obaveze to jednostavno nije realno. Ne znam kako vi kao pravnik …/Govornik se ne razumije/… Poštovani g. Plenkoviću, kada vi docirate, a upravo ste to sada činili hrvatskim građanima koji su primjerice ostali bez posla ili nisu dobili sezonski posao koji su očekivali jer nisu platili dug od 500 ili 600 kuna i zbog toga će se protiv njih voditi ovršni postupak, a istovremeno ste na čelu vlade koja samo u zdravstvu duguje 8 milijardi kuna i pronalazi rješenja za sebe koja ne želi dati hrvatskim građanima onda je to licemjerno. Nisam očekivao od vas takvo licemjerje, od vas sam očekivao konkretne odgovore, nisam ih dobio. Međutim, da ovo ne bude samo kritika, ja ću vam predložiti što bi trebali napraviti. Prvo, Prvo, u HS trebamo donijeti Zakon o moratoriju na otplatu kredite u trajanju od godinu dana za koje vrijeme se neće obračunavati kamate jer je to dobro za državu, to je dobro za dužnike, a u konačnici nije loše za banke jer u protivnom će nam se opet dogoditi kao prije 10-tak godina da ljudi završavaju na cesti, a banke sa ogromnim nekretninskim fondom kojeg ne mogu unovčiti. To morate napraviti, to je vaša dužnost kao vlade i od vas to očekujem. Drugo što se tiče ovršnih postupaka, 5 mjeseci je prošlo otkada je moratorij uveden, 5 mjeseci. U dan znate kada moratorij na ovrhe prestaje, u dan. I tih 5 mjeseci niste napravili ništa nego g. Malenica razgovara sa javnim bilježnicima. g. Plenkoviću, odgodite moratorij za još 3 mjeseca, iskoristimo 4 mjeseca koji su pred nama da donesemo novi Ovršni zakon da omogućimo otplatu ovog duga bez vođenja ovršnog postupka putem nagodbi …/Upadica: Hvala vam./… osigurajmo da ne opteretimo sustav Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na 32. pitanje poštovana kolegica Ljubica Lukačić postavlja ga ministru rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipu Aladroviću. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, otpočetka pandemije ja bih rekla i uz Božju pomoć osobito uz jednu pametnu, pametnu, razboritu, socijalno osjetljivu Vladu kvalitetne mjere Stožera civilne zaštite koje su poštivali i naši građani Hrvatska se uspješno bori sa korona krizom. Početkom rujna ove godine na sjednici Vlade, predsjednik Vlade je najavio nastavak mjera za pomoć gospodarstvu među kojim mjerama su i mjere za očuvanje radnih mjesta. Svi već znamo da su dosadašnje mjere omogućili zadržavanje radnih mjesta, očuvanje likvidnosti, sprječavanje značajnijih povećanja broja nezaposlenih, a za sve to kao što je evo premijer i maloprije rekao izdvojeno 6,3 milijarde milijarde kuna. Recite molim vas konkretnije možda malo što je to Vlada učinila za očuvanje radnih mjesta osobito u onim djelatnostima koje su posebno pogođene korona krizom. Hvala. Izvolite odgovor. prije svega zahvaljujem se na ovom pitanju, premijer je u prethodnom izlaganju odnosno prije 2 pitanja odgovorio djelomično na ovo pitanje ali ja ću svejedno ponoviti sve ono što je Vlada učinila kako bi sačuvala radna mjesta i kako bismo zaštitili tržište rada. Prije svega bitno je napomenuti sa političkog i ekonomskog aspekta da su mjere bile vrlo brze, da su bile adekvatne i da su, sada možemo to potvrditi, kada vidimo pokazatelje sa tržišta rada bile i učinkovite. početkom odnosno sredinom ožujka praktički u roku od 2 tjedna od izbijanja korona krize odnosno od vremena kada smo imali prvog oboljelog u RH. Išli smo Išli smo sa mjerama za ožujak, travanj i svibanj sa 3.250 odnosno sa 4.000 kuna za preostala 2 mjeseca i to je bilo ono što je u tom trenutku lockdowna, trenutku gospodarske neizvjesnosti očuvalo radna mjesta, kasnije kroz mjesece pratili smo situaciju cijelo vrijeme smo se konzultirali sa našim socijalnim partnerima, razgovarali i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom gospodarskom komorom i zapravo mjesec za mjesec donosili uvijek u pravilu, dakle još jednom napominjem to sada možemo vidjeti i analitički kvalitetne, konstruktivne i adekvatne mjere. Prije 15-tak dana donijeli smo mjere odnosno Upravno vijeće HZZ-a je donijelo mjere i za ostatak godine odnosno od 1.9. do 31.12. čime želimo omogućiti da očekivanja naših poduzetnika, očekivanja naših zaposlenika i radnika uskladimo sa stvarnim stanjem i pružimo im podršku u jednom relativno dugom za ovakvu situaciju razdoblju. Do sada smo investirali 6,3 milijarde kuna, investirati ćemo još oko 800 miliona kuna za mjere očuvanja radnih mjesta i mjera za mikropoduzetnike i između 400 i 500 miliona kuna za mjere skraćenog radnog vremena. To je jedna zaista izdašna investicija, ali s druge strane čuva naše tržište rada što sada kada vidimo podatke koji na današnji dan, kada ih gledamo na današnji dan imamo oko 14.000 manje nezaposlenih nego u vrhuncu ove krize. Imamo oko 11.000 više zaposlenih, a …/nerazumljivo/… razmak između zaposlenosti i ukupnog broja zaposlenih prošle godine u ovo vrijeme i ovo vrijeme je sve manji. Dakle, moramo apostrofirati tržište rada u ovom trenutku u RH je sigurno, za to su najzaslužnije mjere Vlade, ali isto tako i otpornost naših poduzetnika i sve ono što smo činili u prethodnom razdoblju. Kada postavljate pitanje odnosno kada pitate što smo učinili za sve one skupine društva koje su još više izložene u ovom trenutku, u naše mjere smo uključili i integrativne radionice i zaštitne radionice, sve one koje zapošljavaju i osobe s invaliditetom i zaista ove mjere su kada gledamo konkretne i korektne pokazatelje, pokazale da hrvatska Vlada se znala nositi s ovom krizom, da zna, a to nam daje sigurnost da ćemo se to znati i ubuduće. Hvala vam. Zahvaljujem gospodine ministre na ovako detaljnom odgovoru i naravno ne mogu, a da posebno ne zahvalim na mjeri koju ste uveli kao što ste i sami rekli za pomoć zaštitnim integrativnim radionicama jer je u njima u ovim trenucima u RH rekla bih najveći broj zaposlenih osoba s invaliditetom, omogućili ste im da ostanu na tržištu rada što je u svakom slučaju za njih rekla bih ne samo korisno nego i jedna cjeloživotna profesionalna rehabilitacija. Hvala vam lijepa. Sada će zastupnik Domagoj Hajduković uputiti pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine Plenković, vaša prošla vlada ostat će u povijesti poznata po tome što je tek nekoliko ministara doživjelo odnosno preživjelo cijeli mandat. Većina onih koji su otišli, otišli su zbog sumnje u korupciju. Nedavno su njemački mediji pisali o tome kao je Europska komisija predložila da države članice imaju pristup novcu iz Europskih fondova sukladno poštovanju vladavine prava. Politika koju ste mi potvrdili da podržavate upravo u ovoj sabornici. Korupcija je pojava koja ozbiljno narušava vladavinu prava. Tijekom kolovoza njemački mediji su pisali o tome da bi se ovo moglo odnositi i na Hrvatsku. Naime, Die Welt, a nakon toga i Deutsche Welle pišu kako su Češka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Slovenija i Hrvatska problematične po tom kriteriju. Kako prenose spomenuti mediji izvora iz Europskog vijeća za međunarodne odnose, citiram, korupcija je veliki problem i postoji na svim političkim nivoima, kraj citata, a kažu da uključuje i pravosuđe. Ovo se rečenice naravno, vrlo nelaskave rečenice odnose upravo na Hrvatsku. Također, Hrvatska je na neimpresivnom 63. mjestu indeksa percepcije korupcije. Molio bih vas komentar na ove činjenice, kao i odgovor hoće li građani Hrvatske biti zakinuti za novac EU zbog vaše loše politike.

Što se tiče vašeg čitanja stranih novina i komentara, to sad nije već prvi put, dakle to je neka ustaljena praksa, netko negdje nešto napiše, jednu rečenicu, jednu polurečenicu, nekakav neimenovani izvor i onda to kod vas izaziva takvu sreću, zadovoljstvo da odmah to postaje glavna tema. Da vam pravo kažem, ne znam, nisam čitao ni taj članak u Die Weltu niti znam tko je o tome govorio, ali ono što znam, znam jako dobro što su pojedine procedure kada je riječ o vladavini prava na razini EU. A znam sigurno bolje od vas i bolje od novinara koji su možda pisali neki članak ili nekog njihovog izvora iz nekog instituta. Ti instituti i i ljudi koji u njima rade, a ni ovi novinari, nisu sjedili na EU vijeću. Nisu pregovarali 5 dana i nisu, siguran sam, kao ja, bili svjesni na koji način ćemo formulirati mehanizam vladavine prava vezan, za što, za trošenje europskih sredstava. A ja jesam. I znam što sam govorio i za što sam se zalagao i ja sam uvjeren, g. Hajduković da ste vi bili tamo, i da ste čuli što sam ja govorio, onda vi ne biste bili sada agitator i propagator jednog članka nekog autora u nekoj stranoj dnevnoj novini. Treba malo više za biti prva violina vanjske politike u ovako okljaštrenom sastavu SDP-a na tu temu. Znali s te vi imati i jačih postava. Dakle, to je prvo. Što se tiče poštivanja vladavine prava, Hrvatska, ali baš po nikome, nikada na bilo koji način, a naročito ne u mandatu mene kao predsjednika Vlade, niti u ovom koji je iza nas niti u ovom koji dolazi, neće doći u neko društvo u kojem biste vi, po vašim kriterijima trebali reći da smo u problemu, to vam ja jamčim. Nevezano od vaše kritike, to je dobro za Hrvatsku, dobro za njen međunarodni položaj i dobro za naš utjecaj. vidite, uz naš principijelan stav na tu temi, dakle, naš je stav bio jasan cijelo ovo vrijeme, apsolutno poštujemo načelo vladavine prava i za korištenje europskih sredstava, s tim da moramo svi jasno unaprijed znati na što se to odnosi. Vrlo jasno unaprijed znati i to sad znamo. Jer postoje procedura i koja se tiču inicijative komisije, koji se tiču EU parlamenta, neke zemlje te procedure prolaze, mi smo kao predsjedavajuća vijeća ministara vrlo kvalitetno, vrlo detaljno, vrlo nepristrano, vrlo objektivno odradili i te teme i te teme, dakle, bez ikakvoga arbitriranja ili popusta, dapače, a ono što je za nas važno je da smo mi u tim pregovorima, osigurali, kako bi ovi doktori europskih tema iz Mosta rekli, potencijalnih 165 do 170 milijardi eura u naredne 4 odnosno 7 godina. E to je kad se podvuče crta bit. Bit angažmana, utjecaja, lobiranja, razumijevanja i bez ikakvih ni na kraj pameti dealova u nekim hodnicima na koje oni aludiraju, nekakvoj valjda koruptivnoj mreži koja bi trebala reći, dat ćemo 22,5 milijarde eura ili 164 do 170 milijardi kuna, a onda ćete zauzvrat valjda kupiti francuske rafale. Toga smo mi svjedoci u današnjem Hrvatskome saboru, tako da je vaše pitanja nažalost na razini ovih međunarodnih eksperata za europske i globalne teme. Domagoj (SDP)** Hvala lijepo. Pa predsjedniče Vlade Plenković, ja sam izuzetno ponosan što imamo ovakvog premijera. Pa vama nitko nije ravan. Ni znanstvenici, ni novinari, nitko, pa vi znate više od svih valjda. I dobro, mogu shvatiti da podcjenjujete neke medije, ali Die Welt baš mi je malo čudno što podcjenjujete, tim više što je iz vaše političkog spektra, dakle više naginje konzervativno. I dobro je kada pričate i drago mi je da sam čuo o tome da vi jamčite da nećemo biti zakinuti po ovom kriteriju ni u jednom pitanju jer to ćemo i dalje pratiti. A što se mene osobno tiče i članaka koje čitam, g. Plenković, meni je jako žao što vi ne čitate štampu štampu EU. Ja bih valjda trebao čitati neke HDZ-ove glasnike ili nešto slično da vidim kak ste vi divni i krasni i kako eto znate više i od dr. znanosti i od svih koji se bave europskom politikom, koji se bave javnim financijama, zato što eto, ne znam, dnevno razgovarate sa Charles Michaelom. Pa ne moram to raditi da bih nekih stvari ipak znao, to ćete dozvoliti, g. Plenković. A isto tako, iskoristio bih i citirao bih ponovo taj članak nekog nebitnog novinara i neznalice iz Deutsche Wellea, ali i rekao bih kako je opisao Hrvatsku i vas osobno, g. Plenković. Kaže ovako, citiram, popularne turističke destinacije s Andrejem Plenkovićem, ima pametnog šefa Vlade koji je dobro umrežen u Konzervativnoj europskoj pučkoj stranci, ali iza te fasade postoji i mračna strana, a mračna strana, kraj citata, naravno, ovo je moja interpretacija, mračna strana je ono što upravo možemo doživjeti zbog 63. mjesta na Corruption Perceptions Indexu i ostalim katastrofama u koje nas vodite, predsjedniče Vlade Plenković. 34. pitanje poštovana zastupnica Andreja Marić uputit će ministru zdravstva, Viliju Berošu. Izvolite. **Marić, Andreja Budući da nas je zadesila pandemija koronavirusa zbog lockdowna zbrinjavali su se samo hitni bolesnici i oboljeli od COVID-a. vrata zdravstvenih ustanova polako su otvarana, no zdravstvene usluge ne pružaju se još u punoj mjeri jer s jedne strane epidemiološka slika to još ne omogućava, potrebna su testiranja na COVID prije određenih pretraga, hospitalizacija, operacija i slično. S druge pak strane na nalaze se, svjedočili smo kod mnogih bolesnika predugo čekalo pa su odgađani dobiveni termini, a ističem da je i premali broj preventivnih pregleda. je više ljudi koji zbog navedene situacije, dodajmo tome i potres, doživljavaju stres odnosno psihičke smetnje. Zdravstvenih djelatnika, dakle liječnika, medicinskih sestara, bolničara također i spremačica nedostajalo je i prije pandemije, a zbog sveg navedenog sada je situacija glede nedostatka osoblja još izraženija, osobito u ne klinikama. Naime, postojeće osoblje dodatno je angažirano u tzv. izolacijama i COVID odjelima, a mnogi su bili ili jesu u samoizolaciji. Moje pitanje glasi, jeste li gospodine ministre ažurirali stanje u svim zdravstvenim ustanovama u vezi organizacije rada i nadoknade ne obavljenih pretraga odnosno pregleda te također jeste li ažurirali stanje u vezi broja osoblja sustavno sistematizaciji radnih mjesta kako bi se zdravstveni sustav učinio dostupnijim, odnosno hoćete li omogućiti ustanovama koje vam javljaju da im nedostaje osoblja i traži zapošljavanje hitno

zastupnice HS-a. Reći ću vam da ove poteškoće u funkcioniranju zdravstvenog sustava koje ste iznijeli, a koje su u vezi sa globalnom pandemijom nisu specifikum samo hrvatskog zdravstvenog sustava. One su isto tak pogodile sve zdravstvene sustava ne svijetu, međutim nastojali smo se prilagoditi. Spomenuli ste dobro da je u fazi određenog lockdowna u zdravstvenom sustavu potpuno jedan novi način funkcioniranja istog morao postojati zbog mogućnosti ulaska virusa u zdravstvene ustanove što bi imalo nesagledive posljedice kako za bolesnike bolesnike tako i za liječnike. Upravo zato smo od početka, čak i prije proglašenja opasnosti od epidemije, a potom i same epidemije 11. ožujka slali upute zdravstvenim ustanovama o načinu funkcioniranja. One su bile vrlo jasne, detaljne naravno u najboljoj namjeri da obuhvate sva moguća zbivanja i upravo su ukazivala da je potrebno pružati zdravstvenu pomoć hitnim bolesnicima, onim bolesnicima koji su prioritetni, koji zahtijevaju pružanje neodgodive zdravstvene pomoći, ali isto tako posebno smo naglašavali o onkološkim bolesnicima. Isto tako u fazi otvaranja svjedočimo tome da smo postepeno otvarali zdravstveni sustav i na neki način omogućavali normalno funkcioniranje, ali naravno u okvirima i pod okvirima novog normalnog. Znamo i nadalje da je virus među nama i da je potrebno puno raditi na tome da spriječimo da taj virus uđe u zdravstvene ustanove, upravo zbog toga te trijaže koje su potrebne i koje su vjerujem doprinijele znatno situaciji epidemiološkoj u zdravstvenim ustanovama. Ono što bih se mogao složiti s vama da određeni nacionalni preventivni programi koji su od iznimne važnosti i koji čuvaju zdravlje i živote hrvatskih građana nisu bili provođeni tijekom tog zdravstvenog lockdowna, međutim u lipnju oni su se postepeno počeli aktivirati i provode se. Naravno da smo poslali svim zdravstvenim ustanovama određene upite oko njihovih organizacijskih i kadrovskih problema te nastojimo sagledati tu problematiku i pomoći pri tome. Što se tiče nedostatka broja liječnika i sestara, prema EUROSTAT-u posljednjih godina broj liječnika, pogotovo specijalista po glavi stanovnika raste u RH, međutim od početka svog mandata govorim da je potrebno voditi adekvatnu kadrovsku politiku i voditi brigu o ljudskim resursima. Stoga sam baš ovaj tjedan potpisao novi petogodišnji Plan specijalističkog usavršavanja koji je po prvi puta kao takav usvojen i on će uskoro biti objavljen u Narodnim novinama. petogodišnjim Planom specijalističkog usavršavanja planirali smo zaposliti u sljedećih pet godina 5.092 specijalista. To nije kao što je do sada bio slučaj samo lista želja pojedinih županijskih bolnica, domova zdravlja nego smo pokušali napraviti odraz realnih potreba hrvatskog zdravstvenog sustava. Osim liječnika kao što ste spomenuli, problem je i sa sestrama prošli tjedan sam imao sastanak sa Hrvatskom komorom medicinskih sestara sa njihovim sindikatom i razgovarali smo o aktualnoj problematici. Dogovorili smo se da se osnuje određena radna skupina koja će evaluirati tu problematiku jer smo svjedoci sada u ovom trenutku da produciramo neke kadrove koji nisu potrebni u zdravstvenom sustavu, a s druge strane ne produciramo one koji su potrebni. Prema tome, potrebno je naći na neki način odgovor na sve ove izazove i ja vjerujem da će ova Vlada i moja malenkost na čelu zdravstvenog resora to i učiniti.

Možete svi provjeriti kakva je situacija, primjerice samo u mojoj bolnici nedostaje na desetine što prvostupnica, što srednjih medicinskih sestara, isto tako liječnika i spremačica i to prema sistematizaciji radnih mjesta koja postoji, a nije ispunjena. Postoje zainteresirane sestre, ali se natječaji ne raspisuju, dakle ne poštuje se sistematizacija radnih mjesta, to je taj problem. Naravno da poštujemo svi situaciju i razumijemo da je COVID zahvatio ne samo Hrvatsku nego i cijeli svijet, ali kažem problem je i prije samog Također bih svakako istakla da meni kao liječnici je jednako stalo i do pacijenata, ali isto tako i do zdravstvenih i ne zdravstvenih djelatnika koji na leđima nose ova zdravstveni sustav. Pozdravljam to što ste rekli da ste evo počeli zapravo prikupljati podatke kakva je situacija po pojedinim bolnicama i svakako vas pozivam da to činite i dalje, da zatražite detaljnu analizu i očitovanje ustanova o broju zaposlenih, o poštivanju spomenute sistematizacije radnih mjesta, da li je bilo kakvih nepravilnosti u zapošljavanju, zašto se u nekim ustanovama svako malo mijenja sistematizacija jer složit ćete se, kao ministar brinete i o dostupnosti zdravstvene zaštite našim sugrađanima, ali isto tako vam moraju biti važni i zdravstveni djelatnici, kako oni rade i kako su zadovoljni. A naravno i jedno i drugo što sam spomenula, ovisi o tome koliko je zaposlenih u pojedinoj zdravstvenoj ustanovi, nije isto jel su klinike ili ne klinike u pitanju, koliki je broj onih ljudi koji pružaju zdravstvene usluge, koliko se posla obavi, koliko stanovnika …/Upadica: Hvala/…gravitira. Idemo na pitanje br. 35. poštovana kolegica Katarina Peović postavlja ga predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Premijeru Plenkoviću, zanima me kako mislite ostvariti jedan od temeljnih zadaća svojeg 4-godišnjeg plana kojeg ste iznijeli, a to je sigurnost. Rekli ste da želite osigurati sigurna radna mjesta, sigurne plaće, sigurne mirovine. No podsjetit ću vas da ste obećali da radnici Rafinerije Sisak neće dobiti otkaz, da se Rafinerija Sisak neće zatvoriti, kao što znate s 1. listopadom radnici rafinerije, njih 250 dobivaju otkaz. Time se praktički ostvaruje korporativni interes MOL-a i gase se rafinerije u Hrvatskoj bez obzira na ono što smo čuli od ministra Ćorića koji se dakle time da je 2018. provedeno neka, neko restrukturiranje, a znamo da je tada upravo osigurano da se nafta prevozi u Mađarsku. 300 radnika Crosco-a je već dobilo otkaz. Radnici, 160 njih Meggle-a će dobiti otkaz odlaskom Meggle-a, 280 mljekara koji će izgubiti posao, zatvara se Tvornica duhana u Kanfanaru, niste dali odgovor na pitanje kako ćete to riješiti, zatvorena je šećerana u Virovitici, odlazi dakle Saipem velika firma iz Rijeka, vrhunskih 200 inženjera dobit će otkaz, zatvara se Brodotrogir, a trlja ruke jedan od bogatih investitora Danko Končar koji je ionako želio samo otvoriti luksuznu marinu što će mu se sada omogućiti itd., itd. Pirotehničari su neki dan ovdje štrajkali odnosno upozoravali, njih 70 je dobilo otkaz, još 100-tinjak će ih dobit otkaz. Na sve to kreće i val ovrha. Mene zanima kako mislite osigurati sigurnost radnih mjesta i plaća ako u svakoj situaciji kažete da su to privatne firme, da vi nemate nikakvih utjecaja i da ne možete …/Upadica: Hvala vam/…pomoći Hvala lijepa zastupnice Peović. Što se tiče vašega pitanja i niza ovih tvrtki i našega plana o sigurnoj Hrvatskoj i sigurnom radnom mjestu, sigurnom zdravlju hrvatskih građana, sigurnoj mirovini, pa gledajte brojevi govore za sebe, možda niste bili u sabornici kad sam odgovarao jednom od zastupnika maloprije. Još jednom ću to podcrtati, broj osiguranika prije pandemije covid-19, dakle veljača 2020., broj osiguranika 31. kolovoza, dakle nakon sezone koje je imalo otprilike 50%-tni rezultat u odnosu na lanjsku i bio takav da smo imali više osiguranika sada krajem kolovoza nego u veljači. Ako treba prevesti što znači da jedna vlada poput naše kaže da ćemo učiniti poteze bez presedana, ja se ne sjećam da je ijedna vlada iznalazila sredstva iz proračuna da da plaće radnicima u privatnom sektoru na ovaj način, ja se toga ne sjećam, možda je to nekada bilo, ali ja se toga ne sjećam. Razgovarajte sa radnicima, razgovarajte sa poslodavcima, razgovarajte sa obrtnicima, koji bi bili na Zavodu za zapošljavanje vrlo vjerojatno, mnoge bi aktivnosti stale da nije bilo naših mjera. Te mjere su koštale 6,3 milijarde kuna. Kad se u to dodaju i doprinosi to vam je bilo preko 9 milijardi kuna. Tu ne govorimo o raznim oblicima kredita koji su išli kroz HAMAG-BICRO, koji su išli kroz HBOR ili niz drugih ili niz drugih mjera koje su se poduzimale da radna mjesta održimo, da ljudi rade, a da one koji su privatnici uzmu zraka i premoste ovu krizu. Dakle, u toj politici, podsjetit ću vas, svi koji rade u državnoj i javnoj službi dobili su plaće na vrijeme i u cijelosti, na vrijeme i u cijelosti, svi koji primaju mirovine dobili su svoje mirovine. Osigurali smo sredstva da se proračun održi i na domaćem tržištu kapitala, pa smo izašli na međunarodno tržište kapitala i dobili, zahvaljujući tome da smo očuvali investicijski kreditni rejting i da imamo reputaciju vlade i zemlje koja zna kojim smjerom voditi ekonomsku i fiskalnu politiku, po najpovoljnijim uvjetima. I još smo išli u aranžmane sa međunarodnim financijskim institucijama i financiranje za ovu godinu osigurano. Osigurano je do te mjere da smo prije nekoliko dana rekli imamo snage za još 800 otprilike milijuna kuna ne bismo li pomogli one sektore koji su posebno ugroženi. Spomenuli ste, čini mi se, Meggle. Koliko je meni poznato, postoje zainteresirane kompanije koje su spremne preuzeti Meggle i zadržati radna mjesta u Osijeku, nekadašnjoj osječkoj mljekari i to je isto bitno. Što se tiče drugih kompanija koje ste spomenuli, mi smo na vladi donijeli zaključak koji se odnosio na sva brodogradilišta, i na 3. Maj jamstvo je dano, i na Uljanik jamstvo je dano i na Brodotrogir nadležno Ministarstvo gospodarstva radi na potrebnim dokumentima kako bi i tamo podržali brodogradnju prema tome neke od vaših teza koje ste ovdje spomenuli, nisu točne a što se tiče INA-e i Siska, o tome je već više puta govorio ministar Čorić. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Baš mi je drago da ste na taj način odgovorili, vrlo dobro sam slušala kada ste spominjali broj radnih mjesta koji je navodno veći nego prije COVID-a, dakle te statističke podatke frizirate ostavite za neke druge prilike, ono što je sasvim neupitna statistika koju ne možete ni na koji način odgovoriti je da se mi nalazimo u skupini zemalja s najnižom zaposlenošću u Europi, da smo na samom vrhu ljestvice po nesigurnim ugovorima o radu, nije nam 14% stanovništva iselilo zbog novih iskustava, da imamo jednu od najnižih plaća u Europi i da osim toga smo se na smo se na ljestvici materijalnih pokazatelja siromaštva također našli na samom vrhu. Dat ću vam samo par podataka koje možda ne poznate. Skoro milijun ljudi je u riziku od siromaštva, 53% ne može podmiriti neočekivani financijski izdatak, 7% nema za grijanje, 10% si ne može svaki drugi priuštiti mesni obrok ili neki ekvivalent, svaki četvrti je blokiran, svaki sedmi je iselio. Naravno da sigurnosti nema za radnika Kraša, za radnicu u Meggleu, za brodograditelja u Trogiru ali ima sigurnosti za korporativne moćnike, ima sigurnosti za one koji imaju plaće više od 30 000 kn kojima ćete upravo skinuti porez na dohodak za 6% i onaj koji ima 26 000 dobit će 1500 kn više, naravno da ima sigurnosti za kapital jer ćete skinuti dobiti na kapital koji je najniži, među najnižim u Europi, još ćete ga skinuti. 4 faze vala poreznih reformi su se desile od ministra Marića, nikakve evaluacije nemamo zašto pogodujemo krupnom kapitalu, zašto ne idemo za tim da pogodujemo ljudima koji imaju minimalce. Idemo sada na pitanje broj 36, poštovani kolega Nevenko Barbarić postavlja ga ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu grliću Radmanu, izvolite. **Barbarić, Nevenko (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre. Cijenim da je interes tj. cilj RH i cjelokupnog hrvatskog naroda, naš opstanak i opstanak i opstanak u BiH-u, to je država i hrvatskog naroda, tu je naš doma, naše svetinje i naša kulturna baština, naša časna povijest. Uvjet ostanka i opstanka jeste ravnopravnost, jeste življenje sloboda po uzoru na demokratski svijet, svakako i kvalitet uvjeta života, optimalan razvoj gospodarstva. Nit smo jednakopravni niti slobodni u pravom smislu te riječi, moramo poraditi na razvoju gospodarstva. Potpuno sam uvjeren da nećemo, ne možemo i ne smijemo odustati i da bez pomoći Vlade RH naš cilj je predaleko da ne kažem, nestvaran. Kao zastupnik u Hrvatskom saboru, imam obvezu lobirati, zagovarati, inicirati i učiniti sve na jačoj gospodarskoj suradnji jer je ona u interesu obiju država, zagovarati značajniju, sadržajniju prekograničnu suradnju i rješavanje pitanja i projekata od interesa za naše sugrađane sa obiju strana granice, treba nam pomoć ne nužno financijska, ovlasti poljoprivrede, turizma jer su to naši gospodarski potencijali, naše razvojne mogućnosti, trebamo učiti o EU fondovima i iskustvima problema demografije, imamo problema kod provođenja Zakona o pravima hrvatskih branitelja, želimo čvršću i jaču suradnju u oblasti kulture, športa, pogotovo obrazovanja. Ne želim reći da se po ovim pitanjima do sada nije radilo, ne dvojim u vašu potporu poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, vi ste u više navrata tijekom godine među Hrvatima u BiH-u, pitanje je možemo li poštovani ministre, očekivati vaše kolege

dame i gospodo. Vi ste zapravo već u pitanju dali i neke odgovore s kojima se slažem, činjenica je da je Hrvatska među prvim državama koja je priznala međunarodno-pravni subjektivitet znači cjelovitost, neovisnost BiH-a i aktivni je zagovaratelj i iskreni, europskog puta BiH-a. Dakako da će nama biti isto tako vrlo drago boriti se za status kandidata u članstvo EU-a međutim to prije svega ovisi isto tako o vlasti, o Vijeću ministara ali i predsjedništvu koje nažalost ne reflektira pravo stanje kada govorimo o Hrvatima i BiH-u budući da je član predsjedništva nije legitiman kad je u pitanju predstavljanje Hrvata u predsjedništvu. Zbog toga se Hrvatska snažno zalaže za promjene Izbornoga zakona kojim će prije svega prethoditi implementacija tzv. slučaja Ljubić, mislim da se određenim sadašnjim izbornim inženjeringom preglasavaju znači glasovi Hrvata, Hrvati moraju osjećati BiH kao svoju domovinu što znači da moraju imati temeljna prava. Svaka rješenja koja su nametnuta a koja ugrožavaju i i politički i pravno i gospodarski nacionalni, kulturni i jezični identitet, ne mogu biti prihvatljiva za Hrvate u BiH-u. Prije svega, bezuvjetna podrška Hrvata ne proizlazi samo iz supotpisa Daytonskog sporazuma nego je to i naša ustavna obveza i na tome ćemo snažno raditi prije svega, Hrvatskoj kao članici EU-a, demokratskoj državi koja je prihvatila sve europske vrijednosti, vladavinu prava, ljudska prava je u interesu imati neposredno susjedstvo s kojima će to sve skupa dijeliti. Hrvatska nikada neće ostaviti Hrvate u BiH-u i koristit ćemo sve međunarodne forme, forume na kojima ćemo isticati, zagovarati, razgovarati ćemo sa svim akterima dakako kada je u pitanju interes Hrvata u BiH. Evo, samo vi ste spomenuli i da je predsjednik Vlade bio u Mostaru međutim i svi ministri i svi državni tajnici ja bih mogao isto govoriti da sam bio 4-5 puta ove godine, a prošle godine isto tako, sutra idem u Plehan, samo vam želim reći da smo i jučer upravo u Splitu gdje je predsjednik Vlade ugostio državnog tajnika Svete stolice Pietra Parolina koji je također pokazao zanimanje, interes ali i zabrinutost za položaj općenito katolika u BiH, Hrvata, interesirao se kako isto tako Sveta stolica može pomoći. U BiH imate puno biskupa, imate institucija, imate zgrada, međutim tamo su sive zone. Što će vam sve te institucije ako nema ljudi, ako narod napušta rodni kraj. Dakle, to ne želimo dopustiti, tu demografsku lošu sliku želimo popraviti i za to će se Hrvatska aktivno zalagati. Ove godine ćemo imati isto 25 obljetnicu Daytonskog sporazuma i dat ćemo isto tako svoj doprinos. Kao Ministarstvo vanjskih i europskih poslova novom uredbom predvidjeli smo jednu posebnu ustrojstvenu jedinicu za BiH. Tako da možete vidjeti da smo i tu pokazali zanimanje i političko i pravno i gospodarsko, a vi ste vidjeli da smo u korona virusu također pomogli izdašnom pomoći Hrvate u BiH. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Barbarić.

Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Mi smo uistinu zahvalni poštovanom predsjedniku hrvatske Vlade i vama ministre na svemu što činite na putu kompliciranom, složenom putu ostvarenja jednakopravnosti hrvatskog naroda sa ostala dva naroda u BiH. Pravo na Pravo na izbor svojih predstavnika je minimum ispod kojega ne možemo, različite slobode, jezik, kultura, sloboda vjere, kanal na hrvatskom jeziku, isto je minimum ispod kojega ne možemo. To je jedan proces koji traje ne možemo, nećemo i ne smijemo odustati od toga. Zamolba je isto tako da paralelno radimo na jačoj gospodarskoj suradnji, ona je od interesa za obje države, treba nam čvršći odnos u oblasti kulture i športa, obrazovanja, EU fondovi, projekti posebne prekogranične suradnje, možemo napraviti jedan značajniji iskorak, sve će to doprinijeti kvaliteti u životu Hrvata u BiH. Hvala lijepo.

Algebra 2. lipnja ove godine velikodušno je prihvatila molbu naše ugledne sineastice gospođice Dane Budisavljević, izdala pismenu suglasnost za prikazivanje i tumačenje filma „Dnevnik“ Dijane Budisavljević u osnovnim i srednjim školama. U historiografskom smislu što je jedino relevantno za uvođenje u nastavu povijesti proizveden je osrednji i dosadan klišeizirani i protudokumentarni protudokumentarni filmski panflet koji ne da je u protivi s utvrđenim povijesnim činjenicama već da je posebice bizarano i s objavljenim rukopisom Dnevnika Dijane Obexer Budisavljević na kojem se scenaristički parazitiralo u mnoštvu poluistina, laži i besmislica koje bi satima mogao povjesničarski secirati. Tek jedan primjer u filmu je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac opisan kao kukavica i kolebljivac koji pilatovski pere ruke te ozračen kao citiram filmski dijalog ispovjednik upravitelja Jasenovačkog logora što je parafraza mudrosti Aleksandra Vulina o Stepincu kao ustaškom vikaru. Ministre Fuchs moje pitanje glasi hoćete li i kada poništiti odluku bivše pomoćnice, a ako nećete molim vas da mi odgovorite koji je interes hrvatske države u školsku nastavu presedanski uvoditi klišeizirani protudokumentarni protudokumentarni filmski pamflet čiji su protuhrvatski promidžbeni potencijal osim …/nerazumljivo/… prepoznali i financijski dotirali i Vučić, Vulinov državni filmski centar Srbije za neupućene srpski Hvala. Ja bih vas molio da imate masku kad govorite. Odgovor poštovanog ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa. te kurikulumi ili kurikuli u nastavnim programima u hrvatskim školama su onaj dio koji propisuje nastavno gradivo. Nigdje u tim kurikulumima, a poglavito se sada razgovaramo o onom iz povijesti nije propisan ovaj dio materijala koji se može koristiti u nastavi u školama. Određeno odobrenje za korištenje drugih materijala jednako tako su propisana da se mogu koristiti ukoliko na njih suglasnost dade Agencija za odgoj i obrazovanje. To u ovom slučaju nije bilo tako i ja ću svakako pogledati i vidjeti što se desilo u ministarstvu za vrijeme pomoćnice ministra gospođe Kralj. Nakon što pogledamo o čemu se radi i kako je procedura tekla ministarstvo će dati svoj stav. podignite masku. **Hasanbegović, Zlatko (Blok za Hrvatsku)** Dakle, ja vas u tom kontekstu unaprijed izvješćujem da je krajem listopada u Beogradu najavljena premijera filma Dara iz Jasenovca, gospođa Obuljen vas može izvijestiti o čemu je riječ također obilatost više milijuna eura dotjeranog iz fondova Vučićevog Filmskog centra Srbije već u najavama hvaljenog u istom Vučićevom medijskom agitpropu RTS Sarapin i Pinkovi tko gleda, na kojem je bez imalo moralnih dvojbi i srama nastupala i predstavljala svoj film i gospođica Dana Budisavljević. Za vašu informaciju nakon desetljeća bezuspješnog obilaženja različitih proračunskih kazana Vučićev Filmski centar Srbije smilovao se na kuknjavu hrvatskog redateljskog klasika specijaliziranog kao što stariji znaju za dokumentarno utemeljene filmske spektakle spektakle iz hrvatske povijesti Lordana Zafranovića i odlučio odriješiti srpsku proračunsku kesu za njegov film „Djeca s Kozare“ tematski i sadržajno podudaran s „Dnevnikom Diane Budisavljević“ i „Darom iz Jasenovca“. Ministre Fuchs ukoliko ne poništite odluku bivše pomoćnice Kralj nema razloga da dosljedno tekućoj kulturno-prosvjetnoj politici Vlade magistra Andreja Plenkovića, u školski kurikul ne uvrstite i „Daru iz Jasenovca“ i Zafranoviću „Djecu s Kozare“ iz dokumentarno-povijesnih razloga naravno za pismohranu, molim vas da mi odgovorite u pisanom obliku. Hvala. Hvala lijepa. Ja ću vas zamoliti, stavite masku i nemojte si dodirivati lice. Gledao sam vas, stalno ste si dodirivali lice, to vam je najopasnije za širenje covid-a. **Hasanbegović, Zlatko (Blok za Sljedeće pitanje postavit će poštovani zastupnik Rade Šimičević ministrici kulture i medija poštovanoj Nini Obuljen Koržinek. Izvolite. **Šimičević, Rade poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, ministrice i ministri Vlade RH, kolegice i kolege zastupnici, gledateljice i gledatelji pred malim ekranima sve vas pozdravljam. Upućujem pitanje ministrici kulture i medija Nini Oboljen Koržinek. Danas kada imamo s jedne strane cinike i oportuniste koji negiraju pandemiju koronavirusa, a s druge strane bolesne i umiruće ljude čije obitelji neizmjerno pate, ne možemo reći da je isto sve kao što je bilo prije pandemije koronavirusa. Ništa zapravo više nije isto i svi su slojevi ljudskog društva pogođeni koji ne mogu stvarati i kreirati nove vrijednosti i samo zahvaljujući Vladi RH uspjela su se očuvati radna mjesta. Oni koji trpe su naši umjetnici i kulturni djelatnici koji žive od svojih predstava i umjetničkog stvaralaštva, a koji ne mogu plasirati svojim konzumentima odnosno svojoj publici. Vas ministrice molim da nam kažete koje su mjere donesene u korona krizi za poticanje i ponovno pokretanje kulturnog života kao i proizvodnju i distribuciju i kulturnih i umjetničkih sadržaja? Hvala lijepa. Poštovana ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. **Obuljen Koržinek, Nina** Hvala vam gospodine zastupniče na vašem pitanju. Istina je sva su područja djelovanja u društvu pogođena ovom koronom krizom, međutim kultura je sigurno jedna od područja koje uz turizam, promet i neke druge usluge najpogođenije jer je obustavom u ožujku kulturnih događanja zapravo došlo do trenutačnog izostanka prihoda za jedan veliki dio umjetnika koji djeluju samostalno, ali i svih onih koji se bave organizacijom i produkcijom kulturnih događanja. Što smo napravili? Ja bih to mogla podijeliti u dvije grupe, jedno su bile mjere koje smo poduzeli u onoj žurnoj situaciji zatvaranja kada smo osigurali fleksibilno trošenje programskih sredstava odlukom Vlade i sredstava Ministarstva kulture i Zaklade „Kultura Nova“ i Hrvatskog audiovizualnog centra. Osigurali smo naknadu komplementarnu mjeru Hrvatskom zavodu za zapošljavanje gdje smo osigurali potpore samostalnim umjetnicima koji su u tim statusima, ali i umjetnicima honorarcima kroz potporu strukovnim udrugama. Pokrenuli smo cijeli niz mjera i za medije od ranijeg otpuštanja sredstava Fonda za pluralizam do jednako tako mjera potpore za samozaposlene novinare. Ono što je važno, relativno brzo smo počeli planirati strategiji izlaska nakon tog neposrednog kriznog trenutka u kojem su sva događanja bila obustavljena i u suradnji i s kolegom Berošem i sa Zavodom za javno zdravstvo i sa Stožerom, bili smo jedna od država koja je prva omogućila ponovno odvijanje kulturnih događanja, posebno se to odnosi na ljetne manifestacije i festivale. Mislim da smo jedina europska država koja ih je uspjela realizirati. Uputili smo sve organizatore da maksimalno angažiraju hrvatske umjetnike, ali smo i pokrenuli značajne programe potpore 35 milijuna za kulturu online, 300 milijuna kuna kredita kao potpore poduzetnicima u kulturnim i kreativnim industrijama za koje 100% jamči država. I isto tako naš projekt Nacionalne potpore poduzetništvu u kulturnim i kreativnim industrijama gdje smo financirali povećane troškove u ovim okolnostima. Ono na što smo sad fokusirani i to u suradnji sa strukovnim udrugama jest ovisno o razvoju epidemiološke situacije pratiti kako će se u ovim okolnostima moći odvijati kulturna događanja, pratimo što se zbiva i u drugim državama. Imamo osigurana sredstva u Ministarstvu kulture kroz covid fond, a zajedno s predsjednikom vlade i ministrom financija planiramo isto i za slijedeću godinu brzo ćemo reagirati vrlo ciljanim mjerama koje će ići prema samostalnim umjetnicima u situaciji u kojoj oni neće moći reagirati, realizirati svoje programe, ali isto tako i prema producentima i organizatorima da u ovim izmijenjenim okolnostima uložimo dio sredstava kako bismo smanjili njihove produkcijske troškove i kako bi u tom okolnostima, u tim okolnostima odvijanje kulturnih događanja bilo koliko toliko održivo, o isplativosti nažalost ne možemo govoriti. Zahvaljujem se i na ovom mjestu svim strukovnim udrugama koje su stalno u komunikaciji s nama i sa stožerom i ja se nadam da ćemo i u mjesecima koji su ispred nas osigurati odvijanje kulturnog života. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Šimičević. Ministrice, htio bi ovdje problematizirati, evo tu je i ministar, znači bez kulture se ne može. Da li se kazališne predstave mogu izuzeti iz ovog okupljanja odnosno da se njih ne tretira kao pirove i krsticije ili maturalne zabave? Dakle ljudi dolaze u kazalište sa maskama, sjedaju na svoje mjesto, odgledaju predstavu i odu iz kazališta. Dakle, kazalištu bi trebalo dopustiti bar ono sjedenje na svakoj drugoj, eventualno a trećoj sjedalici, al mislim da svaka druga može zadovoljiti i da bi to dalo dodatna krila našim umjetnicima koji su stvarali poprilično tih djela, a ne mogu ih prezentirati svojoj publici. Hvala vam lijepa. Slijedeće pitanje biti će poštovanog zastupnika Silvana Hrelje, a upućeno ministrici Regionalnog razvoja i Fondova EU, gđi. Nataši Tramišak, izvolite. Poštovana gđo. ministrice, prije 2.g. HSU sudjelovala je u inicijativi za ugradnju dizala u višekatne stambene zgrade uz financiranje sredstvima iz Fondova EU. U RH prema procjenama živi više od 800 000 osoba starijih od 65.g., više od 500 000 osoba s invaliditetom, a oko 700 000 osoba živi u stambenim zgradama od kojih više od 16 000 ulaza nema ugrađeno dizalo. S obzirom na iznesene podatke i mogućnost da u sklopu operativnog programa koherentnost i kohezija EU, EU, EU sufinancira 85% troškova ugradnje, očekivalo se da nadležne institucije, prvenstveno Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, proizvođači dizala i serviseri prepoznaju interes i potrebu, te reagiraju na vrijeme. Procjenjujemo da zbog nereagiranja i svega ovog stanja u Hrvatskoj 40 do 50 000 ljudi ima veoma ograničeno kretanje odnosno da su zarobljeni u svom stambenom prostoru.

i tražili da odradi svoj posao, ministar Pavić se nije ni oglasio, ali slažem se da novoj ministrici nije uputno govoriti što su radili prethodnici, ali za nas su ovo pokazatelji potrebe građana, naročito starijih, bolesnih, ali i mladih sa djecom. Moje pitanje glasi, postoji li ikakva šansa da se ovaj projekt realizira u financijskom razdoblju …/Upadica: Hvala/…koje je pred nama kao neovisan samostalan projekt u funkciji …/Upadica: Odgovor poštovane ministrice Tramišak. pitanje ugradnje dizala u višestambenim zgradama, ali isto tako ja bih ovdje istakla i spomenila i potrebu ugradnje dizala u svim javnim zgradama, treba i gledati u kontekstu pristupačnosti kako osobama s invaliditetom, tako i svim osobama smanjene pokretljivosti. Kao što ste spomenuli, u ovom programskom razdoblju 2014.-2020. propuštene su prilike u programiranju u biti za ovakve mjere i zasebne aktivnosti kako bi se iste moglo prijavljivati kao samostalan projekt. Ono što je napravljeno do 2020.g. u okviru mjera energetske učinkovitosti kako višestambenih tako i provedenih javnih poziva za javne zgrade, postojala je mogućnost upravo u okviru horizontalnih politika EU, a tu prvenstveno govorimo o politikama koje su namijenjeni, znači unapređenju pristupačnosti zgrada i javnih i višestambenih osobama s invaliditetom, postojala je mogućnost kao jedne od aktivnosti ugradnje dizala. Koliko su se te mogućnosti koristile ovisilo je naravno i o samim korisnicama i onim koji su predlagali projekte. Kako bi se više intenzivirale te aktivnosti, informirale korisnike projekata, budućih projekata, zasigurno se na tome treba poraditi od strane Ministarstva regionalnog razvoja. Ono što vam mogu reći za novo višegodišnji financijski okvir, novu perspektivu, da smo na početku izrade strateških programskih dokumenata na nacionalnoj razini u okviru radnih skupina i u okviru uklapanja svih mjera i prioriteta u ciljeve tematske EU razmatramo i ove mjere. Ono što je bitno za spomenuti je da ponovno imamo mogućnost korištenja u politici i ciljevima zelenije Europe, nove pozive, nove mogućnosti za energetsku obnovu i javnih i višestambenih zgrada. Ovo će zasigurno biti stavljeno kao jedna od vrlo bitnih aktivnosti, ne samo kao horizontalne nego će biti stavljeno kao mogućnost financiranja istih upravo kako bi ih potakli da više koriste i ovu mogućnost. Dodatno, naravno da ćemo u okviru drugih programa razmatrati kako možemo rješavati ove probleme. Hvala vam. Poštovani zastupnik Silvano Hrelja. odgovarajuće neformalne skrbi dakle ovo su prihvatljivi projekti za financiranje s obzirom da osiguravaju praktički normalan život svih tih osoba, a da se ne smještaju u, i ne radi se pritisak na domove. Dakle ono što bih htio zaključno reći, osjećam da smo tek na početku ovog mandata, osjećam na neki način, imam jak dojam da u ovoj Vladi Ministarstvo regionalnog razvoja ima pravu osobu na pravom mjestu bez namjere da vam komplimentiram, ali čini mi se da bi ovo mogla biti treća sreća, jer mi tražimo samo i/i, ne ili/ili, ne ugradnju dizala samo uz obnovu fasada nego i samostalno, prema tome mislim da je svima jasno što tražimo. Hrvatska stranka umirovljenika će na sve raspoložive načine pomoći zainteresiranim partnerima, Udrugama i građanima u potrebi kako bismo svi zajedno potaknuli nadležno Ministarstvo da prepozna velik problem i prihvati vrlo jednostavno rješenje. Ugradnja dizala bi znatno povećala mobilnost građana, posebice starije populacije i osoba s invaliditetom, koji bez dizala zbog svojih godina i zdravstvenog stanja često postaju zatočenici u svoja četiri zida, povećala bi se učinkovitost svih službi, naročito onih koji pomažu starijima, nemoćnima, osobama s invaliditetom, ali i povećala bi se kvaliteta života roditelja sa malom djecom kojima isto nije lako penjati se na četvrti, pet kat bez dizala. Zahvaljujem vam na pristupu i na odgovoru, ali zbog velikog broja zainteresiranih građana molio bih vaš pisani odgovor. Hvala vam lijepa. Hvala. Sljedeće pitanje postavit će poštovana zastupnica Vesna Bedeković, a bit će usmjereno ministru znanosti i obrazovanja, Radovanu Fuchsu. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani podpredsjedniče Sabora, moje poštovanje predsjedniku Vlade i svim nazočnim ministricama i ministrima, a vama ministre Fuchs upućujem evo sljedeće pitanje. Naime, prošlo je već desetak dana od početka nastavne godine koja je u kontekstu pandemije Covida-19 po mnogo čemu jedinstvena i po mnogo čemu izazovna, a naravno osnovni cilj je bio vratiti učenike u škole i to je učinjeno, pri čemu su osnovni prioriteti bili prije svega sigurnost i zdravlje svih naših učenica i učenika. Molim vas informaciju u tom kontekstu, dakle kako je trenutno stanje u našim školama i što konkretno Ministarstvo znanosti i obrazovanja poduzima kako bi se osigurali primjereni uvjeti i svakako prilagodba, ja bih rekla na dnevnoj bazi u novo nastalim epidemiološkim uvjetima koji se kao što vidimo mijenjaju iz dana u dan, i jednako tako zanima me imate li informacije o tome kakva je praksa drugih zemalja i kako se ostale zemlje prilagođavaju epidemiološkim uvjetima, ukoliko da onda vas molim da usporedite model koji trenutno koristimo svi zajedno u hrvatskom odgojno obrazovnom sustavu sa modelima nekih zemalja drugih. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Radovan Fuchs. Izvolite. vam na pitanju uvažena zastupnice Bedeković. Ministarstvo je naravno od samog početka odnosno mandata ove Vlade vrlo intenzivno krenulo u izradu svih dokumenata i priprema kako bi se ova školska godina i nastavna godina, jer školska i nastavna nije isto, školska je kalendarska i počinje 01.09., a nastavna počinje 07., kao i akademska godina na sveučilištima odvijala na što je više moguće na način nekakvih uvriježenih normalnih uvjeta i to nastavom licem u lice. Naravno da uvažavajući sve epidemiološke mjere i trenutačnu situaciju što se tiče zaraze Covidom-19 u Hrvatskoj, morali smo u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo izraditi prvo upute, vrlo detaljno po kojima se trebalo organizirati boravak, kretanje i izvođenje nastave u školama, ali jednako tako i na visoko školskim institucijama, a onda dodatno uz to Ministarstvo je još izradilo preporuke sa čitavim nizom različitih varijanti mogućnosti ne bi li ravnateljima i osnivačima škola kojima se ovom prilikom dozvolite mi još jedanput zahvaljujem na izvrsno obavljenom poslu, omogućilo što lakšu prilagodbu nastavnih procesa u skladu sa osiguravanjem maksimalne sigurnosti djece i zaposlenika koji u tim školama borave. Za sada moram reći da je situacija, kažimo to relativno dobra, jer u ovom trenutku od 27000 razrednih odjela u Republici Hrvatskoj svega 10 odjela prati nastavu online, što je za sada usudio bih se reći jako dobar rezultat i u odnosu na niz zemalja u okruženju, i to od ukupno 2300 škola. Ono što mi naravno i dalje radimo, a to je da cijelo vrijeme pružamo sve moguće potpore i pomoć iz našeg pozivnog centra u Ministarstvu, ali jednako tako i pozivnih centara koji su locirani zbog zbog davanja specifičnih informacija u pojedinim specijaliziranim Agencijama Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali i jednako tako i u samom CARNET-u, to se radi na dnevnoj bazi. Na dnevnoj bazi jednako tako pratimo situaciju u svim školama, u kontaktu smo, ja sam osobno održao sastanaka sa svim ravnateljima svih škola u Republici Hrvatskoj online, jednako tako i sa osnivačima, i izradili smo jednu aplikaciju na osnovu koje možemo svaki dan imati uvid u situacije u školama u Republici Hrvatskoj, koliko imamo učenika koji su pozitivni, koliko ih je u samoizolaciji, jednako tako i za nastavno i nenastavno osoblje. Naravno da to radimo u vrlo uskoj suradnji sa HZJZ-om i sa njima smo u dnevnom kontaktu, štoviše, konzultiramo se oko niza pitanja. Kad ste me pitali oko prakse u drugim zemljama, ona je slična i različita rekao bih, naravno da se uvijek stvar svede na to, nastava svih u školi, djelomično u školi i svi kod kuće, mi smo primijenili jedan prilično specifičan pristup a to je dosta fleksibilnu varijantu gdje je Vlada RH odobrila korištenje sva tri pristupa i mi smo čitavu

Hvala vam lijepa. Ministre, evo, i sami ste spomenuli i naglasili upute koje ste izdali koje su zapravo se odabrao prilično fleksibilan pristup gdje su detaljno razrađena tri modela A, B i C i smatram to upravo dobrim pristupom jer doista pozorno sam pročitala sve upute, doista je nemoguće propisati jednobrazan model za sve škole u Hrvatskoj i jednoobrazan model za sve naše krajeve upravo stoga što nam se epidemiološka situacija i stanje mijenja iz dana u dan i upravo stoga je dobro da je u suradnji sa osnivačima, osnivačima, u suradnji s ravnateljima, nastavnicima dakle profesorima, omogućen ovaj fleksibilni pristup. Ja ću ponoviti i naglasiti da je naravno prije svega i na prvom mjestu osnovni prioritet sigurnost i zdravlje učenika u školi a svakako je onda tu odgovornost i na dakle samom društvu i na dakle svim segmentima jer mi možemo osigurati sigurnosti i voditi brigu o zdravlju u školi i to činimo, svakako je potrebno razvijati i one segment odgovornosti kad se naši učenici nalaze i druže izvan škole, osobito mislim na učenike srednjoškolce. Spomenuli ste iskustva ostalih zemalja, osobito raduje me da smo slični danskom modelu i da je to upravo ono nešto što ide prema prilagodbi zapravo i fleksibilnosti kako bismo zapravo uključili tu odgojno-obrazovnu komponentu i učenike zapravo učili i razvijali kod njih odgovornost odnosno razvijali kulturu odgovornog ponašanja i prilagodbu novom normalnom u uvjetima pandemije COVID-a 19. Hvala vam lijepa. Hvala. I zadnje, 41. pitanje postavit će poštovani zastupnik Josip Đakić ministru obrane poštovanom Mariju Banožiću. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, g. predsjedniče hrvatske Vlade, potpredsjedniče, gospođe i gospodo ministri. Moje pitanje kao što je najavljeno,

pomažu u datim momentima i civilnim institucijama kada to zatreba. Danas vidimo da je globalno strateško okruženje obilježeno iznimno dinamičnim političkim, društvenim, gospodarskim promjenama na koje svi moramo biti spremni i reagirati. Spuštanjem hrvatske zastave u Afganistanu u subotu je službeno obilježen završetak sudjelovanja 12. hrvatskog kontingenta iz misije potpore miru Resolute Support. Kada netko bude analizirao naš doprinos očuvanju i izgradnji mjera u tom ratom napaćenoj zemlji, onda sam uvjeren kako će biti zapisano da je RH i hrvatska vojska dala nemjerljiv doprinos. Hrvatski vojnici su ovom misijom još jednom dokazali kako su dostojni nasljednici hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. S obzirom na značaj i vrijednost hrvatske vojske odnosno Oružanih snaga, zanima me status izrade novog dugoročnog plana razvoja hrvatske vojske? Koje su njegove temeljne odrednice? Kada će biti izrađen i kada taj dokument možemo očekivati ovdje u Hrvatskom saboru? Poštovani ministar obrane, Mario Banožić, izvolite. resor obrane. Spomenuli ste prvo višenamjenske borbene avione o kojima je mnogo bilo riječi posljednjih dana u medijima, načelno ovaj proces je započeo puno, puno prije samim formiranjem međuresornoga povjerenstva koje je složio

Konkretno, riječ je o novim avionima koji dolaze iz Amerike, F-16, novim avionima koji dolaze iz Švedske Grippen, isto tako polovnim avionima koji su europske proizvodnje .../Govornik se ne razumije./... Italija odnosno Rafal Francuska. I u trećem djelu, djelu, polovni avioni F-16 koji su dolazili iz Norveške, Grčke i Izraela. 9.9. međuresorno povjerenstvo je sukladno određenom rasporedu zatraženih ponuda, 4 zemlje su dostavile te ponude, konkretno Amerika i Švedska, odnosno Francuska odnosno dok Norveška nije mogla zadovoljiti kriterije a Italija i Grčka nisu mogle ispuniti zadane rokove. Samim tim, međuresorno povjerenstvo ušlo je u jedan proces validacije i evaluacije koji će kroz 3 mj. završiti kompletnu priču o principu o principu best and final offer gdje bi se jednostavno pokušalo utvrditi najbolja cijena i najbolji uvjeti pod kojima bi bilo predloženo Vladi za koju zemlju odnosno dobavljača se izjasniti i isto tako, Vlada donijeti odluku Svjesni smo toga da avioni trebaju biti čim prije ovdje međutim ovo je jedan proces koji treba biti na korist svima nama za jasnije i kvalitetnije donošenje .../Govornik se ne razumije./... Također, pitanje koje je bilo upućeno na vojno sveučilište, priča koja je započeta još davno prije, koja je definirana Strategijom pitanja nacionalne sigurnosti. Naime, Vojno učilište koje je u ovom trenutku je u razvoju, koje razvija kadrove u Hrvatskoj vojsci, iduće godine slavi 30 godina. Naime, u tih 30 godina mijenjalo je razne oblike, odnosno pokušalo se pratiti što je potrebno HV-u u njenoj obuci i razvoju, ali isto tako, pratiti se ono što se događa oko nas po pitanju sigurnosti, po pitanju obrazovanja, dočasnika, časnika. Vojno sveučilište je priča znači, koja bi pratila sve postojeće pozitivne propise, formiranja sveučilišta, ali isto tako, posebnosti Ministarstva obrane odnosno svih onih zahtjeva koji taj resor traži. Nastavilo bi se dalje razvijati iz Vojnoga učilišta, znači ne bi bilo nekakvih novih financijskih zahvata u proračunu jer su ta sredstava tako i tako osigurana. Znači riječ je o jednoj transformaciji kojom bi zadržali postojeća 3 smjera, vojno upravljanje, vojno inženjerstvo, vojno pomorstvo. To su 3 smjera u kojima razvijamo kvalitetno kadrove u suradnji sa zagrebačkim i splitskim sveučilištem, a u ovom slučaju je to bilo riječ o jedinstvenom sveučilištu i ova 3 smjera koja su već akreditirana kod postojećih sveučilišta, sada bi ponovno prošla proces akreditacije uz pomoć vlastitih kadrova iz, koji su sada trenutno zaposleni u MORH-u odnosno OSRH odnosno Vojnom učilištu, isto tako, ljudi koji će biti aktivirani kao vanjski suradnici. Ovo su samo dva od projekta koja vidimo da neće se moći završiti preko noći, koji će zahtijevati nekoliko godina rada i razvoja, traženja raznih izvora sredstava, pa je tako će oni biti definirani također, u dugoročnom planu razvoja koji bi se trebao donijeti početkom iduće godine ovdje kroz saborsku proceduru na način da će pratiti 10 godina razvoja, s time da će razlika biti bitna u odnosu na prijašnje dugoročan plan razvoja što će on u sebi jasno sadržavati izvore financiranja u odnosu na .../Upadica: Hvala./... .../Govornik se ne Oke. Hvala lijepo. Hvala g. ministre na vašem konkretnom odgovoru sa tendencijom na bitne stvari koje će biti u narednom periodu. periodu. Taj dokument sigurno će se sastojati se od onih stvari koje ste nabrojali, a one će služiti u zaštiti suvereniteta teritorijalne cjelovitosti RH,

protokolarne zadaće, potpore zemalja domaćina savezničkim snagama, traganje i spašavanje, odvraćanje potencijalnog agresora te obranu RH uključujući pozivanje na čl. 5 obranu članica NATO saveza. Vjerujem da ćete snažno, kao i do sada, što ste naznačili, voditi MORH koje, kao što sam rekao, jedan od glavnih stupova obrane RH. Hvala vam Hvala poštovane zastupnice i zastupnici. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministri. Aktualno prijepodne je time završeno. Hvala svima koji ste sudjelovali u aktualnom prijepodnevu, ono je završeno

Poštovani gospodine predsjedniče

postavit će ministrici poljoprivrede Mariji Vučković, izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovane ministrice